počinjemo s postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu u skladu s odredbama Poslovnika 132. do 139. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice i prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda. Prelazimo na postavljanje pitanja prema utvrđenom redoslijedu. Kolega Mile Horvat postavit će pitanje ministru Arsenu Bauku. Zahvaljujem se. Prije svega bih pozdravio predsjednika Vlade, sve ministrice i ministre u Vladi Republike Hrvatske i kao što ste rekli, moje pitanje ću uputiti gospodinu Bauku, ministru uprave. Naime, već godinama mi nastojimo stvoriti jedan model a to je gospodinu ministru i poznato, model za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja ljudi koji na tu stvar čekaju 10 i više godina. Mi smo pri tom formirali sad već i Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, osigurali smo i nešto sredstava u proračunu i prenijeli smo od 2013. godine rješavanje tih predmeta u nadležnost uredima državne uprave po županijama i tu gospodine ministre nastaje problem. Zašto? Podaci govore, od gotovo 5000 neriješenih zahtjeva bivših nositelja stanarskog prava riješeno ih je svega do danas 270. Na listi prvenstva za 2014. godinu od ukupno 837 rješenja izdano je svega 135. Od 61 zahtjev korisnika koji su još uvijek u organiziranom smještaju do danas je riješeno samo 17 predmeta. I konačno, još uvijek je neriješeno oko 1300 zahtjeva za obnovu i to sve stoji u uredima državne uprave po županijama. Pitanje je ovdje vrlo jednostavno, što misli poduzeti ministar uprave Republike Hrvatske gospodin Arsen Bauk kako bi se rješenja u upravnom postupku donosila u roku, a sve sukladno Zakonu o općem upravnom postupku dakle kako bi se konačno stalo na kraj neažurnosti naše državne administracije. Ministar Arsen Bauk, izvolite.

za obnovu i stambeno zbrinjavanje i to bi bila prava adresa za postavljanje ovog pitanja. Kako tog u Poslovniku odnosno nije moguće jer predstavnici državnih ureda nisu na aktualnom satu onda razumijem da ste pitanje postavili meni. Na pitanje koje ste postavili, a nije u mom djelokrugu dobit ćete pisani odgovor, a ukoliko postoji potreba, iz ovoga što ste rekli očito postoji, da bi se zahtjevi rješavali sukladno Zakonu o općem upravnom postupku provest će se inspekcijski nadzor tamo gdje je to najpotrebnije i vidjeti koje će se mjere dalje poduzeti. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Dakle zahvaljujem se na odgovoru gospodine ministre, međutim činjenica jeste da smo upravo zbog tih promjena nadležnosti doveli do situacije u kojoj se rješavanje ovih predmeta i nalazi. I Državni ured za stambeno zbrinjavanje ne može postupati ukoliko ne dobiva ta prvostupanjska rješenja iz županijskih ureda i u svakom slučaju bi vi kao ministar uprave trebali poduzeti tu određene korake i kontrole i kažnjavanja, ako treba dakle sankcioniranja te vrste neažurnosti i nepoštivanja zakonskih rokova. A ukoliko to ne uradite, a ja mislim da vi hoćete, onda bi to za nas bilo razočarenje i samo dokaz koliko malo se razumije ovaj problem o kojem mi govorimo uporno već godinama. Molim vas pismeni

Poštovani ministre, što ste učinili u gotovo tri godine svoga mandata kako bi pomogli hrvatskoj poljoprivredi koja se zahvaljujući vama nalazi u iznimno teškom stanju. Na početku mandata obećavali ste agrarnu reformu i pravično raspolaganje državnim zemljištem, govorili ste o tome kako Republika Hrvatska raspolaže sa gotovo milijun hektara neobrađenog zemljišta. Što je sa tim zemljištem? U vrijeme 2012. godine, za vrijeme suša, govorili ste o velikim projektima navodnjavanja. Danas ne vidimo ništa od tih projekata. Također ste se hvalili sa našim hrvatskim modelom izravnih plaćanja po kojemu bi se za voće i povrće isplaćivalo do 7000 kuna po hektaru. Što se dogodilo sa svim tim obećanjima? Molim odgovor jer poljoprivredni proizvođači, a posebno oni iz Slavonije i Baranje sa nestrpljenjem očekuju vaš odgovor. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na pitanje, ministar Tihomir Jakovina. Zahvaljujem poštovani kolega zastupniče. Odlično pitanje za aktualac, ali moram reći da se ne slažem sa svim ocjenama koje su dijelom paušalne i populističke čak koje ste iznijeli dozvolite mi da u ovih par minuta pokušam odgovorit na najveći dio vašeg pitanja. Vi dolazite iz Slavonije i najbolje znate kako se raspolagalo državnim poljoprivrednim zemljištem u periodu između 2001. i 2012. i koliko je malo zemljišta stavljeno stvarno u funkciju. 4. mjesec 2013. donesen je novi zakon i novi model kojim kroz dugogodišnji 50-godišnji zakup raspolažemo sa državnim poljoprivrednim zemljištem. Činjenica je da zapravo u 20 i nešto godina nismo ni utvrdili koliko državnog poljoprivrednog zemljišta imamo, licitiralo se različitim brojkama. U ministarstvu je to bilo oko 550 tisuća hektara. Državni zavod za statistiku je imao podatke oko 700, čak na nekim znanstvenim i stručnim skupovima se o istoj o istoj temi razgovaralo s različitim brojkama poljoprivrednog zemljišta. Prije par tjedana smo prezentirali novi informacijski sustav u kojem smo objedinili i točno definirali državno poljoprivredno zemljište. Govorimo o 738125 ha državnog poljoprivrednog zemljišta koje je kategorizirano i po županijama i po namjeni tako da možemo reći da imamo 399000 ha pašnjaka, da imamo 262000 oranica. Također znamo po načinima raspolaganja i po starom zakonu, po modelima šta je dato, ali i ono što agencija sada radi. U 2012. godini po novom zakonu je stavljen u funkciju oko zakupa oko 1000 ha i uređeno je preko 52000 ha na privremeno korištenje gdje naši poljoprivredni proizvođači su na …/Govornik se ne razumije./… različite nedefinirane oblike na kojim nisu mogli ostvariti ni potpore, radili, obrađivali to poljoprivredno zemljište. U 2014. godini do sada je 11000 11000 ha stavljeno u funkciju putem zakupa na 50 godina. 2000 ha je prodano, da li govorimo na sustav okrupnjavanja za one male parcele ili po natječajima iz prethodnih godina i trenutno je raspisano i u tijeku izbor najpovoljnijih ponuđivača za zakup za 20000 ha. Do kraja godine pripremljeni su natječaji i do kraja ove godine još 50000 ha ćemo staviti u funkciju. To nije jedina stvar što se tiče raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Vezano za zemljišnu reformu rekli smo i pripremili i u ovom Visokom domu će biti u idućim, mislim idući tjedan i Zakon o komasaciji. Od 80-tih godina se se nije radila komasacija u Republici Hrvatskoj s obzirom na prosječnu veličinu poljoprivrednog posjeda u Hrvatskoj od 5,6 ha. U velikom broju manjih parcela mislim da je to nužan zakon i da zapravo predstavlja paket zemljišne reforme. Spomenuli ste i izravne potpore četrnaesta dvadeseta. Četrnaesta godina je programska godina. Mi smo na vrijeme napravili novi sustav potpora prema kojem će za proizvodnu 2014. isplata u petnaestoj naši poljoprivrednici moći imati i proizvodno vezane potpore u visini od 13% ukupne omotnice koja iznosi 423 423 milijuna eura, a vezano je za one sektore koji su nam najizloženiji, koji su nam najpotrebniji, imaju najveću mogućnost stvaranja dodane vrijednosti. To govorimo o voćarima, govorimo o povrtlarima, govorimo o mliječnom sektoru, govorimo o tovnom govedarstvu i o proizvodnji šećerne repe. Također Program ruralnog razvoja koji obuhvaća 16 mjera sa nizom podmjera, 333 milijuna eura godišnje na raspolaganju, poslano u Komisiju već krajem ovog mjeseca, iako formalno još ne samo nama nego i ostalim zemljama Europske unije nije odobren program ruralnog razvoja već krajem ovoga mjeseca raspisujemo prve natječaje po novom programu ruralnom. Češek. **Češek, Igor (HDSSB)** Poštovani ministre, naravno da nisam zadovoljan vašim odgovorom ali sam uvjeren da nisu zadovoljni ni poljoprivredni proizvođači, a posebno oni naši poljoprivredni proizvođači u Slavoniji i Baranji. Jer vidimo da ove tri godine vi sustavno govorite neistinu. Stanje u poljoprivredi je sve teže, gotovo neizdrživo. Vi ste lagali na početku vašeg mandata kada ste obećali agrarnu reformu, jer vidimo da ste samo 1% zemljišta stavili na raspolaganju. 2012. godine ste se gotovo kleli kako ćete sve napore uložiti u projekte navodnjavanja da bi samo godinu dana kasnije prilikom rebalansa državnog proračuna hladnokrvno dozvolili smanjenje za čak 400 milijuna kuna, a od čega je 200 milijuna kuna manje za navodnjavanje. Naposljetku, smatram vas najodgovornijim što od svih članica EU jedino Hrvatska nije pripremila nacionalne mjere zaštite domaćih poljoprivrednih proizvođača i tržišta nakon uvođenja sankcija između EU i Rusije, a te mjere ste mogli poduzeti legitimno pozivajući se na članak 37. Ugovora o pristupanja Republike Hrvatske EU. Kako niste poduzeli ništa za zaštitu seljaka europski viškovi voća i povrća će nepovratno uništiti hrvatske i voćare i povrtlare, a što će za posljedicu imati gotovo pa egzodus stanovništva iz već ionako iseljene Slavonije i Baranje. Jeste li svjesni da Republika Hrvatska zahvaljujući vama i vašoj Vladi odlučno ide ka ponoru, te vas molim u ime svih onih poljoprivrednika, nezadovoljnih poljoprivrednika da časno odstupite sa ovog mjesta dok još nije kasno. Treće pitanje će postaviti kolegica Nevenka Bečić. **Bečić, Nevenka (HGS)** Hvala lijepa. Pozdravljam sve prisutne, a pitanje imam za predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Nepovredivost vlasništva je jedno od temeljnih načela ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske i uvažavajući to načelo kao i činjenicu da je Sabor Republike Hrvatske 1997. godine ratificirao Konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, te uvažavajući članak 1. Protokola I Konvencije koji govori o zaštiti vlasništva i koji izričito propisuje da se mora omogućiti svakoj pravnoj i fizičkoj osobi da slobodno uživa u svojem vlasništvu pitanje postavljam kako i što čini i poduzima Vlada Republike Hrvatske kako bi zaustavila kršenje ljudskih prava oko 3000 naših građana, vlasnika privatnih stanova u koje su nasilnim putem mimo njihove volje odlukom komunističkih vlasti useljeni stanari zaštićeni najmoprimci, a što je Europski sud za ljudska prava u svojim presudama okvalificirao kao kvazi ugovore i pravno ništavne ugovore temeljem kojih su uselili u te stanove. I kako Vlada Republike Hrvatske misli sanirati stanje i obeštetiti vlasnike za period od dana ratifikacije Konvencije do trenutka kad će oni moći ući u svoj posjed uz napomenu da je Vlada usvojila plan rada u prosincu 2013. godine gdje je za 2014. predvidjela i planirala da će u prvom tromjesečju staviti u dnevni red Izmjene i dopune Zakona o najmu stanova što do danas se nije

to je jedan pogled na problem. Drugi pogled na problem imaju zaštićeni zajmoprimci njih više tisuća koji smatraju da su zakinuti u odnosu na stotine tisuća nositelja stanarskog prava koji su imali mogućnost otkupiti stanove koje im je država dala kao društveno vlasništvo. Što samo govori da svaki problem ima dva gledišta i da je tu teško presjeći, jer da je lako to bi napravile ranije hrvatske vlasti od osnutka Hrvatske države. Dakle, nije jednostavno. Ja sam, i mi smo, ne svakodnevno ali redovito zasipani zahtjevima ove druge strane da se uvjetno tako izrazim koja smatra da je zakinuta i diskriminirana u odnosu na velik broj hrvatskih građana, mnogo ih je i u ovom Saboru bez obzira na političku opciju, koji su otkupili društvene stanove. Što da se radi? Polako tražimo rješenje. To je odgovor koji vam mogu dati, ali koji vas neće zadovoljiti. Vlasništvo je zaštićeno. Kad kažete nepovredivo, da, to je vrlo važno pravo koje se u liberalnim demokracijama vrlo temeljito štiti ali nije apsolutno i nije apsolutno nepovredivo. Traži se rješenje i neće ga se brzo naći. I jedna i druga strana su u ovom trenutku nezadovoljni. Jedni zato što smatraju da su u dobroj vjeri živjeli, radili i postupali 40 ili koliko godina, a drugi zato opet djelomično s pravom da im je nešto što su zakonito stekli prije 2. svjetskog rata jednim političkim aktom oduzeto i nije vraćeno, a nekima drugima je. Prema Zakonu o povratu imovine oduzetoj za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Ali to je jedan ja bih rekao zadnji rukavac močvare koju smo trebali isušiti, a to još nije gotovo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Komentar, kolegica Bečić. Nevenka (HGS)** Hvala lijepa. Nisam u cijelosti zadovoljna odgovorom. Naime, u vašem odgovoru sadržano je nekoliko, ispričavam se, neistina. Naime, nikad ovim vlasnicima privatnih stanova vlasništvo nije oduzeto, nije došlo ni do konfiskacije ni nacionalizacije. U kontinuitetu je to njihovo vlasništvo, pod broj 1. Pod broj 2., slažem se s vama kad kažete da su u nepovoljnoj poziciji i zaštićeni najmoprimci. Ali vas podsjećam da je Zakon o otkupu društvenih stanova iz 1991. i 1992. godine jasno i izričito propisao da će se 90% sredstava prikupljenih od otkupa društvenih stanova upotrijebiti isključivo i jedino za kupnju stanova u svrhu preseljenja stanara zaštićenih najmoprimaca iz privatnih stanova. To se nije dogodilo. Zašto? Postavljam pitanje i molim da mi se da pisani odgovor. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Kolegica Ivana Posavec Krivec, izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, svoje pitanje upućujem predsjedniku Hrvatske vlade gospodinu Zoranu Milanoviću. u svibnju mjesecu ove godine Hrvatsku je nažalost zahvatila ogromna poplava, najviše u području Županjske Posavine ali i u Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj te Sisačko-moslavačkoj županiji. Činjenica je da je država tada reagirala brzo i učinkovito, da su angažirane sve snage, ljudi su zbrinuti a štete se saniraju o trošku države. Štoviše, Vlada je u srpnju mjesecu donijela niz mjera kojima se pomoglo poduzetnicima s tog područja, hrvatskim braniteljima, studentima i učenicima. I dalje se osigurava smještaj ljudima bez krova nad glavom, a kroz vladine mjere obnavljaju se kulturni objekti, škole i prometnice. Sve ostalo što je poplava uništila i što treba vratiti u početno stanje. Nažalost, ovih pak dana svjedočimo novim poplavama. Najteže je ovog puta u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Međimurju, Karlovcu i u drugim područjima RH. Ovim putem Ovim putem svakako se želim zahvaliti svim državnim službama, vojsci, vatrogascima i svim drugima koji danonoćno i predano rade na tome da se voda koja nadire obrani i da se obrane kuće, naselja, da se evakuiraju ljudi iz ugroženog područja. A vama predsjedniče Vlade s obzirom da ste jučer obišli poplavljena područja kod Koprivnice i Siska, a neki dan i u karlovačkom području postavljam pitanje hoće li i ovdje u ovim novim poplavama koje su zadesile Hrvatsku biti potrebna intervencija države? Kako će Vlada reagirati, odnosno hoće li se naći načina da se štete od poplava poplava saniraju, da se pomogne u obnovi normalizacije života te može li se što učiniti kako bi se u budućnosti ovakve nepogode smanjile ili svele na što manju mjeru? Odgovara na pitanje predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Hvala poštovana zastupnice Posavec Krivec. Postoji ono što ljudi i Vlada mogu napraviti i što mogu spriječiti i ono što ne mogu. Ovaj vodeni val srećom nije rezultirao velikim poplavama, kao što ni onaj iz 5. mjeseca nije rezultirao poplavama poput onih u BiH i Srbiji nego manjima, a ne bi ni takvima da nije pukao nasip. A taj nasip u Rajevom Selu je rezultat rada ljudskih ljudi, novca ustvari poreznih obveznika, odnosno onih koji plaćaju naknadu i on se raspao tamo gdje nije trebao. I odgovor na to pitanje nećemo tako brzo i lako prestati tražiti. Upravo zato je država u tom slučaju učinila nešto što inače u Europi ne rade. Dakle, uključila se direktno u pomoć ljudima u obnovi privatne imovine, ne samo infrastrukture onoga što država treba, može, hoće i radi i sada, nego osobnih kuća. To te ljude nije usrećilo tamo, uvjerio sam se puno puta i ljudi su uvijek nezadovoljni svojom sudbinom. Sad smo imali sreće da vodeni val opet nije ponovio onu silinu iz 5. mjeseca i da ova voda nije u istoj količini došla opet do Gunje jer se pitam što bi bilo sa nasipom koji još nije izgrađen nanovo. Morali bismo opet seliti ljude jer nasipa nema još uvijek, on se gradi. Prema tome, to je upozorenje da se sa takvim projektima mora jako ozbiljno raditi i postupati, da nema šale. A vidimo da i državama koje su bogatije od Hrvatske, a takvih ima u zapadnoj Europi, poplave poprimaju dramatične razmjere. Prema tome, mi s ovim smo što nam se dogodilo i nesretni ali opet možda i malo manje od drugih. Dakle, država ne može svaki puta u potpunosti jamčiti obnovu privatne imovine. To je, kao što je uvažena kolegica zastupnica rekla u prethodnom pitanju, pitanje privatnog vlasništva koje je nepovredivo, odnosno zaštićeno, ali isto tako stvara i određene obaveze jer vlasništvo je obaveza. Plemstvo obvezuje pa makar i najsitnije plemstvo, obvezuje. Dakle, kuće treba graditi tamo gdje je za to predviđeno da ih se gradi na način na koji ih treba graditi. Nije svaki teren za svaku vrstu gradnje, tu je važna uloga jedinica lokalne samouprave i županija i one tu mogu doprinijeti više, dakle u normalnim vremenima kada nema poplava i tako ćemo svi zajedno sljedeću nepogodu, koja će sigurno doći jednoga dana, spremnije dočekati. I apeliram na ljude, znam da to sad zvuči možda i pretenciozno, neka razmisle o osiguravanju privatne imovine. Dakle, to nešto košta, međutim u vremenima nevolja, nedaća, poplava, požara, da ne kažem potresa, osigurava privatnu imovinu. Neka si sami odaberu osiguravatelja, bilo kojeg. Tržište je razvijeno. U primjeru Gunje smo vidjeli da je vrlo mali broj ljudi osigurao svoju imovinu i onda država ima i nezgodnu situaciju, sad prvi put govorim o tome. Ljudima smo dali novac za obnovu kuća ili smo im potpuno obnovili kuće, ne vlastitim, nego u biti njihovim, našim novcem. Međutim, ispada da su oni koji su plaćali premiju osiguranja kažnjeni. Dakle, skoro da im se nije isplatilo plaćati tu premiju osiguranja. Apeliram, ljudi osiguravajmo imovinu, najjeftinija polica, najjeftinija polica. Komentara nema. Kolega Ivan Šimunović, peto pitanje. **Šimunović, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. U svijetlu najnovijih događaja koji su po riječima predsjednika Josipovića,

sa … nacionalnih manjina u dvjema državama… … /Upadica Zgrebec: Kolega, molim vas u mikrofon govorite. Ne čuje se ovdje./ … … riješiti u dobroj vjeri između dvoje susjeda, sad smatram da je jednako tako opravdano poduzeti odlučnije mjere u zaštiti hrvatskih nacionalnih manjina na tlu Srbije. A simulacijska politika koju Srbi otvoreno provode nad Hrvatima koji žive u toj državi jasno krši okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe i tu se našoj državi otvara prostor za konkretno djelovanje. Smatram pogubnim da se ovo pitanje veže isključivo za pregovarački proces Srbije i EU jer ne možemo znati koliko će isti trajati i kakav će biti ishod. U ovom trenutku izvjesno je da se radi o predalekoj budućnosti da bismo ju mogli prognozirati, ali … hrvatskih nacionalnih manjina na tlu Srbije dovodimo u pitanje, stoga ovim putem ispred Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčevića tražim od Vlade i RH da poduzme odlučnije mjere te postavljam pitanje predsjedniku, gospodinu Milanoviću da li biste biste trebali pokrenuti postupak protiv Srbije pred Vijećem Europe zbog kršenja okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i hoće li ova Vlada to učiniti? Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na pitanje odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. Poštovani gospodine zastupniče, mi smo naravno prosvjedovali, odnosno ukazali na taj problem kakvim ga vidimo, službenim diplomatskim kanalima, međutim tu bih htio reći još nešto. Dakle, mi imamo jedne standarde, oni su visoki,

članstvo u EU je daleko. Nije to po meni glavni problem, glavni problem s odnosima sa Srbijom su nestali. Preko 1000 nestalih, čiji popis još uvijek čekamo. To je glavni problem i granica. I to otvoreno kažem, dakle tu tražim više dobre volje jer ako netko ima te podatke, imaju ih vlasti u Srbiji, vlasti, administracija koja je kontinuirana, već desetljećima i ne mogu prihvatiti da to ne postoji. Što se tiče Bunjevaca, to je jedna nacionalna manjina koju nismo ni vi ni ja stvorili. Tamo ima 30-ak tisuća ljudi koji za sebe smatraju da su Bunjevci. Što da radimo? Međutim, onda tražimo jednak odnos prema Hrvatima koji nisu, koliko znam nisu dobili udžbenike od te iste vlasti, obećani su. To je ono u što mogu intervenirati, ali isto tako ne mogu jer premijer sam 2,5 godine, malo više. Promijeniti određene procese i određene identitete koji su nastojali pod raznoraznim asimilacijskim uvjetima, nije to slučajna politika, dakle, ali isto tako ne možemo reći da nije činjenica da 30 tisuća ljudi u Vojvodini koje mi smatramo Hrvatima, koji su katoličke vjere, što je relativno važna odrednica, da se ne smatraju Hrvatima nego Bunjevcima. Je li to propust naše vlasti, naše Vlade i države u zadnjih 25 godina ili je to stariji fenomen, zaključite sami. Dakle, mi ćemo tražiti od vlasti u Srbiji da se ponašaju onako kako se mi ponašamo u zaštiti manjina, a mi imamo standarde koje nema velika većina zapadno-europskih država i s tim nije jednostavno živjeti, nije se jednostavno boriti za prava manjina u istočnoj Slavoniji gdje je bjesnio rat prije 20 godina je normalno da ima ljudi kojima je iritacija vidjeti službene natpise na pismu nacionalne manjine druge nacije, ali to je zakon, to je Ustav. Tu kompromisa nema, koliko god to nekima bilo smetnja, trn u oku i to mogu razumjeti, ali naprosto tu kompromisa nema, u protivnom padamo na testu, a test glasi – tamo gdje je Hrvatska, tamo se provode hrvatski zakoni. To su legitimna očekivanja, bio to Vukovar ili Zagreb, nema razlike. Nažalost, tako je. Ivan (HSP AS)** Hvala potpredsjednice. Gospodine predsjedniče Hrvatske Vlade, to što je Hrvatska do sad zanemarivala Hrvate u Vojvodini, ne znači da treba nastaviti s takvom politikom, pogotovo što Srbija na ovome neće stati, a Hrvati u Srbiji više ne mogu vječno čekati. Rješenja se uvijek moraju prvo tražiti za pregovaračkim stolom, ali ako nikad nismo spremni poduzeti drastičnije poteze, nitko nas neće doživjeti ozbiljno i time slabimo svoju pregovaračku poziciju. Dobrosusjedski odnosi se ne mogu razvijati ako jedna strana stalno krši potpisane sporazume i kako nas dosadašnja taktika dogovara očito nije nigdje … država koja se ne pridržava onoga što je dobrovoljno potpisala ne može napredovati k ulasku u EU. Hvala. 6.pitanje će postaviti kolega Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Pitanje upućujem poštovanom ministru gospodinu Vedranu Mornaru. Prema članku 23.stavka 4.ovog Zakona o udžbenicima, udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna pomagala sredstva moraju biti u uporabi u školi najmanje 4 godine računajući školsku godinu u kojoj su odabrani. Isti se mogu izmijeniti kada se radi o izmjeni nacionalnog odnosno predmetnog kurikuluma što kaže i sljedeći zakon 24.tog istog Zakona o udžbenicima. S obzirom na gospodarsku situaciju u RH na visoku nezaposlenost i loš standard hrvatskih građana koji svakodnevnom teškom mukom spajaju kraj s krajem, smatrate li ispravnom odluku vašega prethodnika da mijenja udžbenike unatoč činjenici da iz navedene zakonske odredbe ne proizlazi obaveza da se udžbenici mijenjaju svake 4 godine. isto tako prema navodima vašega prethodnika novi udžbenici su trebali biti suvremeniji, pravopisno usklađeniji sa unijetim novim sadržajima te su trebali biti uklonjene zastarjelosti. No novi udžbenici su gotovo identični onim starim udžbenicima, primjerice udžbenik iz politike i gospodarstva govori o primjerima iz prakse nekih lokalnih političara na lokalnoj razini, navode bivšu Sisačko-moslavačku županicu Merzel, bivšeg gradonačelnika Vukovara gospodina Sabu kao primjere dobre prakse protiv kojih su pokrenuti određeni kazneni postupci, ali i ministra financija koji je smijenjen. S obzirom na ovu činjenicu da su ovi primjeri dobre prakse kako na lokalnoj tako i na državnoj razini zastarjeli držite li izmjenu i dopunu ovoga udžbenika i hoćete li iskoristiti svoje zakonsko ovlaštenje te iste povući iz uporabe? Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovara na pitanje ministar Vedran Mornar. poštovani gospodine zastupniče, ja uvijek polazim od pretpostavke da je prethodni ministar svoje odluke donosio nakon promišljanja i odgovorno. Što se tiče novih udžbenika oni su ujednačenog formata, donekle izmijenjenog sadržaja usklađeni s novim pravopisom, oni su nešto lakši, ne treba više kupovati komplet udžbenik, radna bilježnica, zbirka zadataka. Jesu li to dovoljni razlozi, ja u tu analizu nisam ulazio jer je bespredmetna jer je odluka donesena i svako povlačenje te odluke značilo bi za ovo društvo velike financijske troškove radi tužbi izdavača. Što se tiče činjenice da su u udžbenicima imena koja više nisu aktualna, ja mislim da takvim nedavnim podacima doista nije mjesto niti u jednom udžbeniku ali da bih sada zbog toga povlačio udžbenike i učenike izlagao dodatnim troškovima također nisam tome sklon. Dakle to doista neću učiniti, a nastavnik uvijek ima slobodu preskočiti dio udžbenika. Ja bih se radije orijentirao budućnosti i radije bih promišljao o modelu digitalnih udžbenika koje bismo uveli nakon što ovima istekne rok trajanja. Hvala lijepa. **Zgrebec, Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Žao mi je nisam zadovoljan vašim odgovorom gospodine ministre. Pro futuro je moguće raditi digitalne udžbenike sigurno mi je žao što nećete povući te udžbenike, to ne bi trebali snositi definitivno roditelji. Tiskanje udžbenika učinjeno je bez prethodno promijenjenih i usvojenih novih programa i kurikuluma unatoč ništavnosti odluke i od upravnog suda presudom od 26.4.2014.godine. To tiskanje i kupnja udžbenika osiromašilo je hrvatske građane za pola milijarde kuna, 500 milijuna kuna a da za to nitko ne odgovara. Netko je na ovome jako dobro zaradio. A što se tiče novih udžbenika i usporedbe o kojoj ste vi govorili, činjenica da se samo promijenio format, nešto je slabiji gramski papir i moguće da je prijelom nešto drugačiji o čemu su govorili oni koji su uspoređivali Za roditelje cijena udžbenika je varirala zavisno od jedinice lokalne samouprave od 0% do 100% u pojedinim jedinice lokalne samouprave. Iako ja osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje obvezno očito je da nije dostupno pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području RH. RH. Ono što želim vama sugerirati najmanje što možete u ovom trenutku učiniti je sigurno da se ispričate roditeljima školske djece kojima je pričinjena velika materijalna šteta, te da kao ministar imate šansu osigurati sredstva u proračunu RH za iduću godinu za subvencioniranje školskih udžbenika što ćete nadam se i učiniti. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** 7.pitanje postavlja Tomislav Žagar. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Svoje pitanje upućujem ministru poduzetništva i obrta Gordanu Marasu. Poštovani ministre, izjavili ste početkom ovog mjeseca kako je od početka godine registrirano gotovo 15 tisuća novih obrta i poduzeća odnosno 6 tisuća obrta i gotovo 9 tisuća novih poduzeća. Odvažiti se i postati poduzetnik u današnje vrijeme je više od izazova, zbog toga ovakvi pokazatelji iznimno vesele. Međutim svima nam je jasno da je poduzetnicima, a posebno mladima i početnicima treba pomoć države. Iznimno je važna i najava Vlade kako će svi poduzetnici i obrtnici od 1.1.2015.oni sa godišnjim prihodima do 3 milijuna kuna plaćati PDV po naplaćenom, a ne po izdanom računu. Moje pitanje glasi koje sve mjere vaše ministarstvo poduzima i planira poduzeti kako bi pomoglo u osnivanju i očuvanju obrta i koliko su one dostupne? Odgovor na pitanje ministar Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici. Poštovani zastupniče hvala vam na pitanju, dobro ste primijetili. Trendovi u malom i srednjem poduzetništvu su ove godine pozitivniji i pozitivniji nego prethodnih godina. Posebno veseli ovo što ste rekli da je u prvih devet mjeseci ove godine skoro 16 tisuća novih poduzetnika, znači preko 9 tisuća poduzetnika i i 6 i nešto tisuća obrta otvoreno u Republici Hrvatskoj. I ja bih rekao nakon početka mandata 2012. godine kada je samo u jednoj godini, znači na početku godine najviše jer je društvo bilo u jednoj gospodarskoj recesiji dubokoj iz koje se polako izvlačimo ali se, kumulirali su se problemi godinama. U jednoj godini se zatvorilo 28 tisuća poduzeća i obrta. I mogu reći da 2013., 2014. godine je taj trend u potpunosti okrenuti i ove dvije godine imo 5 tisuća više obrta i poduzeća otvorenih nego zatvorenih što govori naravno da ljudi imaju želju za poduzetništvom i imaju mogućnost da opstanu na tržištu. Ono što ministarstvo radi uz sve ove naše poticaje, uz jamstva, preko tisuću jamstava u tri godine šta je HAMAG izdao nekoliko tisuća kredita i preko 10 milijardi kuna kredita malim i srednjim poduzetnicima kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, ove godine će naše poduzetničke impulse i poticaje iz buđeta zamijeniti europski poticaji koji se više neće mjeriti u stotinama milijuna kuna nego u milijardama kuna i krajem ove godine ćemo otvoriti poticaje vrijedne preko milijardu kuna za naše poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Ono što je posebno bitno, radimo jednu mjeru od 1.1.2015. šta ste primijetili koja je po meni jedna od najpravednijih mjera koje smo mogli napraviti prema poduzetnicima za koju bivše Vlade nisu imale sluha a to je da se za male poduzetnike do 3 milijuna kuna PDV plaća po naplaćenoj fakturi, znači kada dobijete novac a ne da morate PDV platiti i na taj način financirati buđet. O tome se puno pričalo desetak godina, zadnje dvije HDZ-ove Vlade to nisu naravno napravile ali evo ga, mi smo napravili iskorak i 2015. svi oni koji žele će PDV plaćati po naplaćenoj fakturi, znači radi se o poduzetnicima do 3 milijuna kuna. Koliko je to poduzetnika radi se preko 70 tisuća obrtnika i skoro 80 tisuća trgovačkih društava. preko 100, odnosno skoro 150 tisuća poduzetnika u Republici Hrvatskoj će moći izabrati ovaj način plaćanja PDV-a i zamijeniti to da financiraju porez prije nego što naplate fakturu. A koliki je to problem ljudima danas u Hrvatskoj najbolje govori o tome da su još uvijek dani plaćanja i nelikvidnost dosta visoki i da je za mala poduzeća u Republici Hrvatskoj nelikvidnost, odnosno rokovi plaćanja su preko 100 dana. Mislim da će to posebno pomoći ovima koji otvaraju tvrtke da već u prvih mjesec, dva, tri, četiri ili prvu godinu dana poslovanja neupadnu u financijske probleme i da na neki način zbog nelikvidnosti, zbog određenih poreznih obveza ne dođu u problemi moraju zatvoriti tvrtku. Mislim da je ova mjera ona koja će naići na odobravanje svih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Komentara nema. 8. pitanje postavlja kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade. Gospodine predsjedniče neću vas pitati ništa o ekonomiji, naime prema vašim riječima u to se baš i ne razumijete što i vidimo ali vjerujem da ste upućeni u najvažnije akte koji se tiču građana Republike Hrvatske, posebice one za koje sve siromašniji građani izdvajaju izdašnih milijardu i 400 milijuna kuna. Primjerice za taj novac za sve učenike u Republici Hrvatskoj mogla bi se osigurati digitalna nastava. Riječ je o ugovoru Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije do 2017. godine. Nekim člancima tog ugovora koji su vrlo važni HRT mora ispunjavati demokratske, socijalne, kulturne standarde, brinuti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske a jednako tako pravodobno i istinito informirati o političkom, kulturnom, gospodarskom životu te o području svega što je iz područja javnog interesa. Prema vašim riječima to ste često puta rekli ne pratite baš informativni program, to je vaše pravo ali dužni ste skrbiti za poštivanje provođenja dokumenata odnosno ugovora koji je potpisala vaša Vlada. Posljednjih mjeseci svjedoci smo evidentnog kršenja članaka ugovora, prije svega vidljivo je to iz monitoringa informativnih emisija, prije svega Dnevnika Hrvatske radiotelevizije gdje je primjerice vaš kandidat za predsjednika republike gospodin Josipović boravio čak 5 tisuća 400 sekundi a primjerice kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice sa posljednjeg NATO summit nije ni sekundu nije mogla govoriti u Dnevniku Hrvatske radiotelevizije. Štoviše govori se da je to bilo zabranjeno na najgrublji mogući način. Jednako tako sve što smo mogli saznati saznali smo sa komercijalnih televizija i vidjeli da se susrela sa svim najvažnijim državnicima.

Ovaj puta s predsjedničkog stola vas možemo isključivati, nemojte nas dovodi u takvu situaciju. Na pitanje odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Ja ću se suzdržati od vašeg, komentiranja vaše konstatacije o susretima kandidatkinje sa svjetskim državnicima i reći ću samo da sam i ja i mnogi od nas nezadovoljni nekim stvarima na HTV-u u informativnom programu ali ne živimo u '90.-tim godinama u kojima ste vi bili modelirani, u kojima ste naučili razmišljati kako se upravlja i kako se manipulira javnom televizijom. Mi to ne radimo i nećemo raditi usprkos nezadovoljstvu koje je i na našoj strani prisutno ali to je tako, to vam je demokracija. Demokracija se uči, dugo to traje. Inače ispričavam se, odnosno ne ispričavam se nego se korigiram, dakle po zadnjem popisu

Gospodine Milanoviću vi ste još uvijek predsjednik Vlade i vi morate znati što piše u dokumentima koje potpisuje vaša Vlada. Vi ste dužni provoditi ono što ste potpisali. Vi ste dužni, ako ne vi osobno naravno, naložiti svojim ministrima da pogledaju kamo idu najveće potpore u Republici Hrvatskoj. Za milijardu i 400 milijuna kuna mi smo ove godine mogli zaposliti 78 tisuća 125 mladih ljudi. Prema tome, nitko ne kaže i ne želi da politika treba utjecati na program HRT-a, to nikome nije namjera, međutim dužni ste odgovoriti na pitanje kako se troši taj novac i da li se poštuje test javnog interesa, da li se on kontrolira, je li itko to pitao, je li ikog to zanima. To sam vas pitala, nisam vas pitala o gospodarstvu jer tu gotovo nemate više što reći. Vidimo kamo ide zemlja, pitala sam vas vrlo jednostavno pitanje. Vaš je odgovor dakle snažna negacija svih dosegnutih vrijednosti i izražavam žaljenje što ste na ovako indiferentan način pristupili ovom vrlo jednostavnom, ali važnom pitanju. Hvala lijepa. Hvala gospođo potpredsjednice. Svoje pitanje bih uputio ministru pomorstva, prometa i infrastrukture gospodinu Siniši Hajdaš Dončiću. Poštovani ministre, od predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka nedavno smo mogli čuti kako će njegova stranka podržat izgradnju Pelješkog mosta i brze ceste do Dubrovnika, znači posebno naglašavam ne autocestu koja bi prolazila kroz Dubrovnik nego brzu cestu do Dubrovnika. S obzirom da je kod dijela viđenijih članova HDZ-a sa područja naše najjužnije županije i dalje prisutno nerazumijevanje, zbog čega se čak i predsjednik njihove stranke zalaže za brzu cestu do Dubrovnika i Pelješki most, molim vas gospodine ministre da mi date vaše argumente odnosno argumente Vlade Republike Hrvatske za ovako opredjeljenje, da nam kažete kada bi se moglo početi sa realizacijom tog projekta te u kakvoj je to korelaciji sa budućom jadransko-jonskom autocestom o kojoj se također priča

za potpuni odgovor na ovo pitanje malo ću ga otpakirati i podijelit ću ga reći ću u tri sastavnice. Prvo je dakle izgradnja samog Pelješkog mosta i pristupnih cesta, druga je trasiranje brze ceste prema Gradu Dubrovniku i treći dio je nastavak tzv. jadransko-jonske autoceste, vjerojatno negdje u budućnosti sve do Grčke. Što se tiče samog Pelješkog mosta, nakon dobre poslovne odluke Hrvatskih cesta da raskine ugovor sa izvođačima radova za most koji se vjerojatno tri ili četiri puta svečano otvarao, ali bez financijskih sredstava za njegovo dovršenje i zapravo bez kompletnog masterplana ili strategije razvoja neću reći Dubrovačko-neretvanske županije već prometnog povezivanja južnog dijela Hrvatske. Tu su čak i izvođači radova odahnuli, dakle ne samo financijski jer su naravno imali garancije prema poslovnim bankama, već ću reći i materijalno zbog imobilizacije i ljudskih, a naravno i materijalnih resursa koji su bili na toj lokaciji. Nakon toga Hrvatske ceste potpisuju ugovor sa konzultantima Europske komisije mogu nazvati jer zapravo JASPERS je oficijalni konzalting tim Europske investicijske banke i Europske komisije koji i osigurava sredstva, a isto tako radi određeni nadzor nad samom projektnom dokumentacijom. I nakon završetka studije predizvodljivosti koja je potrajala i koja će potrajat svugdje i gdje su rokovi izvedbe studije predizvodljivosti, izvodljivosti, projektne dokumentacije zapravo slični u svim zemljama Europske unije jer za velike projekte, pa mi minimalno 5 godina od projektne ideje, projektiranja, studije predizvodljivosti, studije izvodljivosti, dakle do samog početka radova Hrvatske ceste su to završile i studija predizvodljivosti je vrlo jasno pokazala da je određeni tip mosta najbolje rješenje. Upravo sada, a kad kažem upravo sada to govori o ovom tjednu, Hrvatske ceste će potpisat ugovor za izvođače studije izvodljivosti, dok su izvođači tj. tvrtka koja je završila projektnu dokumentaciju za građevinsku dozvolu, dakle za novi Pelješki most završili i upravo se zapravo revidira, što znači zaključno da će negdje do proljeća, kažem negdje do proljeća, to može bit ožujak, travanj, biti spremna sva projektna dokumentacija koja uključuje pristupne ceste i gradnju Pelješkog mosta za aplikaciju. A isto tako potpredsjednik Vlade gospodin Grčić rekao je i točnu vijest da postoji dakle do 300 milijuna eura slobodnih financijskih sredstava koje Hrvatska može iskoristiti dakle za povezivanje hrvatskog juga, što znači u najboljim uvjetima, kažem u najboljim uvjetima pristupne ceste i Pelješki most mogli bi početi sa gradnjom koncem sljedeće godine što je čak i navedeno u Prometnoj strategiji Republike Hrvatske i to je jednostavno tako, to ne može nitko promijeniti. I u budućnosti, vjerujte mi, 70 infrastrukture financirat će se isključivo iz zajedničke kase, dakle nema više megalomanskih projekata, nema više zaduživanja 4 milijarde, 3 milijarde recimo govorim samo kroz pomorske luke, što vam kad-tad dolazi na naplatu, a sama jadransko-jonska autocesta nalazi se od 2030. do 2050. u osnovnoj mreži reći ću Europske unije. Što to znači? To znači da 2014.-2020. zemlje koje žele biti članice Europske unije, dakle zemlje susjedstva mogu koristiti ta sredstva kroz …. Dakle to nije 12 milijardi eura, to se nalazi za sve nego to je jedan dio koji se koristi za cestovnu izgradnju

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Moje pitanje je za predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića. Industrijska strategija Republike Hrvatske za šestogodišnje razdoblje 2015/2020 godina strateški je dokument koji vraća nadu da ćemo u ovoj zemlji u budućnosti više raditi, više proizvoditi, više izvoziti i konačno preokrenuti smjer ukupnih gospodarskih aktivnosti i izaći iz recesije. On predviđa na kraju tog perioda da gospodarske grane koje su obuhvaćene ovom strategijom dođu na nivo koji su imale prije početka krize, odnosno na nivo iz 2008. godine. Jasno je da će glavni rezultati ove strategije doći na kraju tog perioda, ali zbog ukupnog stanja u društvu i sadašnjeg veoma teškog položaja ja bih rekao i situacije za većinu građana Republike Hrvatske moje pitanje je koje ćete poteze povući u najkraćem mogućem roku kako bi se ova strategija čim prije počela realizirati i mogu li građani Republike Hrvatske očekivati pozitivne efekte ove strategije i u prvim godinama njene provedbe. Na pitanje odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Mogu očekivati, ali to neće biti proces kratak ni jednostavan. Naš rast je bio baziran na cementu, asfaltu i tunelima i to je dobro u određenoj fazi. Međutim, tu smo došli do zida, nismo se zabili u zid ali smo došli do zida. I treba ga sad srušiti ili zaobići. Na potrošnji, na kreditima iz strane akumulacije, na izgradnji shoping centara, na kupovini automobila koji se ne proizvode u Hrvatskoj, eventualno koža za sjedala ili neki drugi dijelovi u Istri. To je na žalost sve. Nama izvoz raste, ali to nije dovoljno i sama činjenica da raste je dobra stvar. Javna poduzeća moram ovdje bit korektan pa reći prije svega zahvaljujući HEP-u ali i sva druga ostvaruju dobit u 2013. godini. Ranije to nije bio slučaj. Država za to odgovara i ja mogu reći da taj rezultat zadovoljava ali ne ispunjavanja. Prema tome, jedini način je da se Hrvatska nakon što jedan model rasta koji su imale sve zemlje, dakle svatko se toga mogao u nekom trenutku uhvatiti i od toga imati koristi, da je taj model rasta, dakle stanogradnja. Sad stanova imamo puno, ako ne i previše. Cestogradnja, mosto gradnja, tunelo gradnja da je to došlo manje-više svom kraju. Nas ima 4 i pol milijuna, jedva toliko. Imamo 1000 km okvirno autocesta i one funkcioniraju nekoliko mjeseci u godini, a ostatak godine isto treba vraćati kredite koji su ogromni. Ministar prometa, pomorstva, infrastrukture je nešto govorio o tome. To su milijarde eura koje nisu platili građani direktno, nego ih je platila država kroz razno razne oblike zaduživanja, a građani plaćaju kroz cijenu goriva kao što plaćaju i stranci koji dolaze u Hrvatskoj koji rade najveći promet na tim autocestama kroz cijenu goriva. Kad se dovezeš iz Bavarske u Dubrovnik ili u Split u pravilu točiš u Hrvatskoj i plaćaš cijenu goriva. Dakle, svi to financiraju, ali premalo. No, da se vratim na vaše pitanje da ne duljim. Dakle, hrvatski i jedini pravi put je turizam kao izvozna grana, dakle to je izvozna grana, čista izvozna grana jer 90% ljudi od 12 milijuna turista koji dođu u Hrvatsku su stranci i svoj novac donose ovamo ili ga plaćaju preko računa turističkih agencija. I industrije koje su navedene u strategiji. To nije slučajno i nije nikakav favoritizam. Dakle, naprosto prehrambena industrija je jako važna u Hrvatskoj. Trebalo je ispuniti određene kriterije struke da bi ušla u strateške industrijske grane. To ovako na prvi pogled izgleda paradoksalno pa ima li važnije industrije od prehrambene. Međutim, potrebno je bilo ispuniti određene kriterije. Ja sam čitao tu strategiju i imao sam niz potpitanja. Neke stvari mi nisu bile jasne, neke stvari koje su mi očite iz mog kuta gledišta unutra nisu pisale. Kao svaka strategija to je dug put i treba biti metodičan u njezinoj primjeni. Jedan od važnijih elemenata te strategije su i ovi projekti o kojima je govorio ministar Hajdaš-Dončić. Dakle, mi smo ipak čini se po svemu uspjeli osigurati sredstva od 300 ili više od 300 milijuna eura za povezivanje Dubrovnika sa Europskom unijom odnosno Hrvatskom jer znamo da je to jedini teritorijalni kopneni komad EU koji nije povezan sa ostatkom EU, dakle nije otok. 200 milijuna eura za Dubrovački aerodrom. To je samo pola milijarde eura za dva ogromna projekta u jednoj županiji. Neki u Hrvatskoj će možda i s pravom postaviti pitanje a što je s nama, ali ti projekti su bili spremni i oni idu. To je također važna stvar u strategiji. Zemlja, a to je turizam, dakle zrak, zračni promet i ceste. Ali ovoga puta i zaključujem ne novcem iz kredita, ne novcem naših građana nego novcem iz europske blagajne. Jer mi nismo iz tih novaca do sad uzeli ništa i sad krećemo. Komentar Nedžad Hodžić. Valjalo bi razmisliti u ovoj zemlji koliko ja znam fali ogroman broj hotela što bi opet mogao biti građevinarstvu dodatni impuls i …/Govornik se ne razumije./… Dakle, u svakom slučaju evo ja vam želim da ovu strategiju ili dokument koji je čekan dugo godina u ovoj zemlji čim prije realizirate. pitanje postavlja kolega Marijan Škvarić. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice Sabora. Svoje pitanje upućujem Ministarstvu gospodarstva, ministru gospodarstva Ivanu Vrdoljaku i baš sa naglaskom da zaista se možemo složiti da snaga države se najviše manifestira u snazi njezine industrije, također u snazi industrijske proizvodnje. Također i sama percepcija zadovoljstva građana se temelji na tome da li je moguće naći radno mjesto i to baš u industrijskoj proizvodnji, a ne da traži

Naravno u ovo vrijeme promijenile su se mnoge Vlade, imamo mnogo akademika, sveučilišta, komora, instituta ali do sada nismo donijeli industrijsku strategiju. Zato upućujem vama pitanje gospodine ministre, hoće li se temeljem ove industrijske strategije uspjeti pokrenuti novi ljudski zamah i to temeljem kojih mjera i kojih kriterija? Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na pitanje odgovara ministar Ivan Vrdoljak. Potpredsjednice, kolegice i kolege, dakle temeljem strategije neće doći do rasta industrije. Temeljem realizacije strategije i svih mjera koje su tamo navedene imamo šansu doći do tog rezultata. Mjere su tamo i horizontalne i vertikalne navedene i nisam vidio puno komentara u raspravi koja je trajala gotovo 9 mjeseci. Obišli smo sve županije se prvi put donosi takav dokument i kao što ste i sami rekli prošli su mnogi ministri, mnoge vlade, mnogi premijeri, pričali o industriji, nitko nikada nije definirao u čemu smo najbolji, gdje smo najkonkurentniji, u čemu možemo očekivati rast, što izvozimo, imamo uopće potencijal iz obrazovnog sustava koji može sutra donijeti rast. Nakon 9 mjeseci i 1300 strana može doći neki komentar, dapače, i donijeti neki ozbiljan doprinos u sadržaju strategije, mogu doći mnoge rasprave koje mogu doprinijeti u tome da li u tom tekstu je zarez na pravom ili krivom mjestu, ali glavno što se svi moramo koncentrirati i mi danas svi moji kolege ministri i sutrašnje vlade i one poslije njih je kako realizirati mjere. Ima tamo puno mjera, neću vam sada tu diktirati, ima na nekoliko strana. Od toga da visokoobrazovani visokoobrazovani novozaposleni ne plaćaju zdravstveni doprinos dvije godine ako su u strateškoj industriji pokretača do toga da se i dijelom oslobađaju od poreza na dobit itd., itd. Vratit ću se malo i na pitanje kolege, prethodno pitanje, a to je mi ove godine u priređivačkoj industriji već imamo rast u prvih 7 mjeseci od 2%. A u toj istoj industrijskoj strategiji je bio planiran 1% za 2014. i za 2015. U toj istoj strategiji nam je plan do 2020. doći uz sve ove mjere koje ćemo morati provoditi do 85 tisuća novozaposlenih uz prosječan rast od 2,85%. I tada ćemo biti na razini 2008. godine zaposlenih u priređivačkoj u priređivačkoj industriji. Znači, to nije nikakav optimističan, to je realan, ozbiljan, profesionalan dokument kojim ćemo mi potaknuti prve dvije godine realizaciju. Već smo sada na dobrom putu i ove mjere koje smo u proteklom periodu imali su dovele do toga da rast industrije i rast izvoza koji je predviđen u toj istoj strategiji već imamo u prvih 7 mjeseci, samo nisu službeni podaci, to ćemo naravno nagodinu dati. Imamo 4 osnovna smjera mjera koje govore o tome da se stvara stabilno investicijsko okruženje, poticanje strateške suradnje, industrije i obrazovanja, restrukturiranje javne uprave naravno i razvoj tržišta kapitala. Vrlo je jasno da se naša potrošnja bazirala isključivo na aktivnosti tržišta kapitala i na financiranju financiranju banaka naših građana i domaćinstava. I zbog toga se ne planira veliki rast domaće potrošnje jer se ne očekuje veća aktivnost banaka u plasiranju tih sredstava nego se rast bazira na povećanju izvoza u toj prerađivačkoj industriji kojoj moramo vratiti konkurentnost, veću bruto dodanu vrijednost, veću profitabilnost i sve ono što se povijesno u zadnjih 20 godina nije gledalo nego se kroz operativne mjere u pravilu kupovao socijalni mir brodogradilištima, u tekstilnim industrijama, u raznim drugim prerađivačkim industrijama a nije im se dalo na njihovoj konkurentnosti u izvozu. Evo, to je sve dio te strategije. Ja očekujem da ćemo mi na godišnjoj razini ozbiljno voditi rasprave nebitno kojoj političkoj opciji pripadamo o tome kako nekim novim mjerama možemo pomoći u njenoj realizaciji jer rezultat ne samo 2020. već i 2014. i 2015. će biti novozaposleni u prerađivačkoj industriji. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica Prošli tjedan pompozno je najavljen vaš odlazak u SAD i susret sa vodećim tehnološkim kompanijama. Jasno je to, u nedostatku dobrih vijesti i investicija ovim posjetom trebala bi se probuditi nada da će se konačno nešto dobro dogoditi. I sami ste pridonijeli velikim očekivanjima kazavši idemo na vrlo ozbiljne poslovne razgovore na koje nitko nikad iz Hrvatske nije išao. Vrlo pretenciozno, ali to je vaše pravo. Nažalost, nakon velikih riječi u vašem slučaju vrlo rijetko dolaze i velika djela. Tako da moram podsjetiti na slučaj sa LNG terminalom i isto tako spektakularno najavljenim posjetom Kataru kada je Hrvatsko izaslanstvo predvođeno predsjednikom Josipovićem i visokim Vladinim izaslanstvom otišlo u Katar, najavilo realizaciju projekta LNG terminala, naravno nakon toga se nije dogodilo ništa. I osobno ste se angažirali oko tog projekta, vrlo ga snažno branili i ovdje u Hrvatskom saboru, a podsjetio bih u Rijeci ste 3. svibnja 2013. godine rekli pitanje je dana, mjeseca kada ćemo ovu priču s LNG terminalom početi ozbiljno zatvarati. Prošlo je godinu i pol dana nije se, nažalost, dogodilo ništa. Nisu riješena glavna pitanja, niti ste otkupili zemljište za gradnju LNG-a, niti ste riješili izvor dobave, niti se razgovaralo s potencijalnim kupcima, niti je pronađen investitor za gradnju terminala. Dakle, nakon velikih riječi nažalost nije se dogodilo ništa. E sada vas pitam, da se ne bi dogodilo isto, da se ne bi ta velika očekivanja od puta u SAD pretvorila u jednu veliku nulu, pitam vas koji su stvarni ciljevi tog puta, budući da ste rekli da on nije politički već isključivo gospodarski, koji su to konkretni projekti koje ćete ponuditi američkim partnerima i što biste, s obzirom da se u gospodarstvu sve može mjeriti, očekivali uspjehom sa tog putovanja? Ne znam imam li pravo odgovarati u ime predsjednika Republike jer očito Sabor pokušavate pretvoriti u predizborni podij, ja u tome neću sudjelovati. Predsjednik Republike, sve što radi, radi dobro, korektno, respektabilno, naravno u okviru svojih mogućnosti kao predsjednik Republike. A kada sam rekao pretenciozno da je ovo prvi puta da delegacija ovakvog formata ide u tehnološke tehnološke i informatičke gigante čiji prometi pojedinačni nadmašuju društvene proizvode i GDP-e većine europskih država ili mnogih europskih država, rekao sam iskreno, isto kao što sam govorio istinu kad sam rekao da nikada usporediva delegacija, nikakva delegacija ustvari nije išla na takav sastanak. ništa nije stajalo na putu, mogli su to učiniti ranije i rezultate ćemo vidjeti. Međutim, ako ne igrate, ne možete pobijediti. Ako ne uđete na teren, ne možete zabiti gol, ne možete ništa. Ako ne kupite srećku, ne možete dobiti na lutriji. Znate onaj vic sa Škotima? Ili s kim već. Prema tome, to je cilj. Tamo ne idemo ništa kupovati, idemo razgovarati, mislim da je važno da predsjednik Vlade jedne europske države, čije tržište nije samo 4,5 milijuna ljudi nego je sad malo šire u Europi, to isto znate i znate koje je to poglavlje, dakle da je bitno da se tamo ljudima predstavimo. Valjda se nećemo osramotiti. Jezik znamo, ako ne znamo, prevodit će nam, prema tome ja sam optimist, ali da ću se vratiti kao … ili pisara sa opljačkanim blagom, sa sanducima zlatnika i sa skalpovima, čujte to je neko drugo vrijeme, prema tome vratiti ću se natrag kao predsjednik Vlade jedne civilizirane države, imam tim koji je sastavljen od ljudi koji su zaista izvrsni u svom poslu. To je rađeno u dogovoru sa američkom gospodarskom komorom. Dakle, ne može ozbiljnije od toga. I kada govorimo o tome da je to ekonomski, a ne politički put, sve je to na kraju politika, dakle to je ekonomska politika Vlade koja ima cilj da privuče one koji vladaju novcem, pameću i budućnosti na neki način i želimo biti dio toga. Imamo neke tvrtke u Hrvatskoj koje su u svojem segmentu klasa u srednjoistočnoj Europi, nisu u zapadnoj. Da ih sada ne navodim i da im ne radim reklamu, mada su neke od njih toliko dominantne da ustvari nemaju konkurenciju u Hrvatskoj, Tesla, itd. To su sve proizvodi i znanja koje naše susjedne države ustvari nemaju. Eto, to idemo. Plus još neke druge projekte za koje smatramo da imamo komparativne i kompetitivne prednosti i da možemo naprosto na ovoj razini uvjeriti ili ostaviti dobar dojam, a dojam u takvim razgovorima je važna stvar. Nije presudna. Idemo pripremljeni i ja se nadam da to možete samo podržati. Dakle, moja izjava nije pretenciozna, ona je točna i ne obećajem sanduke zlata kad se vratim. I što se tiče … terminala, nažalost puno toga što ste rekli uopće nije točno, ali to su projekti koji ne idu preko noći, ali taj projekt je nažalost, odnosno ne nažalost, nego na, neću reći na vašu žalost jer sam siguran da mu držite palčeve, nego na sreću zadan. Hrvatska je energetski tako blago ovisna država, puno manje nego oni s kojima u zadnje vrijeme stalno sjedim, pričam, koji su ustvari u velikom stresu zbog situacije u Rusiji, mi takve probleme, barem trenutno, nemamo i taj terminal će se graditi. Tamo je zemlja, to je manje-više sve riješeno, a naravno da su to projekti koji ne idu preko noći i naravno da mi nismo Italija i naravno da nemamo Konzum kao Italija i kao Njemačka. Ne ide to preko noći. A mislim da bi trebali pozdraviti to što smo, naprosto se angažirali na tome, aktivno. Naime počeli smo igrati. Vi ste vezali kopačke na klupi. Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Žao mi je, odgovor je ponovo načelan, općenit, bez konkretnih stvari i to je ključni problem ove Vlade. Ponavljam, velike riječi, velike najave, velika obećanja, ali djela ih ne slijede. Ova Vlada nema ni jedan veliki strateški projekt, ni jednu veliku investiciju koja će biti napravljena ili započeta tijekom vašeg četverogodišnjeg mandata. Dakle, što se … tiče, potpuno vam je jasno da sada krenete sa tim projektom, on neće biti gotov cijelo desetljeće. Govorili ste o Jadransko-Ionskoj autocesti, spominjete 2030. godinu. Meni je potpuno jasno da vi uviđate da nećete ništa napraviti i sada smanjujete razinu očekivanja hrvatskih građana jer je to ustvari u prirodi vaše vlasti. Puno šminke, puno pompoznosti, a nažalost rezultati nikakvi. A što se tiče posjeta SAD-u, zaista niste odgovorili ni na jedno od mojih pitanja. Jedino što ste rekli da se idete tamo pokazati, da je važno pokazati se, vidjeti se. Kako ste kazali, ne možete dobiti na lotu ako ne kupite srećku. E pa ja bih vam onda preporučio, s obzirom da Euro Jackpot ima jako visoke dobitke, možda bi vam bilo pametnije da kupite jednu srećku jer je puno veća šansa da ćete dobiti dobitak na lotu, nego da ćete donijeti jednu kunu u Hrvatsku sa ovakvog putovanja. Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjedniče. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade RH, gospodinu Zoranu Milanoviću. Gospodine predsjedniče, u Požeško-slavonskoj županiji u protekloj godini dogodila se jedna velika elementarna nepogoda. U 2014. ponovno u 5. mjesecu, svibnju, u 8. mjesecu, u 9. mjesecu, prije samo nekoliko dana u ovoj godini. Zabrinut sam i žalostan kao zastupnik u Hrvatskom saboru ispred Požeško-slavonske županije što niste našli za shodno, ne da nas obiđete, ne da nam dadete riječi ohrabrenja, ma niste nas niti telefonom uspjeli nazvati, a naše područje je itekako u Požeško-slavonskoj županiji ugroženo bilo od elementarne nepogode i pretrpili smo velike štete. Štete se kreću oko 200 milijuna kuna, prvi smo poplavljeni u Hrvatskoj prije katastrofe koju ste proglasili u Gunji, očekivali smo da ćete to učiniti i za Požešku-slavonsku županiju, no grad Pakrac, grad Lipik, Požega, posebno Pleternica koja je ugrožena, niste to učinili. Moram vam reći da 1100 kvadratnih kilometara slivnih voda prolazi kroz ovo područje i zato izražavamo svoju zabrinutost što nas niste obišli jer rekao bih vam da kroz malo novaca, a kroz saznanje i od Hrvatskih voda možemo izgraditi sustav od obrane od poplava za vrlo malo novaca. Rekao sam štete su 200 milijuna kuna. Stoga gospodine predsjedniče tražim od vas kao predsjednika Vlade bez rezervnu podršku za dozvolu za izgradnju nasipa uzvodno na rijeci Orljavi bez građevinske dozvole

Detaljno sam i redovito obaviješten o tome šta se događa u svakom dijelu Hrvatske koji je ugrožen. Srećom nije tako dramatično poplavljen kao Gunja. Ja postavljam pitanje jeli lokalna uprava učinila sve što je mogla i trebala? To postavljamo cijeloj Hrvatskoj jer uvijek se na kraju ili na samom početku problema pojavljuje hrvatska Vlada i Hrvatske vode i vojska, kako gdje doduše. Jučer sam bio u sjevernoj Hrvatskoj u Podravini i Međimurju nisam vidio nijednog vojnika, sve su domaći ljudi i vatrogasci, ali i tu je država i tu je vojska da pomogne. Dakle nemojte vi misliti da ne vodimo računa o svakom detalju, ali postavljam pitanje jeste li i vi i kao bivši gradonačelnik Pleternice učinili sve kada je u pitanju prostorno planiranje, kada je u pitanju dinamika otkupa zemljišta. Tražite da se gradi bez građevinske dozvole, pravit ću se da vas nisam čuo. U Karlovcu i u Mekušju kraj Karlovca dakle novac je osiguran, radi se, ranije se nije radilo, ali znate da to ne dolazi za dva mjeseca. Ljudi su vrlo s obzirom na svetost i nepovredivost privatnog vlasništva osjetljivi kada je u pitanju njihovo, ne daju svoju zemlju ispod određene cijene. Neću reći da neki ucjenjuju, to traje. To znate To znate jel dolazite iz takvog kraja. Ja sam ove godine u nekim selima i mjestima bio dva puta u razmaku od nekoliko mjeseci. Šta mislite da mi je veselo? Najzgodnije bi bilo da ne odem jer onda ne bi čuo ni kritike nekih ljudi koji tamo žive već 40 godina, to je i izbor živjeti na takvom mjestu koje je riskantno, ali onda recimo da očekujem da su ljudi u takvoj situaciju surađuju i da zemljište koje moramo otkupiti, ne možemo im ga oteti, danas smo o tome razgovarali, da to ne traje toliko dugo. ali čak da smo i tu bili brzi ne bismo u ovih nekoliko mjeseci stvar riješili. Prema tome, vi ste isti kao i ljudi u Gunji, nema nikakve razlike samo što je Gunja nastradala više, nastradala je ozbiljno, a nastradala je zbog nečijeg nemara i neprofesionalnosti. Utvrđujemo čijeg jer to je novac koji je bačen dva puta. Prvo u lošu izgradnju s građevinskom dozvolom, a onda i u državna sredstva, sredstva svih građana RH koja su uložena, neću reći utrošena, uložena u obnovu kuća, škola, sve je to država preuzela na sebe jer sam osobno osjećao moralnu odgovornost bez obzira što 2011.godine nisam bio predsjednik Vlade i što i što nisam odgovarao ni za ministarstvu u čijoj se vertikali nalaze Hrvatske vode, ali tu je Hrvatska kao sustav zeznula. Kod vas se srećom to nije dogodilo, ali pitajte se uvijek jeste li i vi lokalno napravili sve što ste mogli. Odgovornost jedinice lokalne samouprave u ovakvim stvarima nije beznačajna. **Zgrebec, Dragica neću reći da sam iznenađen ali sam zabrinut zašto ovako odgovarate. Pa zar mislite da bi jedinice lokalne samouprave trebala graditi uzvodno nasip na rijeci Orljavi, pa to je posao Hrvatskih voda. O čemu mi govorimo? Ja vas lijepo molim kao što ste dali dozvolu Karlovcu, Sisku, područjima koji su ugroženi poplavama da dozvolite i Požeško-slavonskoj županiji. Nemojte mi reći da niste čuli, ja govorim jasno i glasno da dadete bezrezervnu podršku

kojeg smo donijeli, učinili smo sve da otkup zemljišta učinimo što bržim i što transparentniji. Prema tome, jedinice lokalne samouprave posebno grad Pleternica koji je izgradi već dvije retencije za obranu od poplava također se uključio u otkup poljoprivrednoga zemljišta. učinit ćemo to poštovani predsjedniče i ovaj puta. Potrebna nam je vaša suglasnost na koju mi niste dali odgovor, da li će Požeško-slavonska županija i njeni građani ostati uskraćeni odluke Vlade RH i da li će ponovno tih 500 domaćinstava dočekati poplave i ponovno biti ugroženi u svojim vlastitim domovima. Ja vas samo molim da mi date odgovor, da li ćete Požeško-slavonskoj županiji dati suglasnost kao što ste dali posebno ugroženim područjima Karlovca i Siska, a mi ćemo ishoditi sve potrebne dozvole i pogotovo što od Hrvatskih voda imamo odgovor … /Govornik isključen./

predsjedniče, iz preporuke Europske komisije iz lipnja 2014.godine može se iščitati da Hrvatska treba manju ali učinkovitiju državnu administraciju. Prema mojim informacijama više od 5 tisuća zaposlenih državnih službenika i namještenika ima uvjete za prijevremenu, starosnu i starosnu imovinu. Istovremeno doživotna otpremnina kao institut bez konfliktnog dogovaranja radnika i poslodavca i bezbolnog, rekao bih bezštetnog umirovljenja koji izvorno u Hrvatskoj funkcionira 24 godine i u financijskim poteškoćama materijalno je ugroženo 3650 umirovljenika koji su kao i njihovi poslodavci smatrali da je dugoročna socijalna sigurnost važnija od jednokratne potrošnje što bi u socijalnoj državi trebalo biti dominantno pravilo ponašanja. Hrvatski sabor je krajem prošle godine dao zakonski okvir doživotne otpremnine usvajanjem posebnog zakona i stvorio pretpostavke da se u Hrvatskoj takav način umirovljenja može više i sigurnije koristiti. Jedino društvo koje se time bavilo preživjelo je i redovno isplaćivalo svaku kunu i lipu protekle 24 godine iako je od 2006. godine djelovalo u neprijateljskom okruženju odnosno pod embargom HANFA-e što nije moglo ostati bez posljedica. Institut doživotne otpremnine pozitivno je ocijenila Svjetska banka, sindikalne središnjice, poslodavci jer je jeftiniji i bezkonfliktiniji, predsjednik Republike, ministar rada i ministar gospodarstva a posebni porezni status dalo mu je još 2001. godine Ministarstvo financija. Gospodine predsjedniče 3650 umirovljenika i šira javnost očekuje da će država spasiti ovaj institut, uzeti ga pod svoje vlasništvo i dalje ga provoditi u Republici Hrvatskoj jer za provoditi ga treba samo dogovor i ništa više novca nego što se redovito plaća za isplatu plaća. …/Upadica Zgrebec: Hvala.

donesen i usvojen zakonski okvir za doživotnu otpremninu. Zašto nije bio ranije donesen to ne znam je li cinično reći treba pitati one ranije. Vi govorite o tome da je bio, gažen odnosno diskriminiran od strane HANFA-e, tako ste rekli, ne znam. Znam da je zakon donesen, nije ga donijela …/Govornik se ne razumije./… ranija saborska većina. Međutim, dogodilo se da je osiguravajuće društvo zapalo u financijske probleme za koje je odgovorno samo. Kolika je ta rupa ne znamo, da je institut dobar, da ima smisla slažemo se ali kao odgovorni gospodari državnih financija moramo gledati u šta ulazimo i dok ne dobijem precizne analize iz Ministarstva gospodarstva inače iz čije vertikale je iz javnih poduzeća otišao možda i najveći dio ljudi po tom sistemu ja vam definitivno odgovor na to pitanje ne mogu dati. Ali vam mogu isto tako reći da što se tiče državnog segmenta, dakle državnih poduzeća ili poduzeća u državnom vlasništvu čiji radnici su odlazili u takvom aranžmanu u prijevremenu mirovnu da su ta državna poduzeća svoju obavezu vrlo, vrlo korektno i precizno i redovito ispunjavalo. Zašto je menađment tvrtke osiguravajućeg društva zapao u probleme, kakve su plasmane imali, u što su ulagali, tko ih je nadzirao, kolika je rupa, je li ona 50, 100 ili 200 milijuna, kolike su moguće obaveze prema tim ljudima, sve su to neke brojke koje treba staviti ustvari u jednu vrlo jednostavnu kalkulaciju koju radimo, nemamo još uvijek. Prema tome, ne možemo od odgovornosti izuzeti niti i osiguravajuće društvo, dapače oni su možda i najodgovorniji mi ne znamo u šta su ulagali a to je financijsko tržište. HEP ili tvrtke iz kojih su ljudi odlazili u tom aranžmanu su redovito svaki mjesec svoju obavezu u potpunosti u dobroj vjeri ispunjavali. Teško mogu prihvatiti da su oni odgovorni za ovo stanje. Prema tome, strpimo se još malo jer problem je star godinama, nije bio zakonski definiran. Nakon što ga se definiralo tvrtka, odnosno to osiguravajuće društvo je zapalo u probleme, nije tako jednostavno preuzeti obavezu na teret države od 50, 100, 200, 300 milijuna kuna ne znamo, to ne smijemo raditi. Dok to ne utvrdimo suzdržavam se. **Hrelja, Silvano (HSU)** Zahvaljujem predsjedniče. Ja mislim da svakako to treba ozbiljno proanalizirati. I ja smatram ako se prestane sa radom tog instituta da će rupa biti najveća i da će biti iznevjerena očekivanja građana koji su u dobroj vjeri sa svojim poslodavcima svojevremeno sklopili sporazum i odabrali takav vrst doživotne otpremnine, odnosno kompenzaciju za štetu koju bi imali da su otišli u prijevremenu mirovinu. Treba reći da je taj institut indeksirao te vrijednosti mirovina 24% u toku svog postojanja. Nadalje u 24 godine su sve obveze redovno ispunjavane u dan, sat, odnosno minutu i da te karakteristike treba uzeti u obzir kada se donosi procjena. Siguran sam da nam se u Hrvatskoj ne može dogoditi ono što se dogodilo na na početku ovog mandata da samovoljom jednog direktora javnog poduzeća konkretno u HEP-u plaćamo po 200 tisuća kuna otpremnine za one ljude kojima fali 6 mjeseci do mirovine. Dakle to nam se definitivno više ne može dogoditi. A da moramo razmišljati o dugoročnoj socijalnoj sigurnosti naših građana s time se slažem. I vjerujem da ćemo ako argumentirano razgovaramo o ovom problemu naći zajednički odgovor. A ja vam se nudim ako treba voditi neki tim da provede ovo restrukturiranje u javnom sektoru da ga koordiniram. Hvala lijepa. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Pitanje je za ministra Miranda Mrsića. Poštovani gospodine ministre, prema relevantnim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog zavoda za statistiku nezaposlenost u Hrvatskoj se od mjeseca travnja kontinuirano smanjuje i to na godišnjoj i na mjesečnoj razini što se nije dogodilo još od rujna 2008. godine. se prije izbora, kada su nezaposleni prije izbora brisani iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zbog upućivanja u obrazovanje i zbog razloga izbora i predizborne kampanje. S obzirom na analize koje se provode, s obzirom na podatke koje sam vam spomenuo radi li se tu konačno o pozitivnim trendovima sa dugoročnim efektom koje da budem iskren svi mi očekujemo i nadamo se tako. Hvala lijepo. Dakle trendovi koje bilježimo u tržištu rada su točni. Mi od travnja ove godine imamo pad broja nezaposlenih za 23786 osoba u odnosu na 2013. godinu. druge strane, na tržištu rada se vide i drugi pomaci u smislu da se preko Zavoda za zapošljavanje ove godine zaposlilo puno više nezaposlenih nego što smo to učinili prošle godine, pa samo da napomenem da je preko Zavoda za zapošljavanje u prvih 8 mjeseci ove godine zaposleno 106040 osoba, što je više nego što smo zapošljavali u 2013. godini za 25 odnosno 26%. Što se tiče sezonskog zapošljavanja, također bilježimo porast sezonskog zapošljavanja tako da ove godine će u sezoni biti zaposleno skoro 40 000 nezaposlenih i s druge strane to je jedan znak da se stari na tržištu rada pokreću. Trend je dobar, trend je pozitivan, međutim jasno s obzirom na naše sezonsko zapošljavanje da očekujemo da ćemo u jesenskim mjesecima vidjeti blagi porast broja nezaposlenih, ali s druge strane vidimo i otvaranje novih radnih mjesta. Prerano je govoriti o tome da ćemo imati konstantan rast broja zaposlenih odnosno par broja nezaposlenih, međutim na tržištu rada je jasan trend: otvaramo radna mjesta, zapošljavamo i s druge strane mi u evidenciji broja nezaposlenih također vidimo pozitivne pomake jer se kontinuirano smanjuje broj ulazaka u evidenciju iz gospodarskih razloga. To znači da tvrtke sve manje otpuštaju, da tvrtke sve manje prestaju sa radom na tržištu rada. Što se tiče nezaposlenosti, ona je u Hrvatskoj visoka. Mi smo zemlja sa visokom nezaposlenošću i to je posljedica svega onoga što se dešavalo u proteklih u proteklih 20-ak godina i što je posljedica onoga da mi u ovom trenutku imamo vrlo malo industrije koja otvara radna mjesta. Za očekivati je da ćemo sa otvaranjem dakle radnih mjesta, sa povećanjem BDP-a doći će i do otvaranja novih radnih mjesta i do porasta broja zaposlenih. Sasvim sigurno nećemo prema trendu koji sada vidimo u tržištu rada, nećemo imati onako lošu situaciju kao što smo imali u veljači ove godine. U ovo vrijeme je u Hrvatskoj preko aktivnih mjera politike zapošljavanja zaposleno preko 40 000 ljudi, od toga je preko 20 000 mladih ljudi koji se zapošljavaju po onom modelu rad bez zasnivanja radnog odnosa. Posebno nam je drago da preko 8000 nezaposlenih je preuzelo odgovornost za sebe i krenulo u tržište rada i otvorilo svoju tvrtku i funkcionira na tržištu rada. Očekujemo da ćemo i sa sredstvima koja nam stižu od garancije za mlade, sa sredstvima koja imamo u proračunu taj trend koji je, da aktivne mjere politike zapošljavanja daju rezultate, da ćemo i taj trend nastaviti. 16. pitanje postavlja kolegica Vesna Sabolić. **Sabolić, Vesna (HNS)** Hvala poštovana potpredsjednice. Svoje pitanje upućujem ministrici kulture. Kao što je već bilo riječi, svjedoci smo vrlo ozbiljnih riječnih poplava u posljednjem desetljeću, ne samo kod nas već i u drugim regijama u Europi. Europa užurbano radi na projektima na smanjenju ove prijetnje i to pomoću planova i mjera kontrole poplava, dakle postoji opći dogovor da se na svim razinama donesu planovi upravljanja poplavama i zaštite dobara. Tehnike kontrola riječnih poplava značajno su poboljšane nakon onih prvih katastrofalnih poplava, a o čemu su posvjedočili nedavno građani Međimurja. u ostalim regijama još uvijek postoji opasnost i poplave ugrožavaju ne samo ljude, njihovo zdravlje i imovinu, već i kulturno naslijeđe. Poplave ugrožavaju urbanističko oblikovanje i etnološko naslijeđe, povijesne spomenike i kulturnu baštinu u cjelini. To će svakako u budućnosti utjecati na atraktivnost nekih lokacija, na turističku atraktivnost i na taj način utjecat će i na kvalitetu života u tim područjima. Zanima me ima li Ministarstvo kulture planove i strategije za očuvanje kulturne baštine i što se napravilo na zaštiti kulturne baštine u do sada poplavljenim područjima, odnosno koje su mjere poduzete u pogledu nastale štete od poplava nad kulturnim dobrima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor, ministrica Andrea Zlatar Violić. Poštovana zastupnice hvala na ovom pitanju. Od mjeseca svibnja, iako to nisu prve poplave kojima smo mogli svjedočiti u prethodno vrijeme, itekako se vodi briga na 4 razine o kulturnoj baštini. U prvoj grupi su ustanove, to su naime knjižnice, muzeji i kulturni centri koji su neophodni za funkcioniranje kulturnog i društvenog života u mjestima koji su bili ugroženi poplavama. U drugoj grupi su sakralne i fortifikacijske građevine, s time da su sakralne građevine koje su u liturgijskoj funkciji na prvome mjestu, obzirom da je njihova obnova također potrebna i važna za normalan rad u svakoj zajednici. Međutim, onda dolazimo na dva područja koja su teže nadoknadiva jer nisu ni preliminarno tako jako zaštićena a pripadaju s jedne strane nematerijalnoj kulturnoj baštini, kao što su nošnje, glazbala, tradicijski oblici, dakle etnografska baština i tradicijske kuće posebno i u županijskom dijelu Posavine, ali i u Pounju i u ovom dijelu Sisačko-moslavačke županije koja je zadnja imala velik broj poplava. Naše preliminarne brojke za mjesec lipanj, dakle sa 30. lipnjem su iznosile oko 14 milijuna kuna i s time još treba dodati ove tako kažem nova oštećenja koja su nastala, koja su se ponovila u nekim mjestima kao što je Hrvatska Kostajnica u kojoj smo već bili osigurali sredstva preko UNESCO-a za obnovu dijela knjižnice, odnosno njezinih podrumskih prostorija i njezine kotlovnice da bi mogla uopće funkcionirati. Prema uvidu koliko sam bila na terenu, a bila sam u velikom dijelu mjesta, u nekim mjestima se trajno rješenje može naći samo u izmještavanju pojedinačnih institucija, tj. u Kostajnici sa razine rijeke u zgradu gimnazije koja je na visini dok u nekim mjestima sa suvremenim modelima gradnje kao što recimo u Gunji radimo društveni dom zajedno sa drugim ministarstvima gdje će jedan dio biti i stalna knjižnica. U tom smislu dio sredstava je osiguran iz EU fondova, dio sredstava će biti za sljedeću godinu osiguran kroz redovita sredstva Ministarstva kulture sa naglaskom doista prije svega na ovu kapilarnu Vladu koja se mora izvući iz sakralnih objekata i jednako tako tradicijskih objekata i potporu kudovima, kulturno-umjetničkim društvima, svim društvima koji se bave doista na bazi apsolutno neprofitnoj i možemo reći volonterskoj da bi osigurali tradiciju i identitet svoga kraja. Osim ova dva dijela, dakle osim Županje, županjskoga dijela gdje su bili ugroženi i muzej u Županji, a sada i muzej Jasenovac u sisačkom dijelu moram reći da su institucije srodnoga tipa vrlo pomogle, dakle za županjski muzej Stjepan Gruber su se pobrinule institucije muzeja i u Vukovaru i Vinkovcima, a za građu iz muzeja Jasenovac ona je već u subotu, sa subote na nedjelju prenesena i sklonjena putem metalnih kovčega iz Klovićevih dvora. Hvala. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. Svoje pitanje upućujem ministru zaštite okoliša gospodinu Mihaelu Zmajloviću. Poštovani gospodine ministre, u posljednjih godinu dana vaše ministarstvo je donijelo čitav niz zakonskih rješenja kojima se podiže standard u gospodarenju otpadom pogotovo na lokalnoj razini. To je naravno dobro, to je naravno pohvalno. Međutim, znamo da podizanje standarda sa sobom vuče i podizanje financijskih sredstava. Međutim, znamo jednako tako da općine i gradovi ta sredstva nemaju. Stoga moje pitanje je što je vaše ministarstvo poduzelo i što kani poduzeti kako bi financijski pomoglo općine i gradove da, dakle implementiraju ove više standarde koje je uvelo vaše ministarstvo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovara ministar Mihael Zmajlović. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa mi se u Hrvatskoj već više od 10 godina postavljamo pitanje trebamo li nešto poduzeti po pitanju gospodarenja otpadom i vrijeme nam prolazi i tražimo prijelazne periode. I u tih 10 godina i više zakopali smo u zemlju na odlagališta vrijednost veću od 5 milijardi kuna. I zato je nužno da bi se nešto promijenilo po tom pitanju politička volja, politička volja da odmaknemo količine otpada koje završavaju na odlagalištima u neke druge tokove, a to su tokovi gdje se otpad obrađuje, reciklira, energetski uporabljuje. To su oni tokovi koji otvaraju i nova radna mjesta ili zadržavaju postojeće. Da ne bi to bile puste parole mi smo donijeli zakonska rješenja, šaljemo jasne poruke, radimo konkretne mjere koje upravo pokazuju i rezultate. U posljednje dvije i pol godine Fond za zaštitu okoliša financirao je projekte za uvođenje primarne selekcije razvrstavanja otpada u vrijednosti od 400 milijuna kuna. To je samo za usporedbu više više nego što je bilo u prethodnih 8 godina ili točnije u prethodna dva mandata prethodnih Vlada. Dakle, tu se pokazuje aktivnosti. I da bismo pomogli općinama i gradovima da provedu te projekte, projekti razvrstavanja otpada financiraju se sa 80%. Izrada projektne dokumentacije je priprema za europske fondove u iznosu od 100% i danas više nitko ne može reći da je nedostatak financijskih sredstava razlog za to da nastavimo sa takvom praksom odlaganja otpada i da ne postignemo ciljeve u razvrstavanju otpada i recikliranju otpada. Tri su važna segmenta i tri važna stupa za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za koje nam je rok 2018. godina. To je sanirati i zatvoriti postojeća odlagališta, paralelno sa time izgraditi centre za gospodarenje otpadom. I treće je uvesti primarnu selekciju, odnosno razvrstavanje otpadom. To su tri stupa, tri procesa koja trebaju se paralelno odvijati. Uspostava centara je isto tako nužna jer ne možemo zatvoriti odlagališta i zato centre za gospodarenje otpadom financiramo i pripremamo za financiranje iz EU fondova i tu će županija, dakle regionalna samouprava dobiti potporu od 90%. Dakle, samo 10% će biti potrebno vlastito financiranje za te projekte koji su izuzetno skupi, ali su nužni kako bismo odmaknuli te količine otpada sa samih odlagališta. vjerujem da će svi gradovi i općine, a to već pokazuju i brojke krenuti u te projekte. U samo godinu dana 316 gradova i općina je krenulo u projekte primarne selekcije. Sada već za razliku od dvije godine prije, sada već 83% hrvatskih građana imaju pristup nekom obliku primarne selekcije razvrstavanja otpada i sa svim ovim mjerama i aktivnostima svakim danom će ti rezultati rasti i količine otpada koje će se reciklirati reciklirati i završavati u tim tokovima koji daju neku dodanu vrijednost, odnosno gdje gospodarimo resursima a ne više samo otpadom, da će se te stope povećavati u prvim godinama i više od europskog prosjeka, što je 3,5% Mi ćemo sigurno ove i sljedeće godine imati te stope dvostruko više. Evo, hvala Hvala vam na prošlotjednoj sjednici Vlade ste ponovili stav Hrvatske vlade, pretpostavljam i vaš, kako će se u narednom periodu krenuti u dokapitalizaciju, prodaju ili privatizaciju ACI-ja i pri tome niti vi, a niti itko iz odgovornih Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture dosada hrvatskoj javnosti nije naveo razloge zbog kojih će se krenuti u privatizaciju ACI-ja. Prije nego što vam postavim pitanje ja bih dao nekoliko bih dao nekoliko činjenica kad je ACI u pitanju. Prije svega ACI-ju ne treba strateški partner niti u financijskom niti u upravljačkom smislu. Zašto? Zbog toga što je ACI iznimno financijski stabilna i snažna tvrtka. ACI ostvaruje operativnu godišnju dobit ili bolje rečeno ostvarivao je do prije dvije godine operativnu dobit na razini 10% do 12% ukupnih godišnjih prihoda. ACI je kao što znate iznimno likvidna tvrtka i ACI nije zadužena tvrtka. Prema tome, u tom financijskom smislu ACI-ju ne treba i nema potrebe nikakav strateški partner, ACI to može iz vlastitih izvora i zaduženjem samih kao tvrtka krenuti u novi investicijski ciklus. S druge strane, ACI je nacionalni strateški brend, tvrtka koja raspolaže sa 21 marinom i preko 5,5 tisuća vezova od Dubrovnika do Umaga i pri tome neke od njegovih marina nalaze se u gradovima koji su pod zaštitom UNESCO-a. Ali više od toga Vlada preko ACI-ja koji predstavlja okosnicu hrvatskog nautičkog turizma, a i turizma u cijelosti, može upravljati nautičkim turizmom. Dakle, Vlada može određivati u bitnome nautičku ponudu ne samo na hrvatskom dijelu Jadrana nego ukupno na Jadranu preko ACI-ja i da tog ACI-ja nema Vlada bi ga trebala izmisliti s obzirom na značaj i nautičkog turizma i turizma u cjelini za gospodarstvo u RH. Moje pitanje jest koji su stvarni razlozi, ja vas molim da nas upoznate sa stvarnim razlozima privatizacije ili dokapitalizacije ili prodaje ACI-ja zbog čega Vlada ide u taj postupak? Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na pitanje odgovara predsjednik Vlade, Zoran Milanović. Prije svega drago mi je da više nemate pitanja vezana uz povezivanje sjevernog i južnog dijela Dubrovačke županije. To vam je valjda sve jasno To vam je valjda sve jasno i čak ni opstrukcije i ustvari zločestoća kojom se to pratilo ovih godinu dana dok smo to morali filigranski dogovarati nisu uspjele uprskati stvar. Hvala vam na tome. Što se tiče ACI-ja, drago mi je da postavljate to pitanje zato što je cijeli proces oko ACI-ja još u dojenačkoj fazi. Dakle, ništa se nije dogodilo i svi gledaju što se događa. Prema tome, nema šanse da se dogodi išta štetno ili nezakonito kao što se to događalo 2007., 2008., 2009., znate o čemu pričam. Dakle, nema šanse i neće se to dogoditi. ACI nije dobro vođena firma nikad bio. ACI je podinvestiran, ACI ima praktički prirodni monopol koji nikad nije uspio pravilno iskoristiti i u ACI-ju će država, Hrvatska država, uvijek ostati ključni igrač. To je prvo što morate znati. Kad god i kako god se išlo na dokapitalizaciju ili privatizaciju. Ja tu moram reći da imam recimo, jer ACI-ju treba kapitala, ja tu imam recimo afinitet prema hrvatskim mirovinskim fondovima. Zašto to ne bih rekao? Svim fondovima u kojima su naše mirovine. Zašto iz tih profita ne bi sutradan moja ili vaša generacija i ovi mlađi od nas imali solidnije mirovine? To ja vidim kao nacionalni projekt. Ali hoće li to tako biti to ne znamo. A ne znamo zato što ta uspješna firma u svojih 20 ili koliko godina pod palicom uglavnom jedne vlasti nije uspjela zemljišno-knjižno srediti svoju imovinu i svoje marine. Tako da sad to neće kupiti nitko. Vidite, u tome je problem. To ste zaboravili reći. Dakle, to ne vrijedi niš' ovako kako je sad. I dok se to ne uredi, a u međuvremenu ćete vi brižno gledati svaki potez i upozoravati mene i moje suradnike na moguće nezakonitosti možete mirno spavati. Ali ACI više neće spavati nego će zarađivati novac. Komentar, Branko Bačić. Prije svega kada govorite o tome kako ACI nema dovoljno financijskih sredstava ja bih vas upoznao sa činjenicom da je u ovom trenutku u Hrvatskoj jedini investitor koji gradi ijednu marinu ACI, i to Marinu Slano u Dubrovačkom primorju pokraj Dubrovnika. Prema tome, i ta činjenica pokazuje koliko i tko u ovoj državi može investirati u nautički turizam. Kako ne bi ispalo da smo mi u HDZ-u protiv privatnog poduzetništva ja bih vam preporučio da sukladno Strategiji razvoja nautičkog turizma koja govori kako u Hrvatskoj je potrebno izgraditi 15 tisuća novih vezova, od toga 5 na suhom ili na kopnu, a 10 u moru, da Vlada krene u koncesioniranje tih planiranih u prostornim planovima luka nautičkog turizma odnosno marina i na taj način doprinese kvalitetnijoj nautičkoj ponudi RH. A ne da postojeći vezovi samo promijene vlasnika. S time se što se tiče kvalitete i poboljšanja i podizanja ponude u nautičkom turizmu ništa bitno neće ostvariti. A što se tiče vaših riječi da vam nisam spomenuo Pelješki most ili prometnu povezanost juga Hrvatske ja vas podsjećam da je inicijativa kluba HDZ-a o raspravi o kvalitetnom povezivanju juga Hrvatske i potrebi izgradnje Pelješkog mosta već više od 2,5 godine u dnevnom redu, ovdje 58. točka i u ovom dnevnom redu, i tada bi vam iznijeli naš stav o potrebi izgradnje Pelješkog mosta i kvalitetnoj prometnoj povezanosti Dubrovačko-neretvanske županije. A kada govorite o tome da će se na pravedan i pošten način provesti dokapitalizacija … to ne znači ništa. Naime, i na pravedan način se može napraviti glup, da ne kažem štetan poteza, a što je … u svakom slučaju. Isteklo je vrijeme, hvala. 19. pitanje postavlja kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Svoje pitanje Vladi adresiram na gospođu Vesnu Pusić, prvu potpredsjednicu i ministricu vanjskih i europskih poslova. Poštovana gospođo potpredsjednice, u tijeku je postupak imenovanja, odnosno izbora članova Europske komisije. Njen predsjednik, gospodin Jean-Claude Juncker već je najavio zapravo jedan … koji je bitno različit od onoga po kojemu je radila komisija gospodina Barossa. U sastavu komisije naći će se, ako sve bude u redu i naš bivši kolega i bivši povjerenik gospodin Neven Mimica. U javnosti je informacija da će voditi jedan sektor koji se naziva međunarodna suradnja i razvoj. Obzirom na špekulacije o tome što zapravo znači taj sektor, da li vi imate relevantne informacije za što će biti nadležan budući europski povjerenik gospodin Mimica, odnosno resor kojega će voditi? Hvala lijepo. Odgovara prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova, uvažena Vesna Pusić. Istina je, najavljeno je da je u novoj podijeli, strukturi Europske komisije hrvatski povjerenik će biti, ukoliko saslušanje u Europskom parlamentu prođe dobro, će biti zadužen za međunarodnu suradnju i razvoj. Drago mi je da ste me pitali to pitanje jer se javilo u medijima također neko nagađanje i naklapanje kako je to loš resor. To je inače bio naš prvi izbor, taj resor jer taj resor ima u svom proračunu od 2014. do 2020. 72 milijarde eura. Dakle, međunarodna suradnja i razvoj. 72 milijarde eura, to je otprilike ugrubo 4,5 proračuna RH. Jednim dijelom iz Europskog proračuna i jednim dijelom iz Europskog razvojnog fonda koji je na neki način izvan proračunski fond EU. Ima 4 instrumenta podjele tih sredstava i ima podijeljenost i po geografiji, dakle po dijelovima zemaljske kugle. Odnosi se na zemlje, naravno nečlanice EU i tamo se ulažu ta sredstva u razvojne projekte, na zemlje susjedstva i na zemlje kandidatkinje, dakle one koje su u procesu ili pregovora ili pristupanja EU, sve one se mogu kvalificirati za sredstva iz tih fondova. Naravno da je cijeli cilj Europske razvojne politike kao jedne od glavnih instrumenata, ujedno i 80% sredstava uzima europske i vanjske politike i međunarodnih odnosa, je stvoriti uvjete u tim zemljama koje su u poteškoćama, stvoriti uvjete da se mogu održivo razvijati, što znači da razvojne projekte slijede komercijalni projekti. Drugim riječima, za razvojnim novcima EU dolaze tvrtke koje mogu tamo investirati, radit, zapošljavati, ali istovremeno i zaraditi i cijela ideja je da se kroz sredstva razvojnog fonda pomogne ekonomijama zemalja koje su sada u poteškoćama, da počnu normalno To je i europski interes, naravno, interes svih europskih zemalja jer to onda postaje i europsko tržište. I upravo iz tog razloga je i EU najveći donator razvojne pomoći na svijetu. Naš, ukoliko naravno prođe sve dobro u Europskom parlamentu, naš kolega i povjerenik Neven Mimica tu će surađivati sa cijelim nizom povjerenika, ali najuže pomorstvo, unutarnji poslovi i granice, ribarstvo, humanitarna pomoć i naravno povjerenicom za vanjske poslove, odnosno visokom predstavnicom i potpredsjednicom Europske komisije,

Komentar, poštovani kolega Beus Richembergh. Izvolite. Iskreno, kao njegov bivši kolega zastupnik, gospodinu Mimici želim mnogo uspjeha na tome poslu, prije svega da dobro prođe proces i postupak saslušanja u tijelima Europskog parlamenta. Ali ovo što ste sada rekli, dakle informaciju da će tim sredstvima kojima će raspolagati povjerenik, odnosno sektor na čijem će on čelu biti, zapravo moći izravno raspolagati preko kvalitetnih projekata zemlje našega susjedstva jer to su zapravo zemlje susjedstva EU i zemlje kandidatkinje koje su također prije svega u našoj regiji, jest dugoročno gledano i u okviru u kojemu ćemo mi kao članica EU, prije svega naše gospodarstvo moći tražiti dodatne šanse za svoje razvojne projekte. Hvala lijepo.

Najavili ste promjene oporezivanja dohotka i povećanja plaća zaposlenih. Zašto neoporezivi dio plaće nije minimalno bruto plaća od 3.017 kuna? Ne bi li tek to udovoljilo zahtjevu socijalne pravednosti oporezivanju i potaklo na potrošnju one koji imaju najmanje za trošiti, a to su ljudi koji su na minimalcu? Minimalna plaća predstavlja minimalni standard za preživljavanje i logično je da to država ne oporezuje. Građani bi novom poreznom politikom trebali dobiti veće plaće, povećati osobnu potrošnji i na taj način utjecati na rast domaćeg BDP-a. U Hrvatskoj minimalnu plaću prima više od 80 tisuća zaposlenih, nije li cilj predloženih mjera potaknuti potrošnju svih građana? Izjednačiti neoporeziv dio s minimalnom plaćom nije samo logično nego bi socijaldemokratskoj Vladi trebao biti imperativ. Zbog broja građana koji primaju minimalnu plaću te vraćanje povjerenja u pravednost institucija i cijelog poreznog sustava, tvrdimo da ovo ne bi bila tek socijalna mjera nego stvari poticaj za gospodarski oporavak i potrošnju, a u konačnici i vraćanje nade našim građanima za izlazak iz opće apatije u kojoj se društvo nalazi zbog pogrešne gospodarske i porezne politike. Na pitanje odgovara ministar financija Boris Lalovac. Izvolite. (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega zastupniče, vaše je pitanje vezano za oporezivanje minimalne plaće, upravo ovim predloženim izmjenama prvi puta u RH minimalna plaća neće biti oporeziva. Ona je sada na bruto iznosu oko 3.017 kuna, kada se odbije ovih mirovinski 20% dolazi se do iznosa od 2.400 ukoliko se osobni odbitak, govorimo da je osobni odbitak 1 jel oni koji imaju osobni odbitak 1,5 taj porezni razred se povećava, što znači da prvi puta minimalna bruto plaća će biti neoporeziva. Ono što je cilj Vlade RH da nastavi sa ovom mjerom i da ne samo mijenja osobni odbitak nego i visinu poreznih razreda namjesti na taj način gdje će ovaj najveći dio srednjeg sloja rasteretiti. Da li je ovo ispravan put? Je. zbog čega? Ukoliko vidite ukupne porezne prihode vidite da je u RH najviše oporeziv rad. Sada kada uzmete razne doprinose i mirovinski i zdravstveni zajedno sa dohotkom dolazite do iznosa od 50 milijardi kuna, to je jako puno. Drugo oporezivanje je porez na potrošnju odnosno PDV oko 40 milijardi kuna. Kada govorimo o kapitalu on je negdje oporezivan od 6 do 7 milijardi kuna, kada govorimo o imovini ukoliko ćemo je svesti na komunalnu naknadu 2 milijarde kuna. Sa politikom oporezivanja rada nam je dovelo jako progresivno oporezivanje rada dovelo je do toga da jako malo radi ljudi u RH. I upravo

to je jedini ispravni put da možemo imati stabilan mirovinski sustav, stabilan zdravstveni sustav. I upravo ove mjere Vlade RH rasterećenja rada, a to zapravo i prema Europskoj komisiji jedine ispravne mjere rasterećenja rada da bi bili konkurentni da bi mogli zapošljavati nama je problem što nama jako malo radi ljudi u Hrvatskoj i to je suštinski problem. I ovim poreznim politikama krenut ćemo u rasterećenje rada, a jedan dio tereta svakako će morati doći sa kapitala i sa tog dijela imovine jer preveliko ove brojke koje sam rekao, preveliko oporezivanje rada dovodi da jako malo radi ljudi u Hrvatskoj i onda su vam ugroženi i ostali drugi stupovi kao što je zdravstveni i mirovinski. Nadam se da ćemo ovim trendovima i svakako ovo što ste govorili minimalna plaća ovim dijelom neće biti oporeziva da se ostavi poduzetnicima da mogu dati i nešto veću plaću svojim radnicima, a da ne uđu u snažne porezne škare. Zahvaljujem. Stranka rada)** Pa zahvaljujem na odgovoru, ali bio bih zadovoljniji kada bi rekli da je oporezivi dio plaće bruto plaća, a ne onih 2.600 kuna, znači kompletna bruto plaća daj je neoporeziva. Simpatična mjera to u zadnjoj godini mandata ali malo zakašnjela. Tri godine ova Vladi rast društvenog proizvoda temelji na povećanju investicija javnih poduzeća i to bez uspjeha. Osobnu potrošnju smatrali ste nebitnom i sada u zadnjoj godini mandata idemo na rast osobne potrošnje. U Hrvatskim laburistima već tri godine zagovaramo taj model i govorimo da bez poticanja osobne potrošnje ne može biti rasta i BDP. No tri ste nas godine proglašavali demagozima. Drago nam je da se pokazalo da smo bili u pravu. No teret ove mjere ne smiju nositi jedinice lokalne samouprave, a više treba misliti na građane sa najnižim primanjima. Za uspjeh ove mjere potrebno je povesti sveobuhvatnu poreznu reformu i porezni sustav učiniti pravednim. U prvom redu neoporezivanjem minimalne plaće i uvođenjem viših poreznih stopa za one sa najvećim primanjem. Zato vas još jednom molim da stavite da je minimalna plaća i neoporezivi dio plaće, da to upišete u zakon. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. moje pitanje kao što ste najavili namijenjeno je predsjedniku Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću i odnosi se na jednu od niza najavljenih i propalih reformi koje ste bučno najavljivali. Treća godina je pri kraju vašega mandata na čijem čelu Vlade bučno najavljivane brojne reformske inicijative, mnoge od njih nisu bile ni blizu nekakvim reformama ali one su bile u planu 21. Međutim, sve su otale nedovršene ili su pak neslavno propale. Kako bi javnost podsjetio a i vas možda ste neku i zaboravili jer broj nije mali što ste sve zagovarali. Spomenuti ću samo ključne najava i odgoda poreza na nekretnine, plan izdvajanja pratećih službi u državnom i javnom sektoru, odnosno outsourcing pa zatim spin off, reforma zdravstva, master plan turizma, pad Obiteljskog zakona koji je evo od Ustavnog suda srušen nakon dvije godine priprema, odgoda uvođenja građanskog odgoja u škole, reforma jedinica lokalne uprave i samouprave, odgoda provedbe reforme u pravosuđu, monetizacija cesta. Niti jednu od navedenih reformi niste ostvarili ali ste zato potrošili ogromne novce poreznih obveznika i to tako što ste samo u zadnjoj godini dana na raznovrsne konzultantne iz Francuske, Španjolske, savjetovanja, konzultacije isplatiti stotine milijuna kuna bez vidljivih rezultata. Recite mi što ste odlučili sa reformom jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave da li ćete gasiti županije ili ćete gasiti općine općine kao što ste to u najavama i htjeli napraviti? Da li ste za to da se lokalne jedinice budu decentralizirane u upravljanju u financiranju ili stvarno želite da one već u većini nestanu? Zašto ste odustali od zakona koji je bio pripremljen? Teško je bilo pratiti sve što ste rekli jer ispada da sve što smo napravili je ili propalo, recimo spominjali ste Obiteljski zakon što nije točno. Samo da javnost zna, dakle pričate stvari koje uopće nisu istina, bilo je određenih korekcija rokova, zakon je na snazi. Dakle tu bi se u ovome što ste ovako vehementno, rafalno naveli našlo barem pola stvari koje uopće nisu istina a ovo drugo su polu istine ali nema ni vremena ni razloga da se s time previše polemiziralo i da se uopće polemizira. Znate dobro da županije, kako ste rekli planiramo ukinuti, ili koju ste riječ upotrijebili? …/Upadica ne znam kako se to zgasi županije ali mislim da treba prije svega zgasiti hrvatski Ustav a to ne možemo sami bez vas pa vas ja pitam bi li vi u tom naporu gašenja bili jedan od vatrogasaca? Bi digli ruku za to? Kada smo, kada već govorite o gašenju županija ili gašenju općina. Hrvatska ima model administracije i lokane samouprave koji je stupio na snagu u vrijeme rata kada je bilo važnijih stvari od toga, tako da velika javna rasprava o tome nije vođena, bilo je onako kako je gazda želio. Neki od aspekata te odluke su dobri, neki nisu ali da bi se to promijenilo to nije odluka jednog saborskog zasjedanja, ni jednog mandata. Prema tome niti smo obećavali tu velike stvari niti ćemo ih mijenjati, ni ne možemo bez vas a vi ste pokazali kao stranka da ste skloni opstrukciji svake inicijative u Saboru pa i ustavnih promjena koje smo bili predlagali oko nove godine ništa od toga. Prema tome na vašu pomoć i suradnju ne računam, računam samo na opstrukciju oko svih stvari koje su korisne za hrvatsku naciju i Hrvatsku državu. Mi ćemo nastaviti raditi ovako kao što smo započeli, nije lako, naslijedili smo ako niste vi sami sebi spremni priznati što ja ću vam reći. Jednu državu u kojoj je bilo normalno da evo gospodin koji me malo prije pitao šta će biti sa ACI-em da on i gospodin Kalmeta, to su rekli u novinama, dakle da uzmu satove vrijedne 5 tisuća dolara Omega Seamaster 2007. godine na 25 godišnjicu ACI-a i da to onda poklone prijateljima. To meni nije normalno ali tada je to bilo normalno. Gospodine Bačiću to ste rekli u novinama i vi i Kalmeta. Uzeli se sat od kako se zvao gospodin Violić redom 5 tisuća dolara i poklonili ga prijatelju. Ja u tome vidim problem, ne kažem da je to direktna korupcija ali meni je to nezamislivo. I upravo na toj razdjelnici se razilazimo ako smo se ikada sreli mi i vi. To je to. Evo ga, šta da vam kažem. Nema velikih reformi u državi bez, dakle ovo su činjenice što govorim da ne bi bilo da bilo koga ogovaram. Ja ne ulazim u vaše motive. Mislim da se to ovom ministru ne može nikako dogoditi ni u snu. Dakle, ja ne ulazim u vaše motive. A što se tiče pravca države pomozite tamo gdje možete, opstruirajte tamo gdje to želite raditi iz čiste pakosti, znajte da nas obeshrabriti i prepasti nećete i idemo do kraja raditi ono što radimo u najboljoj mjeri. I nije jednostavno ovaj tanker je išao velikom inercijom i brzinom u jednom pravcu i teško ga je zaustaviti a da mu ne pukne trup i preusmjeriti, to radimo. To radimo. Novac iz europskih fondova tražimo, uzimamo ga. I ova tema o kojoj je govorio gospodin, odnosno pitanje koje je postavio gospodin Beus oko resora koji je dobio Neven Mimica, to je jako važna stvar. Dakle, prva potpredsjednica Vlade je rekla da je to bio naš prvi izbor, ajmo reći jedan od prvih par izbora. Ja sam o tome razgovarao sa predsjednikom Europske komisije, naravno da nisam mogao ultimativno tražiti, naravno da je resor koji je dobio Mimica imali su ga Britanci u dva uzastopna mandata, naravno da svaki resor ima svoja ograničenja, naravno i tu ću završiti da ne možete gledati resor kroz politiku svog sela, to je sada moje i sada ću ja čapat po tome i slati sebi. To je krivo. Dakle mi smo uspjeli pola milijarde eura

nepotpuno, netočno, nezadovoljan sam vašim odgovorom jer on skriva stvarni odgovor na ono što ste pripremili. Pripremili ste za lokalne samouprave kao i regionalnu samoupravu smanjenje proračunskih sredstava s obzirom na povećanje tzv. plaća radnicima. Neće više biti ni obnovljenih cesta, i manje će biti izgrađenih škola, manje ulaganja u zdravstvo. Evo kao što vidimo čistačice biti asistenti pri operacijama sa vašom reformom zdravstva. Jednako tako ja bih vas zamolio lijepo gospodine predsjedniče hrvatske Vlade da ove konzultante koje ste …/Govornik se ne razumije./… do sada, isključite njihovu potrebu, uzmite za konzultanta hrvatski narod koji vam jasno poručuje da vam je rejting pao i da više nemate kompetencije u vođenju ove Vlade jer sve što činite, činite naopako i na teret hrvatskih građana, hrvatskih poduzetnika i obrtnika i nemamo nikakvih pomaka u vašem obnašanju vlasti. Neka vam hrvatski narod bude najbolji konzultant. On jasno govori o vašim dostignućima, o vašim prilikama i o vašem učinjenom. Podnesite što prije ostavku i siđite i raspišite izbore. 22. pitanje postavlja kolega Draženko Pandek. Izvolite. Pitanje postavljam gospodinu Branku Grčiću, potpredsjedniku Vlade i ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Poštovani ministre, na sreću, kao nedavno dobru vijest možemo istaknuti rast izvoza u prvih 6 mjeseci ove godine preko 14% što je vjerojatno pomoglo i rastu industrijske proizvodnje od 1,4%. Tu posebno upada u oči podatak da je izvoz koji generira industrija proizvodnje računala te elektroničkih optičkih proizvoda porastao za čak preko 46%. Kako preko medija nažalost nismo mogli više od tih suhih brojki doznati, ostaje ipak nejasno da li je uspjeh poduzeća iz te branše rezultat samo isključivo njihove žilave borbe u kojoj su prepušteni sami sebi ili su ti rezultati potaknuti i aktivnim mjerama državnih tijela, kako bi u stvari trebalo biti i što je smatram uvjet daljnjeg napretka na tom području. Stoga je moje pitanje da li industrijsko područje proizvodnje računala te elektroničkih optičkih proizvoda prepoznato kao jedno od onih na kojima se može ostvariti strateški napredak i koje treba imati strateški značaj u razvoju Hrvatske i koje će se dakle mjere poduzeti da se postignuti napredak na tom polju učvrsti i poveća. Na pitanje odgovara potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondove Europske unije, gospodin Branko Grčić. Izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem na pitanju. Pa iz vašeg pitanja zapravo se nazire i odgovor. Mi smo ga dali u Industrijskoj strategiji, ovdje nema ministra sad gospodarstva, ali jasno smo rekli koja su to četiri sektora koja će ubuduće biti okosnica hrvatske industrije i hrvatskog gospodarstva. Jedan od njih je i IT sektor uz farmaceutiku, uz proizvodnju elektronskih uređaja i aparata, plus naravno i metalna industrija gdje Hrvatska zaista ima jedan ogroman potencijal u određenim krajevima Hrvatske i to je ono što ćemo sigurno njegovati i graditi i u budućem razdoblju. IT sektor zapravo pokazuje svojim podacima koliko on znači. Dakle s jedne strane imate da je svega 1% doduše u prihodima, međutim 4% danas u BDP-u Hrvatske. Što to znači, da je dodana vrijednost koja se tamo stvara izuzetno velika, da je multiplikator ogroman i to je ono što IT sektor izdvaja iz ostalih sektora, kao i činjenica da u ovih 5-6 godina krize je to jedan od rijetkih sektora koji je rastao i u prihodima i u zapošljavanju i što je najvažnije u izvozu. Postoji podatak da je u zadnjih 5-6 godina krize neovisno o toj krizi ovaj sektor negdje oko 80% rastao samo u izvozu, što govori o ogromnom potencijalu Hrvatske za daljnji razvoj, daljnji razvoj toga sektora. Mogu samo još reći da država ima onaj sustav horizontalnih i vertikalnih mjera za potporu industriji. Taj sustav će se jačati. Sad smo u izradi tzv. strategije pametne specijalizacije koja se oslanja ili naslanja na industrijsku strategiju i koja će definirati okvir za pomoć ovim industrijama i potporu kroz europske fondove i ostale mjere koje Europska komisija predlaže članicama. No ono što je isto tako važno jeste investicija same države u IT sektor indirektno. Prije svega imamo već sada u ovim mašim operativnim programima negdje oko 210 milijuna eura alociranih za rast i razvoj široko-pojasne mreže u Hrvatskoj. internet bude dostupan i sve prateće usluge i u zadnjem domaćinstvu u Hrvatskoj. Tu je negdje oko 110 milijuna eura za razvoj drugih IT sustava i komunikacijskih tehnologija. Zapravo mi hoćemo da hrvatska Vlada bude i Vlada, znači potpuno na neki način umrežena u elektronske sustave, u internet usluge i da budu zapravo te usluge Vlade dostupne građanima. Tu je naš veliki projekt i-građani koji je već sada zaživio, dakle negdje oko 70 000 građana već u ovom trenutku je prijavljeno u sustav i-građani, razvijamo i dalje sustav i zdravstva. Sve to košta, a sve to što košta zapravo indirektno ide kao potpora razvoju IT sektora u Hrvatskoj kao jednog od sigurno najperspektivnijih sektora. I konačno mogu samo reći, naš je interes i da mlade ljude koje obrazujemo u Hrvatskoj da ostaju u Hrvatskoj, da upravo radeći u ovakvim kompanijama i u ovakvim sektorima sa najvećem dodanom vrijednosti koja traži i najveća znanja, ostaju tu i indirektno doprinose razvoju gospodarstva i naravno većem većem BDP-u u narednom razdoblju, za što smo naravno svi skupa jako zainteresirani. Hvala lijepo. Izvolite. Kolege, imate pred sobom crveni gumb malo širi, to je gumb za uključivanje mikrofona. **Nekić, Hrvoje (SDP)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Svoje pitanje postavit ću ministru financija, gospodinu Borisu Lalovcu. Poštovani ministre, budući da je Vlada zajedno sa Ministarstvom financija donijela niz mjera koje utječu ili će utjecati na povećanje životnog standarda naših građana, ja bih vas molio da nam konkretno protumačite mjeru povećanja neoporezivog dijela dohotka sa 2200 na 2600 kuna. Što će to konkretno značiti našim zaposlenima? Što će to konkretno značiti poslodavcima,

odmah u početku da kažem da je Vlada, ovo nije jednokratna mjera i ovo mora biti kontinuirana mjera koje god Vlade dođe iza ove. Mi smo kao što znate 2012. prvi puta dizali neoporezivi iznos osobnog odbitka sa 1800 na 2200, sada sa 2200 na 2600. Znači, u mandatu jedne Vlade za 800 kuna je podizan osobni odbitak da bi se olakšalo nekako najnižem sloju, koji ima najniža određena primanja koji imaju dosta veliko opterećenje. Ja bih volio da ovakav dio nastavka dijela, neoporezivog dijela se svakako i nastavi i tu moramo imati prostora ne samo za podizanje osobnog odbitka, nego svakako i za rasterećenje srednjeg sloja građana. Ova mjera će svakako utjecati negdje za oko milijun zaposlenih u Republici Hrvatskoj, ali je vrlo važno reći da Vlada ne daje, kao da Vlada povećava plaće. Znači, ovaj dio odnosi se na smanjenje poreznog tereta koliko se odnosi za određene plaće. Onda se postavljalo pitanje kako sa negdje četiri ili pet tisuća kuna, kako će netko samo dobiti 50 ili 60 kuna, a ovi sa 10000 kuna kako će dobiti 500 kuna. Upravo je bitno reći da oni sa bruto plaćom od 5000 kuna, znači neto oko 3900 kuna oni su do sada plaćali porez na dohodak 94 kune. Danas će plaćati 13 kuna. Znači da želimo, znači oni danas na tako niske plaće i neće plaćati nikakav

hajmo reći imati neko oporezivanje za 3000 kuna i mi smatramo da je i to puno. Ono što je istina da u Hrvatskoj poslodavci jako puno plaćaju razne vrste doprinosa ili dohotka, a građani jako malo dobivaju i to je ono što je veliki problem. Znači građani imaju jako niska primanja, a poslodavci jako puno plaćaju razne dodatke. I upravo u ovome smjeru idemo da rasteretimo srednji sloj, da potaknemo potrošnju. Ali ovo je ne samo za poticanje potrošnje, nego za zapošljavanje. Mi moramo misliti kako što više ljudi zaposliti i kako rasteretiti rad. Rekli smo u Hrvatskoj ga jako oporezujemo 50 milijardi kuna je jako puno i zbog toga nas zaobilaze investicije. Ovo je prvi puta znači u dobra krize, znači od 2009. godine da se snažno ide u pozitivnom smjeru rasterećenja i popravljanja barem u onom jednom manjem dijelu kućnog 24 pitanje i poštovani Saša Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče, poštovane članice i članovi hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Ja svoje pitanje upućujem potpredsjednici hrvatske Vlade i ministrici socijalne politike i mladih gospođi Milanki Opačić. Poštovana potpredsjednice, nedavno ste najavili osnivanje jedinstvenog novčanog centra koji bi se trebao osnovati u vrlo skoro vrijeme. Moje pitanje glasi kada će to biti odnosno kada će doći do osnivanja jedinstvenog novčanog centra, koja vrsta novčanih davanja će se isplaćivati u toj ustanovi i koji je značaj, odnosno uloga osnivanja takve institucije. Hvala vam lijepa.

u najmanje dva mandata. Mi ćemo u 2015. najvjerojatnije započeti sa tom reformom. Dakle, jedinstveni novčani centar je zamišljen kao jedinstveno mjesto na kojem bi se trebala isplaćivati sva novčana davanja građanima, što znači da bi država na jednom mjestu imala kontrolu nad svim novčanim davanjima koji idu prema građanima. S druge strane, građani više ne bi morali ići u brojne institucije, nego bi svoja prava mogli ostvariti na jednom mjestu. Za jedinstveni novčani centar smo dobili zajam Svjetske banke zbog toga što nemamo vlastitih sredstava. Zajam smo dobili zahvaljujući reformama koje su provedene u sustavu socijalne skrbi, pa ujedno i odgovori onima koji kažu da ni jednu reformu nismo završili. Dakle, mi smo završili u sustavu socijalne skrbi informatizaciju

U samom cenzusu se u stvari ništa bitno nije mijenjalo, ali nam je to omogućilo da smo već od 1.1. prošle godine povećali naknadu 100 kuna za samce. Nije puno, ali u situaciji kada u proračunu nema novaca, mi smo te novce koje smo uštedjeli na ovom dakle ovih 25000 ljudi koji su iz sustava maknuti te novce rasporedili uglavnom na samce, podigli im 100 kuna jer su to ljudi koji nam najviše klize u zonu siromaštva. Još uvijek nije dovoljno da ih izvučemo iz, dakle područja siromaštva. Ali evo bar je neki korak naprijed. Jedinstveni novčani centar bi trebao osigurati puno veće uštede i puno veću racionalizaciju. Trebale bi unutra ići, dakle druge godine zajamčena minimalna naknada. Nakon toga dječji doplatak, porodiljne naknade i svi novčani transferi koji idu prema građanima. U ovom trenutku radi se na izmjeni određenih zakona kako bismo ih pojednostavili da uredi državne uprave koji će početi preuzimati taj dio posla mogu puno lakše postupati po tim zakonima. Zahvaljujem. Slijedi pitanje poštovane Vesne Fabijančić-Križanić. Izvolite. **Fabijančić Križanić, Vesna (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje je upućeno gospodinu ministru pravosuđa Orsatu Miljeniću. Gospodine ministre, ovaj Hrvatski sabor je donio Zakon o sudovima prema kojima predsjednik Vrhovnog suda RH jednom godišnje podnosi Izvješće o stanju sudbene vlasti u RH. u RH. Naime, zakon smo donijeli još u veljači 2013. godine iz čega bi proizašlo da je ovaj Hrvatski sabor već trebao dobiti Izvješće o stanju sudbene vlasti i za 2012. i za 2013. godinu. kraj 2014. godine, do danas nismo dobili nijedno izvješće. Iako i prema zakonskim odredbama stoji da u tom Izvješću o stanju sudbene vlasti predsjednik Vrhovnog suda RH može upozoriti i na organizacijske probleme, na eventualne zakonodavne potrebe koje bi trebalo mijenjati itd., itd. Interesira me da li vi kao ministar pravosuđa imate saznanja zbog čega predsjednik Vrhovnog suda ne poštuje zakonske odredbe koje je donio ovaj Hrvatski sabor? Iako je poznato da je bilo dosta otpora u samim tijelima sudbene vlasti uopće da uđe ta zakonska odredba a sada proizlazi da i nakon godinu i pol dana od stupanja na snagu tog zakona se naprosto ta zakonska odredba opstruira upravo od one vrste vlasti od koje se očekuje da

mislim da svako izvješće treba slijediti što prije tekuću godinu na koju se odnosi jer samo ono ima tada smisao, znači kad se raspravi da se vidi što se može napraviti. Ono o čemu konkretno govorim, dakle ja govorim o svim izvješćima iz resora pravosuđa, mi ćemo sada u sklopu zakonskih izmjena koje će vrlo brzo biti pred vama propisati da se ono mora podnijeti do kraja prvog kvartala za tekuću godinu. Dakle, ne samo ovo izvješće, to se odnosi i na izvješće koje podnosi samo ministarstvo i Glavni državni odvjetnik, svi. Znači, iz našeg resora sva će biti čvrsto propisana u prvom kvartalu. Što se tiče ovog konkretnog prema mojim saznanjima na njemu se radi. Ja bih rekao jednu stvar, mi imamo dobru suradnju, dakle i u svim reformama koje provodimo itd., dobru suradnju i sa predsjednikom Vrhovnog suda i sa Vrhovnim sudom. Ja sam uvjeren da će se ono brzo naći pred vama. Kada točno, to vam ne mogu odgovoriti jer nemam nemam ta saznanja. Ali kažem, ubuduće će biti precizno propisan rok u kojem se ono mora podnijeti, ovo i sva druga. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Pravo da postavi pitanje sada dobiva kolega Zlatko Tušak. Izvolite. **Tušak, moje pitanje upućujem ministru rada i mirovinskog sustava Mirandu Mrsiću. Poštovani ministre, imamo sve bolje pokazatelje o broju nezaposlenih i nakon 2 godine taj broj je pao ispod 300 tisuća prema najnovijim podacima. Ovakvi, bolji i ljepši podaci svakog vesele, ali kad pogledamo i neke druge podatke onda tu ipak nešto ne štima i nema baš razloga nekom optimizmu. U godini dana manje je onih koji rade ili su zaposleni 27 160 osoba. U istom periodu imamo i nezaposlenih manje 23 800 osoba. Uz sve to manje je 1800 umirovljenika nego prije godinu dana. Manji broj u ove sve tri skupine zaposlenih, nezaposlenih i umirovljenika izgleda kao nemoguća misija. Zbog toga javnost i građane zanima da nam otkrijete recept uspješnosti za ovako ljepše brojke o stanju nezaposlenosti. Ovako, po službenim podacima, ispada da 6 do 7 tisuća građana mjesečno nestaje iz vaših podataka i oni postaju jednostavno nevidljivi građani. Zato vas pitam gdje je tih preko 50 tisuća nestalih građana i da nam otkrijete stvaran i točan broj nezaposlenih u Hrvatskoj? Jer ovakvim brojkama o nezaposlenima nitko razuman više ne može povjerovati. **Stazić, Nenad (SDP)** Na pitanje odgovara ministar rada i mirovinskih fondova gospodin Mirando Mrsić. Hvala lijepo. Pa pitanje sam očekivao kad sam vidio da ćete me pitati taj podatak morat ću vas razočarati, nije nitko se nigdje izgubio nego da ste malo bolje pogledali trenutak kada je iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje "nestalo" u navodnike 50 tisuća naših građana vidjet ćete da je to prije jedno mjesec, dva, dana jer smo uskladili evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sa zakonskom regulativom. Dosada smo, dakle to je godinama bilo rađeno, da se uljepšavala statistika, pa u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje smo imali 50 tisuća tvrtki koje su i prema poreznim pravilima i prema svima drugima bile neaktivne, a zapošljavale su 1 osobu. Prema tome, te tvrtke nisu ni postojale. Pozitivan trend koji ste nam evo tu izložili se vidi ne samo u porastu broja ljudi koji izlaze iz evidencije, zato što su našli posao, nego se vidi i po tome što imamo, što bilježimo i povećanu naplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje što znači da ljudi rade, dobivaju plaću i da onda za to dobivaju doprinos. U 9. mjesecu ove godine konačno ćemo imati pravu statistiku što se tiče broja zaposlenih u RH, usklađeno sa svim relevantnim maticama koje imamo. Jer primjerice vodili smo u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i tvrtke umrlih, tvrtke umirovljenika, vodili smo dakle one tvrtke koje nisu funkcionirale, krizne općine, vodili smo pod dvostrukim OIB-ima. Prema tome kada uskladimo broj, dakle samo vam podatak koji možete zapisati da smo 30.09.2013. po onoj metodologiji, dakle kad je unutra su bili svi koji tamo ne pripadaju, imali milijun po novoj metodologiji tada, prije godinu dana su imali milijun 455 600 tisuća, dakle za otprilike 15 tisuća manje se vodi u samom u samom registru. Da je politika, dakle zapošljavanja uspješna je upravo izašli izvješće Europske komisije od 16.09. ove godine o garanciji za mlade gdje Hrvatska po prvi put makla se sa onog 3. mjesta po broju nezaposlenih mladih ljudi, sada smo 4., ali nije bitno mjesto na kojem jesmo, nego je bitno da smo smanjili za 7% broj mladih mladih ljudi između 15 i 25 godina koji su bili nezaposleni, sada Hrvatska ima 41,5, 1. je Španjolska, 2. je Grčka, 3. Italija, mi smo 4. Prema tome mjere koje poduzimamo itekako funkcioniraju i sve ovo ovo što smo do sada napravili ide za time da ljudi nađu svoj posao i da aktivne mjere … zapošljavanja, ali i sva politika Vlade bude za time da se otvaraju radna mjesta. Nismo ništa skrivali, pogledajte same podatke i vidjet ćete da u Hrvatskoj sada konačno ćemo imati mogućnost da pratimo trendove, sasvim sigurno broj zaposlenih u Hrvatskoj će rasti. Odgovor komentira, poštovani kolega Zlatko Tušak. Izvolite. Kolega Tušak, sasvim sigurno radi jer je novi, dobili ste upute. Dobro. Pa, poštovani ministre, ipak ne mogu biti zadovoljan sa vašim odgovorom jer sami ste rekli da ćemo konačne rezultate o nezaposlenim dobiti, evo nakon 3 godine po nekakvoj novoj metodologiji. vjerovao da ću danas dobiti taj podatak jer dio podataka koji ste vi iznesli moram i ja iznesti. Da u 8 mjeseci ove godine 15 tisuća više ih se prijavilo na Zavod za zapošljavanje nego ih se zaposlilo. Prijavilo se 179 tisuća 841, a zaposlilo 164 037, a imamo manje nezaposlenih, ne znam kako je to jednostavno moguće. Ali zato imamo više brisanih nezaposlenosti ove godine naspram prošle godine, za 15 tisuća 823 jer ih je 2013. bilo 73 tisuće i 500, a 2014. do 8. mjeseca 90 tisuća ih je brisano, što znači 22% više nego prošle godine, a na osnovu tih podataka ako usporedimo i prijašnje godine, od kad je ova koalicija koalicija na vlasti, taj dio značajni je porastao vezano za brisanje onih koji se nalaze na zavodu za zapošljavanje, a vjerojatno ovi nestali su ljudi koji traže svoj posao u nekoj drugoj zemlji, koji su izgubili vjeru jednostavno da se prijavljuju više na zavod za zapošljavanje jer dugotrajno nezaposleni jednostavno nemaju šansu i sasvim im je svejedno da li su prijavljeni ili nisu prijavljeni na zavodu za zapošljavanje. Novo pitanje i poštovana kolegica Sonja König. Kolegice, odmah ispod mikrofona imate malo dužu crvenu pločicu. **König, Sonja (HNS)** Je, hvala vam. Hvala vam poštovani potpredsjedniče našeg Sabora. Poštovana ministrice Mrak Taritaš, u tijeku je provedba programa obnove obiteljskih kuća, energetske obnove obiteljskih kuća, programa koji donosi koji donosi mnoge koristi, donosi mnoge uštede. I mnogi građani diljem naše zemlje već koriste sredstva za obnovu svojih fasada, za obnovu svoje stolarije ili krovova. je pitanje, ministrice, a potaknuta nevjericom i upitima Zagrepčana, je li točno da zbog nezainteresiranosti gradske uprave od svih županija RH jedino građani grada Zagreba ne mogu aplicirati na taj program, jedino građani Zagreba ne mogu aplicirati za subvencije za energetsku obnovu svojih obiteljskih kuća? Hvala lijepa poštovana zastupnice da, ovo što ste vi pitali je u potpunosti točno. Naime, Vlada RH je donijela program energetske obnove obiteljskih kuća do 2020. sa detaljnim načinom kako će se on provoditi od 2014. do 2016. Riječ je o programu koji u startu je bila ideja da otprilike na razini godinu dana omogućimo da 2000 obiteljskih kuća budu u smislu energetske obnove obnovljeni. Riječ je o programu koji provodimo zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i s Fondom za energetsku učinkovitost, no međutim zainteresiranost je bila tako velika da je osigurano sredstva za obnovu 6000 obiteljskih kuća. Dakle, riječ je o programu gdje građani RH dobivaju subvenciju od svoje države u iznosu od 40, 50, 60, a u nekim slučajevima i 80% za energetsku obnovu svoje obiteljske kuće. Energetska obnova znači sljedeće, a to je da ta kuća u smislu energetike je znatno povoljnija, da građani znatno manje plaćaju za svoj energent, da je ona u svom, tako bih rekla i izgledu znatno bolja. Ono što je smisao, smisao je da se na taj način potiče i građevinski sektor, a i smisao toga je da se potiče i industrija građevinskog materijala. Zgodno je za znati da u proteklih 10 godina je obnovljeno na taj način 2 tisuće obiteljskih kuća, a ove godine je aplicirano i obnovit će se 6 tisuća obiteljskih kuća. Građani grada Zagreba nemaju tu mogućnost. Grad Zagreb kao i u nekim drugim projektima kada je riječ o projektima ove Vlade ponaša se kao otok. On se ponaša sam za sebe i u ovom slučaju svojim građanima nije omogućio ono što su neke druge jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave svojim građanima omogućili, a to je da koriste subvencije jednog državnog programa. Dakle nije to jedini slučaj u kojem se grad Zagreb tako ponaša. Zaista jako puno upita ima što u jednom ministarstvu što u drugom ministarstvu, što u Fondu za energetsku učinkovitost, potaknuti svim tim mi ćemo za sljedeću godinu direktno putem fonda, putem države omogućiti da država omogući građanima grada Zagreba ono što grad Zagreb svojim ponašanjem, ponovo ponavljam dakle grad Zagreb se zaista ponaša kao otok, ne ponaša se kao nositelj razvoja kao jedan glavni grad države koji prepoznaje programe koji trebaju biti i u interesu njihovih građana, mi ćemo tu učiniti i putem fonda omogućiti građanima Zagreba da direktno apliciraju i direktno koriste državni program. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Svoje pitanje postavljam predsjedniku Vlade gospodinu Milanoviću. Gospodine predsjedniče, nažalost moram vas razočarati jer ću postaviti pitanje o prometnoj izoliranosti Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije premda ste vi iskazali svoj stav maloprije vjerujući da je tu sve jasno. Nije ništa jasno. Zašto nije jasno? U odgovorima oko Pelješkog mosta rekli ste osigurali smo 300 i nešto milijuna eura iz europskih fondova za Pelješki most. Ja se nadam da je tome tako, međutim to nigdje ne pište. Niti u jednom dokumentu Europske komisije ne piše da je riječ o projektu Pelješkog mosta. Ja vas molim da osigurate da u dokumentima službenim Europske komisije piše da je riječ o projektu Pelješkog mosta i pristupnim cestama, onda ćemo biti sigurni da je to jedan od načina izvlačenja Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije iz prometne izoliranosti. Dakle kada to bude službeno stajalo u dokumentima Europske komisije koje je hrvatska Vlada potpisuje s njima. Drugo. Prije par dana ste razgovarali u Cavtatu sa premijerima država koje nisu članice EU oko izgradnje Jadransko-jonske ceste. Tada ste se načelno dogovorili kako ta trasa treba nastaviti nakon Ploča teritorijem BiH dalje dalje prema Crnoj Gori, prema TRebinju, prema Crnoj Gori, prema Albaniji i Grčkoj kako je predviđena Jadransko-jonska autocesta. Mene zanima, možete li nam reći, zašto niste poštivali i što vas je potaknulo na nepoštivanje važećih prostorno-planskih dokumenata RH, tu mislim na prometnu strategiju i mislim na prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije koji je usklađen sa tom prometnom strategijom. Naime, tamo je tome ucrtano u sve karte i sve planove da će se autocesta raditi od Ploča prema granici sa BiH prema Neumu, nakon toga kada se dobije koridor iza Neuma 10-ak km kada se dobije taj koridor nastavit će se prema Slanom odnosno prema Osvojniku što znači do Dubrovnika. Zašto ste odustali? Zašto ne poštujete važeće dokumente RH? **Stazić, Nenad (SDP)** Na pitanje odgovara predsjednik Vlade poštovani Zoran Milanović. Izvolite. Dakle više od 500 milijuna eura je osigurano za Dubrovački aerodrom odnosno zračnu luku, ona i sada ima preko milijun i pol putnika godišnje i bit će još propusnija i modernija i 330 milijuna eura za cestovno povezivanje, evo to je dokle smo došli. Ispričavam se ako vas to ne zadovoljava. A kada bude jasno da je to most ili ne znam šta, šta je to cestovno povezivanje, onda ćete vjerojatno ostati bez ijednog pitanja. Dakle trenutno trenutno 330 milijuna za cestovno povezivanje. Šta to znači, to si prevedite. Ja ću za sada još uvijek biti suzdržan pa ću reći da to nije most nego je tobogan, cestovno povezivanje, eto dotle smo došli. A dokle ste vi došli? Do otvaranja gradilišta pet puta bez dozvola, odnosno bez novaca puno važnije i sklapanje ugovora sa izvođačima koje smo morali raskidati i izlagati se tko zna kakvim rizicima. Firme su propale radi toga. ondašnja vlada je svjesno fraudolozno sklapala ugovore sa izvođačima za izgradnju mosta za koji nije osigurala ni lipe. I sada govorimo ovdje o nekakvoj inicijativi HDZ-a u Saboru da se to poveže sve sa mostom, pa to je travestija, to je neozbiljno. Dakle 330 miiljuna je tamo, e sada ako nije most, šta je? alternativa je koridor iznad Neuma, ali to nije naš teritorij. To je rješenje kojem bi ja također bio sklon ako se može osigurati eksteritorijalnost, ali ne može. Prema tome nemamo pregovarača s druge strane u BiH, dakle ostaje most, ostaje nekakav podvodni tunel. Ali ajmo da ja to ne tvrdim da ja o tome ne odlučujem nego da to Europska komisija dovede do kraja. Ja vam samo govorim što smo do sada napravili, jako puno, ranije nije napravljeno ništa. uredu nismo bili članica EU, ali nije napravljeno ništa. Dakle jeste li zadovoljni ovim odgovorom? 330 milijuna za cestovno povezivanje Dubrovnika sa sjeverom. To može biti preko Pelješca i ne vidim gdje drugo, ne može biti preko Korčule i Lastova. Što se tiče prostornih planove, gledajte postoji strategija, postoje veliki projekti, a svi drugi bilo to strategija, a naročito županijski prostorni planovi koji su planovi nižeg reda u odnosu na ove više, vidim da to posebno žulja župana dolje kao da je to državni dokument prvog reda, to će se promijeniti u zajedničkom interesu ako uspijemo ostvariti taj projekt. Ali Jadransko-jonska autocesta je nešto drugo, dakle ne znam hoćemo li graditi kroz ona mala lijepa mjesta Dubrovačkog primorja ljudima preko terase i kroz podrume i konobe autocestu s 4 trake ili gore recimo na platou gdje je brže, jeftinije i kvalitetnije i tako vezivati promet iz Crne Gore, Albanije i Kosova jer Albanija i Kosovo kako stvari stoje nikad iz političkih i nekih emotivnih razloga neće htjeti ići preko Srbije nego bi htjeli ići preko Hrvatske a time produljujemo hrvatsku autocestu koja završava u Pločama i južno od Ploča živi još jako malo naših ljudi. Ali južno od Dubrovačke županije zajedno sa Kosovom i Albanijom živi 6 milijuna ljudi. Zamislite da cijele godine pomalo putuju prema sjeveru kakvi su to prihodi Hrvatskih autocesta. Toliki da čak ni cijena izgradnje kilometra koju smo uspjeli dosegnuti za vrijeme mandata jednog ministra i jedne Vlade neće biti prepreka da se na tome zarađuje. To je takav potencijal ali na tome se treba raditi. I eto to radimo. Prema tome zamjerka da je to protivno

Nažalost za vaše ponašanje oko mosta se može reći da je travestija. Kada ste došli na mandat 2012. rekli ste da nećete graditi mosta. Vaši kolege i vaši partneri su govorili da je to bajka, vaš ministar je rekao da će on riješiti promet Neuma sa 5 milijuna eura, vidimo kako ga je riješio. Ja ću vas samo podsjetiti što ste rekli 2012. u siječnju. Rekli ste, autocesta bila ona dio jadransko-jonske autoceste ili služila samo Hrvatskoj kao kopča da se izbjegne neugoda oko spajanja Dubrovnika će se raditi. Rekli ste sljedeće, napraviti ćemo autocestu, dakle od Ploča, sada je do Ploča autoceste do Ploča, od Ploča dolinom Neretve preko teritorija Bosne i Hercegovine iza Neuma 10km, prema Slanom i to je veliko rješenje za Hrvatsku. To ste rekli prije dvije godine. Pa tko vama išta više može vjerovati? Kakvo jeftino rješenje, o čemu vi govorite? Hoćete li razvijati Trebinje? Je li mislite doista ponižavati hrvatske građane sa juga iz Dubrovnika da idu preko Trebinja prema Zagrebu? Ako želite razvijati Trebinje javite se za predsjednika Vlade Republike Srpske tamo ćete sigurno ostvariti uspjeh. Novo pitanje poštovani Domagoj Hajduković. kolegice i kolege. Moje pitanje je za ministra financija gospodina Borisa Lalovca. Poštovani gospodine ministre najavili ste da će se početi oporezivati kamata na štednju i to po stopi od 12%. Odmah je uslijedila i reakcija određenih krugova kojima se širi histerija i panika i to na način da se plasiraju dezinformacije da se neće oporezivati samo kamata već i cjelokupna štednja koja se nalazi na računima To je išlo čak tako daleko da se počelo i pozivati građane da izvuku svoje štedne uloge iz banaka i drže ih kod kuće jer ih kod kuće nitko neće moći oporezivati. Molio bih vas da još jednom zbog hrvatske javnosti, zbog nas svih ovdje objasnite što će se točno oporezivati a što neće i kolike su kamate na prihode, pardon,

Hvala. kamata na štednju znači to je ispravna terminologija, znači nema oporezivanja štednje, zapravo ne znam baš ni u Europi da netko oporezuje depozit nego zaradu od te štednje, svakako je jedan od instrumenata gdje smo gledali kao kompenzacijsku mjeru jednog dijela prihoda koja će se zapravo ići na teret jedinica lokalne samouprave, rasterećenja dohotka od rada a svakako kao jedna od mjera gdje bi se trebali kompenzirati ti učinci. Međutim, kada dobijete određeni podatak da u Republici Hrvatskoj imate jaku koncentraciju štednje onda se postavlja pitanje njihove redistribucije. Oko 400 tisuća hrvatskih građana u hrvatskim bankama ima oko 147 milijardi kuna, znači 147 milijardi kuna štedi 400 tisuća hrvatskih građana. I oni godišnje od kamata zarađuju 3,8 milijardi kuna. Znači svake godine 3,8 milijardi kuna 400 tisuća hrvatskih građana zarađuje od kamata od kamata na štednju. Koliko se taj dio distribucija da bih vam pokazao kolika je koncentracija velikog dijela štednje kod malog broja građana da samo 50 hrvatskih građana ima 75 milijardi kuna štednje, znači samo njih 50 tisuća i da oni samo oni zarade godišnje 2,3 milijarde kuna a da je to neoporezivo a da nam je rad oporeziv sa 40%, pa imate na to i prirez od 18%. I kada vidite ovu strukturu da nam je 50 milijardi kuna godišnje oporeziv rad i zato nitko ne želi doći u Hrvatsku a da vam je kapital u Hrvatskoj oporeziv sa 6 do 7 milijardi kuna kroz porez ova štednja nula postavlja se pitanje da li je redistribucija cjelokupnog tog sustava pravedna. unije snažno oporezuju štednju, kamatu na štednju, snažno oporezuju. Nama susjedne zemlje po 25%, skandinavske zemlje po 30%. Znači mi smo se odlučili sa najnižom stopom od 12%. I zamislite ovi koji danas zarađuju 3,8 milijardi kuna godišnje sada će zarađivati 3,4 milijarde kuna godišnje. Znači 400 milijuna kuna govorimo, i sada možemo postaviti pitanje je li ova stopa koja je najniža da li je ona u tom dijelu pravedna. Ali rad smo navikli oporezivati 40%, 18%, uzimati od radnika sve. Zato nemamo danas radnih mjesta. kakva je, koje su bipolarne strane u Hrvatskoj da imate 50 tisuća građana sa 75 milijardi kuna a imate 150 tisuća hrvatskih građana koji ne mogu platiti svoje račune do 10 tisuća kuna. Pogledajte kakvo smo društvo stvorili što se tiče a ovi se ne mogu zaposliti. Ovih 150 tisuća se ne može zaposliti a rad je oporezovan sa vrlo visokim stopama. A ovih 75 milijardi koji drže ovih 50 tisuća njih se ne oporezuje. I zbog toga mjere Vlade Republike Hrvatske su suštinske, strateške, upravo u ovome smjeru da smanjimo oporezivanje, da zaposlimo, a oni sa svojim kapitalom neće pobjeći jer se plaća po rezidentnosti. mogu otići u drugu zemlju, mogu samo platiti više. Ako Hrvati odluče štediti u Švedskoj platit će 30%, u Hrvatskoj će plaćati 12. Zahvaljujem. Zahvaljujem. 30. pitanje poštovani Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Pitanje želim postaviti ministru unutrašnjih poslova. Uvaženi gospodine ministre, Istra je prepuno tih kako se to zove hip-hop festivala. Ja ih inače, da budem iskren, nazivam narkofestivalima. Na ovogodišnjem Dimensionsu, Outlooku kod 300 osoba Policija je pronašla drogu. Jučer smo dobili izvješća Policijske uprave istarske i u Rovinju kod njih 50 i nešto također je pronađena droga i za to je izdala mandatne kazne, govorim o Policiji, od preko milijun i 200 tisuća kuna. Jasno, ajde da ne pretjerujem pa da kažem svi, 95% koji su na tim festivalima zapravo su na tableticama. To na neki način Hrvatsku pretvara u narkodestinaciju koju sponzoriraju lokalna samouprava, ali i naše Ministarstvo turizma sa 300 000 kuna. E sad se postavlja pitanje kako svemu tome stati na kraj. Ja mislim da znam, ali sam bespomoćan i ono što je najgore, navodno na tom Outlooku kako pišu mediji, ove godine sa svojom grupom Grain trebao se pojaviti i onaj đelat koji je nekolicini njih odrubio glavi dole u Siriji odnosno Iraku. Radi se o 24-godišnjaku Abdel-Majed Abdel Bary, đihad …. I pitanje bi bilo gospodine ministre da li netko prati što se dešava na tim festivalima u Puli, da li se rade, tko to radi te radne dozvole ako takvi ljudi kao što mediji pišu dolaze, da li radi netko sigurnosne provjere jer imam dojam da cijela ta radikalna londonska scena dolazi u Istru malo se odmorit i onda se opet vraća na svoje startne pozicije gore u London. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Štovani saborski zastupniče, kako ste vi i naveli zapravo u samoj najavi zastupničkih pitanja onda sam ja to malo i pripremio. Brojke koje ste naveli su djelomično točne. Odgovorit ću prije svega na rezultate suzbijanja zlouporabe kriminaliteta droge na muzičkim festivalima. Ova zadnja tri koja su se odvijala u 9. mjesecu prekršajno 154 osobe koje su prijavljene na Dimensions festivalu koji je bio 27.8.-1.9., da sad to ne govorim, ja ću vam dati to napisano sve uredno, 192 osobe prekršaj, a 6 osoba kazneno na Outlook festivalu, a na ovom festivalu u Rovinju 51 zapljena droge, utvrđeno 1 kazneno djelo i 50 prekršaja. ja ne bih umanjivao naravno, vidite i sami da aktivnost Policije, a posebno rezultati koje je Policijska uprava istarska napravila na području problematike droga da bi mogao zaključit da je ovo bilo kakva narkodestinacija, naime zato bi vam bila vrlo jednostavna komparacija sa bilo kojim ovakvim sličnim festivalom u svijetu. Prema tome, o tim statističkim podacima toliko. A što se tiče ovoga gospodina L Jinnya ili britanskog repera za kojeg navodno je utvrđeno da bi trebao nastupat na Outlook festivalu, izvršenim procjenama odnosno provjerama u nadležnoj referadi Odsjeka za strance, državljanstvo u Policijskoj upravi istarskoj ne pronalazi se osoba s navedenim identifikacijskim podacima niti je podnijela zahtjev, niti je izdana potvrda o prijavi za eventualnu dozvolu za rad. Prema tome, itekako se prati što se toga tiče. I zadnji dio odgovora, navedeni gospodin koji je osumnjičen za egzekuciju novinara Jamesa Foleya prema evidencijama iz Ministarstva unutarnji poslova nije boravio na području Republike Hrvatske. Hvala. Komentar, Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Znači ove godine ipak želim pohvaliti Policiju. 397 njih je posjedovalo drogu na tri festivala. Hrvatske sigurnosne službe moraju postrožiti sve mehanizme na otkrivanju bilo kojih radikalnih elemenata pa i đihadista. Da se razumijemo, islamska zajednica u Hrvatskoj je lojalna Hrvatskoj državi i nije sklona nikakvom radikalizmu, to podvlačim. Konačno, zagrebački imam Aziz

su rasadnici te pošasti i imali smo problem pred nekoliko godina i sa Istarskom policijom o čemu ću govoriti kasnije o izvješću. A mediji govore u velikoj mjeri da su neki od te grupe, kako se to zove, prljavci ili tako nekako prevedeno, naprosto boravili dole u Istri. Hrvatska je gospodarski uzdrmana, socijalno je ranjiva ali sigurnosno je postojana i i na tome treba naprosto inzistirati jer je to sigurno jedna kvantitativna prednost Republike Hrvatske možda pred nizom drugih zemalja u Europi. Pitanje će sada postaviti uvaženi kolega Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pitanje bih uputio predsjedniku hrvatske Vlade, gospodinu Zoranu Milanoviću. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, Zakonom o koncesijama člankom 10. propisana je izrada Studije opravdanosti davanja koncesija i procjena njezine vrijednosti. Člankom 12. propisano je da ta studija mora posebice sadržavati procjenu financijskih učinaka za Republiku Hrvatsku, ekonomsku i pravnu analizu i analizu javnog interesa. Gdje je studija opravdanosti? Gdje je procjena financijskih učinaka? Tko je to izradio? Koliko je to plaćeno? Je li plaćeno? Na temelju čega ste odlučili da je ekonomski opravdano dati autoceste u koncesiju? Gdje je analiza ukupnog javnog interesa i kako je moguće da se opće prihvaćena politička odluka o gradnji javnog dobra svodi na ekonomsku računicu. Hvala lijepa. Izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Sve te procjene naravno postoje i čudi me da ih niste vidjeli, ali možda da zavirite u gospodarski program one prethodne Vlade HDZ-a kada ste također bili u stranci koja je u svom planu gospodarskog oporavka tako se zvao iz 2010. kao jednu od mjera predviđala koncesiju autocesta. Točno? Točno. Jesmo li to tada napadali? Nismo. Ali to ste vi napisali, tada se tome niste protivili. Govorim o monetizaciji. Dakle, hrvatski građani su sudjelovali u financiranju autocesta i sudjeluju i dalje, tih ogromnih, ne toliko skupih, ali ogromnih kredita kroz određeni iznos u cijeni goriva kao i svi oni stranci koji kupuju gorivo na hrvatskim crpkama tijekom ljeta kada su one najnapučenije i kada se odvija najveći postotak prometa na njima. Hrvatske autoceste su javno dobro. Povijesni projekt koji je započela i do praktički skoro zrele faze dovela Vlada Ivice Račana. Kasnije se to produžilo dolje i do Ploča, to je dobro. To nema jasnu ekonomsku računicu, ali postoji nešto više od ekonomske računice, a to je nacionalni interes. Nacionalni interes Hrvatske je da bude povezana autocestama i tu smo bez europskih fondova, bez i jedne lipe novca Europske komisije, regionalnih i drugih razvojnih fondova izgradili i povezali Hrvatsku kao ni jedna druga država u istočnoj Europi. Čak niti Slovenija to nije napravila na takav način. Drugo, Slovenija je puno kompaktnija teritorijalno. Hrvatska i pol milijuna stanovnika ima ogromne udaljenosti koje treba povezati i to smo uspjeli. Preko 4 milijarde eura glavnice to treba vraćati. Dugovi se vraćaju. Dajte model. Možda piše u toj strategiji gospodarskog oporavka Vlade čiji ste podupiratelj bili tada, možda piše kako osigurati taj novac. Koncesija, monetizacija temeljem jasnih pravila i ugovora je civiliziran poslovni model koji postoji u cijelom svijetu i u velikom dijelu zapadne Europe. Kao što znate u Istri od prvog dana autoceste funkcioniraju po tom modelu. Kad se vozite primjećujete li razliku? Ne primjećujete. Primjećuju li Istrani razliku? Ne primjećuju. U tom ugovoru će bit ako se i kada sklopi jasno precizirano šta se događa u slučaju da promet premaši određenu količinu. Dakle, to ne može bit na štetu Republike Hrvatske. Jasno određeno održavanje, jasno određeno sve. Razlika je jedino u tome što onaj tko će ući u tu monetizaciju može trenutno doći do više milijardi eura gotovog likvidnog novca po manjoj kamatnoj stopi nego mi. Vi to dobro znate. To su osnove i to je sva mudrost. Ceste su ovdje, izgrađene su i neće ih oprati niti odnijeti itko. Izgrađene su naporom države. Dakle, to je teret koji je samo marginalno prebacivan na građane. To nije rađeno iz proračuna kao u Sloveniji. To je rađeno u trenutku i počelo se raditi u trenutku kada su se na međunarodnom tržištu novca u vrijeme izrazite konjukture otvorile mogućnosti 2000., 2001. godine. Kao što se sjećate to čak nije bio niti izborni program tadašnje koalicije, čak se to nije obećavalo u izborima, jer se naprosto nije htjelo pričati bajke. Ali kada se preuzela odgovornost shvatilo se da je to moguće, dohvatljivo konačno po prvi puta u Hrvatskoj povijesti i to je sad tu. Dakle, podržavali ste to 2010. Pa nemojte sad podržavati, ali nemojte biti protiv. To je vrlo jasan i precizan model u kojem ćemo se zaštititi u petu decimalu. Ali ako mi date odgovor na pitanje kako vraćati uz ovakav promet koji je mali i neće biti puno veći 4 milijarde eura glavnice ja ću vam se pokloniti. Komentar Goran Marić.

Hvala lijepa. Uvijek sam bio protiv koncesija i sada i bit ću i u buduće, ali razumljivo mi je vaše apologetičko objašnjenje, iako mi nije prihvatljivo jer niste odgovorili niti na jedno pitanje. Ali razumijem vas, teško je braniti nebranjivo, a kamoli braniti izjave vašeg egzaltiranog ministra koje su po stilu i sadržaju jedino konfuzne. Zamislite kaže vaš ministar da je to odluka o davanju koncesija poslovna odluka. Pa šta je on direktor Hrvatske? Jednu opće prihvaćenu političku odluku svoditi sada na ekonomsku računicu šankerskog fajrunta je pogubno za Hrvatsku, a vaš egzaltirani ministar vaš egzaltirani ministar kaže da će jamčiti prihode koncesionaru. Zamislite! Prihode koncesionaru jamčiti, a Hrvatskoj rizik i gubitak. Sjajno! Nastavak mazohističke hrvatske prakse, zaštite razno raznih strateških partnera, kupaca i koncesionara. Je li gradnja tih istih autocesta bila poslovna odluka? Nije. Bila je politička odluka. Ne može biti ekonomske odluke kad je u pitanju javno dobro. Ne može, to je javno dobro. A jednokratna isplata o kojoj govorite o koncesiji to je tek znak poražavajući i ponižavajući i za državu i za gospodarstvo i za nacionalnu sigurnost i za narod. Koncesijom ovom koju vi kažete i jednokratnom isplatom to će biti najskuplji kredit Hrvatske koji će se vraćati 30 godina. I ispisujete uputnicu hrvatskom narodu za dugotrajnu terapiju vjerujući da će se …/Govornik se ne razumije./… moći liječiti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Iduće pitanje, poštovana Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Svoje pitanje uputit ću gospodinu Siniši Hajdašu Dončiću, ministru pomorstva, prometa i infrastrukture. Poštovani gospodine ministre projekt Luka Gaženica – Zadar dakle veliki je zadarski i hrvatski projekt koji smo mi još kao koalicijska Vlada započeli sad već daleke 2003. godine. Iako je taj projekt davno trebao biti gotov pa se obećavalo u prijašnjim mandatima da će to biti 2006., 2007, inače kad god su dolazili izbori bilo je obećavano da evo Luka Gaženica samo što nije otvorena. Međutim, evo kao što smo ga mi započeli mi ćemo očito taj projekt i sami dovršiti. Međutim, kako je prijašnja vlast taj projekt napravila megalomanskim, u tome je najveći problem, po svom oprobanom receptu što više i skuplje to bolje, tako evo sada pri kraju samog tog projekta uspostavilo se da su pristaništa veća i da naši trajekti su preniski su preniski za takva pristaništa tako da automobili s trajekta uopće ne mogu izaći, ne bi mogli izlaziti. Recite gospodine ministre što Vlada, što ministarstvo i vi osobno činite kako bi se saniralo ovakvo neodgovorno ponašanje i konačno Luka Gaženica stavila u funkciju? **Stazić, Nenad (SDP)** Na pitanje odgovara ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš-Dončić Pošto vi dolazite iz Zadra, dakle najbolje znate to da se zapravo zadnje dvije godine bavim poslovnim odlukama koje utječu na megalomanske projekte da ih stavimo u nekakvu razumnu da tako kažemo ekonomsku, funkcionalnu konceptualnu cjelinu. Pa tako ću vam recimo ispričati jednu priču iz možda 1950. i posjete Hruščova i posjete Hruščova SAD-u i kopiranje Silicon Valleya koji nikada nije zaživio ili o nekim investicijama u južnoj Italiji '50-ih, '60-ih godina koje se zapravo zovu katedrale u pustinji. Dakle, to su ekonomski apsolutno nefunkcionalni projekti. No međutim, Gaženica nije to. Samo je nažalost od 2006. nadalje tako i vođena. Zar je moguće da cijena kvadrata dakle terminala, ne luke, terminala, iznosi 2600 eura, 50 milijuna eura? Zar je moguće da nema koncesionara za to u tom cijelom razdoblju? I onda netko priča da je netko protiv nekih gradnja luka, terminala. Ne, samo opet poslovnom odlukom staviti to u neku u neku razinu koja je dobra i koncesionarima i građanima. Upravo tako ćemo to i završiti. Završit ćemo da će gradnja terminala, sama zgrada, dakle biti optimalizirana kroz poslovnu odluku i kroz poslovnu odluku će zapravo biti napravljena sa ispod 1000 eura po kvadratu gdje postoji zainteresiranost kažem potencijalnih koncesionara. I opet ta riječ koncesija, jako lijepa riječ. I kroz koncesioniranje jednog dijela zgrade stranim partnerima, dakle koji imaju znanje za upravljanje potencijalnom …/Govornik se ne razumije./… omogućiti i domaćem koncesionaru a to je Jadrolinija koja se sprema za unutarnju kabotažu ili liberalizaciju domaćeg tržišta sa 1.01.2017. omogućiti da zadrži stratešku poziciju na zadarskom plovnom području. A što se tiče rampa, dakle to bi bilo slično kao da smo mi francuskim koncesionarima, opet koncesija, dakle omogućili, ne omogućili da prvo razgovaraju sa Croatia airlines pa da recimo ulazno-izlazne rampe ne prilagode Croatia airlines. E takva vam je bila priča i sa Gaženicom, dakle nitko nije razgovarao, projektiralo se, radile su se katedrale u pustinji vjerojatno za lokalne političke probitke. No međutim, Jadrolinija i Lučka uprava Zadar sanirat će taj problem i vjerujem za 2 do 3 mjeseca će te rampe biti nivelirane kako bi flota Jadrolinije koja je takva kakva je, dobra je, ipak mogla pristajati i voziti dakle u zadarskom, ili ploviti u zadarskom plovnom području. I to ćemo napraviti. Kao što ćemo kažem početkom sljedeće godine i krenuti u postupak koncesioniranja dijela tzv. zgrade koja će poslužiti kao zgrada terminala. Ali postepeno i kažem jednostavno modularno. I u konačnici bih rekao, dakle cijeli projekt Gaženice je vrijednosti oko 170 milijuna eura, u konačnici od 2016., 2017., dakle bilo koja buduća Vlada, ja ću samo postaviti pitanje tko će vraćati taj kredit? Da li Lučka uprava Zadar ili Vlada Republike Hrvatske? Kao i druge luke, vraćat će Vlada Republike Hrvatske budimo svjesni toga. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Poštovane kolege pitanje postavljam gospodinu premijeru jer je u prošlosti taj problem već predočen na svim drugim razinama i bez uspjeha. Radi se o diskriminaciji, jednoj posebnoj diskriminaciji. Govorim o jednom pulskom poduzeću koje se bavi proizvodnjom, koje izvozi, ali i koje se bavi nautičkim turizmom i malom brodogradnjom. Riječ je o tvrtci "Tehnomont" iz Pule koje zapošljava 600 ljudi i postoji gotovo 6 godina, koja je puno Puli dala. I radi se o poduzeću koje izvozi 80% svoga prihoda. To govorim iz razloga što je Tehnomontova marina odlukama prijašnje Vlade i nadležnog ministarstva stavljena u potpuno neravnopravan i diskriminirajući položaj spram ostalih marina u Hrvatskoj. Tehnomontova marina plaća 14 puta, ponavljam 14 puta gospodine premijeru, veću naknadu od bilo koje druge marine u Hrvatskoj. O tome je Klub zastupnika IDS-a već govorio u Saboru međutim unatoč silnim obećanjima nadležnog ministarstva da će se ovaj problem riješiti on nakon 5 godina još uvijek postoji. Podsjetit ću da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dala svoje mišljenje kojim je ustvrdila da je trgovačko društvo "Tehnomont" u podređenom položaju u odnosu na druge marine i to već 8 godina. Vjerujem, kad bi tvrtka Technomont imala isti položaj … imala bi … sredstva za izvoz i za poboljšanje naše inače loše ekonomije. Što misli, dakle, Vlada učiniti da ovo poduzeće bude u ravnopravnom položaju prema ostalim … u RH te da se ova nepravda konačno riješi u razumnom roku? Hvala. Odgovara premijer Milanović. Izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Uvaženi zastupniče, malo mi je komplicirano odgovoriti na pitanje u tako konkretnom slučaju s kojim nisam upoznat. Mada znam za tvrtku Technomont i znam da za nju znaju po cijelom svijetu. Ne znam, kad sam bio u Novom Zelandu, u Oaklandu, dakle policijski brod na koji su oni bili jako ponosni u obalnoj straži je rađen u Technomontu. Prema tome, nije to firma za podcijeniti. S kakvim problemima se susreću, moram provjeriti. A što se tiče … gospodarstva i brodogradnje, a Technomont je i brodogradilište, malo, evo ga, za Uljanik radimo sve da zatvori financijsku konstrukciju opet i opet da bi na vrijeme isporučili brodove naručiteljima koji imaju velike potrebe i o preciznosti i točnosti isporuke će ovisiti 10, 20 ili 30 brodova u budućnosti. Vlada vodi računa o tome i vodit će i ubuduće, naravno u okviru pravila Europske komisije koja su rigorozna, a znamo da smo u brodogradnju ulijevali milijarde i milijarde kuna poreznih obveznika, godinama i godinama i da su od toga imali koristi svi koji su bili u poslovnom ciklusu, kooperanti prije svega, menadžmenti, razni menadžmenti, brodogradilišta, a 99% nacije vrlo malo ili ništa, plaćali su to. Prema tome ja ću ispitati o čemu se radi i dobit ćete pisani odgovor jer svaki detaljniji odgovor u ovom trenutku bi bio neodgovoran od mene. Koncesije su jedan od značajnijih potencijalnih izvora prihoda u Hrvatskoj, neiskorištene, naročito … obala u pitanju, kad su u pitanju nafta i plin, tu bih se još htio samo osvrnuti s obzirom da su tema koncesije na jednu temu koja u javnosti cijelo vrijeme tinja, a radi se o istraživanju ugljikovodika u Jadran. Dakle, u Jadranu se nafta i plin istražuju i buše već desetljećima. Iskreno govoreći, da je Jadran zatvoreno more, samo Hrvatsko more, ja bih bio protiv istraživanja nafte i plina. Međutim nije. Na Na sreću ili nažalost, imamo susjede koji su tu jako aktivni, a s obzirom da nafta, u slučaju havarije koje doduše nikad nije bilo, ne putuje s putovnicom i s vizom, nego naprosto pređe na drugu stranu, nama u ovom trenutku ne preostaje nego da se pridružimo onima koji se time već bave i da od toga pokušamo izvući korist za ovu generaciju i za generacije koje dolaze. Prema tome, i u takvim stvarima i u stvarima autocesta, gospodin Marić je maloprije govorio, pozivam vas na suzdržanost, na racionalnost. Nije točno da Vlada preuzima obaveze i obavezu da isplati koncesionara jer koncesionar na kraju krajeva ima poslovni interes u tome. Dakle, nitko ovdje ne bi dolazio da ne vidi mogućnost zarade i rasta prometa. I mi je vidimo, pitanje je samo možemo li čekati. I kada to kažem, čudi me da to ekonomist ne razumije. Svaka politička odluka je ekonomska i obrnuto. Ne idete u projekt ako vas on politički uništava, ali ako postoji mogućnost, idete u projekt. Da su autoceste prije 15 godina procijenjene na 100 milijardi eura, Hrvatska se ne bi makla s mjesta, ali procijenjene su na nekoliko milijardi i tu se ukazala mogućnost. I to je taj sretni trenutak. Sve velike političke odluke su ekonomske. Revolucije su možda nastajale iz drugih razloga, ali su na kraju bile uvijek potaknute poslovnim pitanjima. U Bostonu, Bostonska čajanka, Francuska revolucija, porezi, uvijek je pitanje novca, dakle to je uvijek politika. To je uvijek politika. Eto, dobit ćete pisani odgovor. To je najkorektnije što vam mogu reći. **Stazić, Nenad Hvala lijepa gospodine premijeru. Ponovit ću, radi se o poduzeću koji ima 600 radnika i koji nikad nije tražio niti kunu od države. Jedna tipično, kako bih rekao, istarska priča. Unatoč tome, jedino na Technomontu se primijenila … koncesiju puna cijena koja je definirana zakonom. Svi drugi su imali razne oblike olakšica. Mi to smatramo diskriminacijom i molim vas osobno, da vi osobno, hoću reći, vidite o čemu se radi jer doista mi smatramo da je možda netko u prošlosti htio da Technomont ne prihvaća takvu cijenu i nema tu marinu, ali je Technomont ustrajao i ima i dalje tu marinu pa onda i zaslužuje da bude tretiran kao i ostale marine u Hrvatskoj. Hvala. Zahvaljujem. I iduće pitanje bit će postavljeno premijeru, a postavit će ga kolega Dražen Đurović. Gospodine predsjedniče Vlade, ove najavljene izmjene poreza na dohodak, s obzirom da će se hrvatskim građanima povećati plaće u manjoj ili većoj mjeri, svakako mislim da većina, mi svi pozdravljamo, no ono što će se reflektirati, reflektirati će se na općine i gradove kojima je upravo taj prihod jedan od važnijih prihoda i kojima će se smanjiti prihodi, posebice će to pogoditi zapravo prihode općina i gradova na području Slavonije kojima će se, koji i ovako imaju vrlo niski kapacitet. Primjerice, grad Požega, u kojem ja živim, će se smanjiti prema procjenama za oko 4 do 4,5 milijuna kuna, to je 10 do 12% izvornih prihoda. Đakovu za 4,5 milijuna kuna, to je oko 15% izvornih prihoda proračuna grada. Dakle, pitanje, da li postoji ikakav plan na koji način će se zapravo pomoći gradovima da im se toliko drastično ne smanje prihodi? Kod promjena ovih poreznih razreda poreza na dohodak, a drugo je pitanje što možemo utvrditi u ovom trenutku drugi dio pitanja da recesija u RH u ovom trenutku traje kao Drugi svjetski rat, znači 6 godina je je ukupno recesije od toga oko 3 godine prethodne HDZ-ove vlade, 3 godine vaše današnje Vlade. Da li imate ambiciju kao Vlada u ovoj posljednjoj godini mandata, da li imate neki plan sustavnih mjera, monetarne i fiskalne politike da u ovoj zadnjoj godini mandata barem završite mandat sa time da Hrvatska iziđe iz recesije ili tog plana uopće nema, već ćemo početi 30.rujan slaviti i obilježavati kao hrvatski dan recesije? **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. Hrvatska će izaći iz recesije nakon što je u njoj bila predugo, a zašto je bila tako dugo u recesiji i zašto je ušla u recesiju na jedan trom način polako, polako, polako bez možda nekakvih dramatičnih padova, za razliku od nekih država na to sam danas već pokušao dati odgovor koji ustvari predstavlja konvencionalnu mudrost. Nema tu neke velike pameti. Model rasta je potrošen i treba tražiti novi. Znamo koji je ali to neće ići preko noći. Tko god misli da može preko noći vidi kako je to završilo 2004.do 2008. Troši i ne pitaj tko će platiti. To je isto politička, a ne ekonomska odluka, to je orijentacija koja je bila pogrešna u Hrvatskoj. Slovenija je prošle godine imala kvartalni rast od 2,9%, ali zato je prošle godine u istom kvartalu imala pad od 5%. Mi smo pali 2009.godine od tada se ustvari nalazimo u recesiji, čak je i 2011.godina bila godina recesije. To prestaje sljedeće godine ali stope rasta od 6% ili 5% ili 4% koje smo imali teško ćemo uskoro imati i nema ih nitko u Europi. Oni koji su ih sada ostvarili su pali u 19% u jednoj godini na početku recesije, što se Hrvatskoj ipak nije ni blizu dogodilo. Vaše pitanje vezano uz izmjenu Zakona o porezu na dohodak je već djelomično bio u jednom od svojih prethodnih odgovora i intervencija obuhvatio ministar Lalovac. Ja vam samo mogu reći da ćemo voditi računa da onima koji ostaju bez određenog iznosa ovaj izračun za grad Požegu otprilike ono čega se ja sjećam jer sam vjerujte mi kroz sve gradove u Hrvatskoj prolazio i gledao koliki bi otprilike mogao biti financijski učinak ove mjere koja ide za time da građanima da više, evo to je to. Naravno, Požega ostaje trenutno bez nekoliko milijuna kuna izvornih sredstava, kroz neke druge korekcije, a pričekajmo još koji tjedan ćemo dio toga i značajan dio toga pokušati nadoknaditi, ali mjera je ispravna. Međutim, velika promjena po meni ide u pravcu ali to je stvar oko koje se moramo dogovoriti i to ne ide u jednom mandatu, da centralna država bude oslobođena ili razriješena svih mogućih odgovornosti koje trenutno već godinama nosimo. Centralna država Vlada i premijer su odgovorni za sve od ovog mikrofona do svakog parketa u svakoj školi, to nije normalno i to je politički teret, a nikakva moć i nikakav utjecaj. Zašto za to ne bi odgovarao grad Požega ili županija Požeško-slavonska? Naravno sa puno više novaca koji će se samo preseliti iz državnog proračuna u lokalne proračune ali vjerujte mi sa tim novcem će doći uvijek 5% više obaveza, to je problem koji lokalna samouprava nema, a centralna država ga živi svaki dana. To je problem koji grad Zagreb nema. Grad Zagreb 5, 6, 8 milijardi vrlo lako se u tome snaći. Mi plaćamo prireze, mi plaćamo velike poreze lokalnoj samoupravi i model je takav kao i u cijelom svijetu da Vlada koja god bila može voditi politiku konkurentnosti kroz poreznu politiku i cijenu rada, a lokalna samouprava i regije kroz porez na nekretnine i imovinu. To je tako svugdje i nije bez razloga tako. Komunalne naknade koje smo iz nekog odgojnog razloga prije puno godina fiksirali kao sv. Pismo eto može se trošiti samo za nogostupe. Sklon sam da se to promijeni. Sami odgovarajte za to. Često prigovaraju komunalnu naknadu ne mogu trošiti za ništa drugo, troši za što god hoćeš drukčije ćemo je nazvati. Dakle tu će se voditi računa o tome, podiže se računa da se to kompenzira ali ovo je pravac kojem idemo, to je to, tu povratka nema, to je odluka. Komentar kolega Dražen Đurović. Samo da se nadovežem, kada je riječ o porezu na nekretninu upravo ste malo prije govorili o porezu na kamate na štednju i o tome kako nikako se ne oporezuje glavnica, porez na nekretninu je al pari poreza na glavnicu štednje, al pari. Dakle to nije porez na uporabnu vrijednost nego je porez na postojanje štednje. Potpuno je pandan tome kao da ste uveli i porez na samu štednju. Ja ne znam kako se nikako oko toga ne razumijemo već se stalno ta mantra o porezu na nekretnine vraćamo, a hvala Bogu za sada nećemo dočekati da se ona uvede. Nisam ja taj koji vas treba podsjećati to i sami znate, ali da je ukupan kumulativni pad BDP-a u ovom šestogodišnjem razdoblju recesije dostigao gotovo 13%. Pa mi smo negativni rekorderi. A kada je riječ o uspješnosti mjera gospodarske politike o kojem ponovno nismo ništa čuli, pogledajte konkurentnost Hrvatske i hrvatskog gospodarstva koje danas manja nego što je bila na početku mandata vaše Vlade u bilo koja istraživanja koja su relevantna, a posebice da ne govorimo što se događa sa konkurentnošću gospodarstva na području onih najsiromašnijih dijelova Hrvatske, a tu svako spada Slavonija i Baranja gdje mi jednostavno danas naši hrvatski građani nalazi jedini izlaz i mladi nam masovno odlaze iz Hrvatske. Bojim se da u onim brojevima onih ljudi koji se gube između Zavoda za zapošljavanje i novozaposlenih da su ti deseci tisuća oni zapravo oni naši mladi ljudi koji su napustili Hrvatsku i odlaze raditi u Njemačku, Austriju i inozemstvo. I molio bih pismeni odgovor. Hvala. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine dopredsjedniče. Svoje pitanje postavljam ministru poljoprivrede gospodinu Tihomiru Jakovini. Poštovani gospodine ministre na koji način će Hrvatska zaštiti proizvođače mandarina i jabuka obzirom na zabranu izvoza u Rusiju? Može li država intervenirati nekim nacionalnim mjerama da zapravo to proizvedeno voće ne propadne? Bili ste nedavno i na Vijeću ministara gdje očito nema još konkretne mjere za sve proizvodnje. I upravo zbog toga pitam vas, zanima me vaš stav i što Ministarstvo poljoprivrede radi po pitanju s jedne strane plasmana roba koje su proizvedene obzirom da je zabranjen izvoz u Rusiju. A isto tako po pitanju mogućeg prekomjernog uvoza, budući da se na europskom tržištu pojavila se velika količina voća, odnosno takve robe koja se može naći u našim trgovinama po smanjenim cijenama. To s jedne strane je dobro za građane međutim, sigurno nije dobro za proizvođače, odnosno nacionalnu ekonomiju.

zabranu izvoza u Rusku federaciju proizvoda poljoprivrednih, prehrambenih proizvoda iz Europske unije je vrlo složena i zahtjevna. Govorimo o gotovo 12 milijardi eura izvoza iz europskih zemalja na rusko tržište i neke velike zemlje izvoznice Njemačka, Nizozemska, Poljska, Skandinavske Skandinavske i Baltičke zemlje već sada imaju …/Govornik se ne razumije./… velike direktne troškove i štete. Što se tiče poljoprivrednih i izvoznika hrvatskih proizvoda nažalost zbog relativno skromne vanjskotrgovinske razmjene sa Ruskom federacijom direktne ili izravne štete neće iti tako velike jer Republika Hrvatska je tržila na ruskom tržištu negdje oko 15,5 milijuna eura godišnje od čega je najveći dio zapravo otpadao na prerađevine, dječju hranu, začine i juhe i ostalo, znači Podravka koja je otvorila to zahtjevno tržište je zapravo sa nekih 10, 11 milijuna najviše pogođena dok je sam izvoz voća i povrća na tržištu Ruske federacije bio relativno skroman. Kada govorimo o mandarinama koje dolaze iz vašeg područja i cijenim i pratim zabrinutost samih proizvođača moramo biti realni i govoriti o brojkama. U 2013. godini proizvodnja mandarina je bila 40 tisuća 317 tona od čega smo na rusko tržište plasirali i izvezli točno 3 tisuće 307 tona. Ove godine očekujemo s obzirom da je dobra godina nešto jači urod ali sam siguran za sve ono što poduzimaju naši poljoprivredni proizvođači, odnosno otkupljivači zbog toga što imamo kvalitetom …/Govornik se i vremenom dozrijevanja od nekih 15 dana ranije imamo proizvod koji može biti konkurentan i na tržištu, unutarnjem tržištu cijele Europske unije ali i za izvoz u regiju gdje smo inače prisutni. Tako da se taj izvoz od nekih 8% koji je bio na rusko tržište neće direktno, tako direktno osjetiti. Govorimo, kada govorimo o mjerama koje i inače smo poduzeli od prvog dana uvođenja uredbe mi kao Ministarstvo poljoprivrede a ovo je kriza koju nisu prouzrokovali niti hrvatski poljoprivrednici i farmeri niti farmeri Europe nego je politička kriza, radimo zapravo na rješavanju jedinstvene krize koja je problem cijeloga

povlačenja sa tržišta za slobodnu distribuciju, zelenu berbu, neubiranje plodova ili slično. Vrijednost mjere je upravo bila 125 milijuna eura na 160 milijun eura je podignuta jer je uključila i breskve i nektarine. I to je pristupno i to je moguće koristiti i našim poljoprivrednicima. Ono za šta smo se izborili na tehničkim sastancima je da se takve mjere ne mogu provoditi samo na proizvođačke grupe, organizacije, odnosno udružene poljoprivredne proizvođače jer ta tradicija kod nas i kod nekih drugih zemalja Europske unije još uvijek nije dovoljno razvijena. Kada govorimo o mandarini moji suradnici, stručne službe koje rade na tim sastancima od prvog dana smo ukazali na potrebu proširenja same uredbe da obuhvati i agrume i citruse iako je izvoz njih na rusko tržište bio samo 19%. One jesu novim delegiranim uredbama pripremljene, znači imamo kvotu od 7 tisuća 900 tona mandarina, od 1050 tona jabuke i oko 3 tisuće za ostalo voće i povrće. Ona će biti izglasana 23. i do kraja godine, odnosno do isteka same kvote moći će se primjenjivati. Žao mi je što zapravo zbog jeftinih političkih poena nekih i sa ove saborske govornice govore da se nije poduzelo maksimalno ili dovoljno dobro … …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … A pogotovo kada to rade i naši EU parlamentarci tako da mislim da je zapravo besramno obmanjivanje hrvatske javnosti kada kolegice Petir koja izjavljuje da je zapravo ona riješila problem mandarina i uvrštavanja ove interventne mjere. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Na iduće pitanje poštovana Vesna Škare-Ožbolt. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ja ću svoj pitanje uputiti premijeru. Gospodine predsjedniče Vlade upućujem vam jedno pitanje iz prošlosti koje ima reperkusije na današnjost ali bojim se i na budućnost ukoliko ga se ne riješi. tako jedno mjesec i pol dana, točnije 29. srpnja objavila izvješće o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom tečevinom Europske unije za Poglavlje 23. Pravosuđe i osnovna prava i Poglavlje 24. Pravda, sloboda i sigurnost. Prema stavu komisije proceduralno pravni okvir za provođenje istraga posebno u slučajevima ratnih zločina je zadovoljavajući. Konkretno, po tome proizlazi da je onaj famozni zakon oko kojeg smo raspravljali ovdje u Saboru, koji je izazvao velike probleme u Hrvatskoj, dakle Zakon o nadležnosti i organizaciji državnih organa u postupku za ratne zločine koje je Srbija donijela 2003. godine, da je on praktički dobio zeleno svjetlo Europske komisije u ovoj fazi. Ja ću samo podsjetiti da je Srbija tim zakonom područje kaznene vlasti i nadležnosti svojih pravosudnih tijela praktički proširila za kaznena djela počinjena na teritoriju svih republika bivše Jugoslavije i to bez obzira na državljanstvo počinitelja ili na žrtve, što je praktički jedan primjer bez presedana u poredbenom pravu. I doista, u Europskoj uniji nije poznato da bi neka država proširivala područje svoje kaznene vlasti i na nadležnost drugih suverenih država. I sad moje pitanje glasi, mi smo imali vremena i bili smo upoznati, dobili smo to izvješće kao članica Europske unije, zašto na njega nismo reagirali odnosno što mislite napraviti kako bi se zaštitili hrvatski građani. … /Upadica Stazić: Vrijeme. Hvala./… To su prije nekoliko godina bili političari, ali mogu biti i svaki drugi građani. Što mislite napraviti kako bi ih zaštitili u ovom slučaju? Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Na pitanje odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. Komisija je rekla svoje, a mi čekamo akcijski plan pa ćemo se onda na njega očitovati. To je što se tiče procedure u komisiji u pogledu poglavlja 23 i 24 u pregovorima Republike Srbije za članstvo u Europskoj uniji. Što se tiče prakse, odnosno doktrine u pogledu nadležnosti za građane iz drugih jurisdikcija to je potpuno uobičajena stvar, što ne znači da ovo što Srbija radi odobravam. To je potpuno uobičajena stvar, dakle to je vrsta jurisdikcije koja se počela široko u svijetu primjenjivati pa su tako i … zadržali gdje su ga već zadržali. Dakle nije to ništa novo, pitanje je samo je li to opravdano. Ako se sjećate, protiv Sharona je podignuta optužnica u Antwerpenu ili u Bruxellesu, nema veze s Antwerpenom i Bruxellesom, protiv bivšeg izraelskog premijera. To je univerzalna jurisdikcija, ali ovo što Srbija radi je malo neobično. Prema tome, imat ćemo na tome vrlo precizno i hladno i fokusirano oko jer naprosto imamo politički problem s tim. Mislim da sam bio jasan. Dakle Srbija pregovara, Srbija ima benchmarke, predlaže akcijske planove, mi gledamo i normalno da ne možemo dopustiti da nas se, tim više što smo vrlo korektni prema njima, da nas se vuče za nos. Prema tome, svaki puta kad se tako nešto dogodi, ako se dogodi, vjerujte da ćemo reagirati, bez obzira o kome se radilo. Tu se radi o principima. Dakle Srbija si je tu uzela jednu malo širu personalnu jurisdikciju. To može samo pod određenim uvjetima. To je opet politička odluka. To je pravosudna politika, dakle netko je u Srbiji u jednom trenutku odlučio da će oni tako, a to ima utjecaja na odnose država, a naročito u situaciji u kojoj još uvijek nismo dobili odgovor na pitanje gdje je preko tisuću nestalih. Taj odgovor ne možemo tražit u Pakistanu, jedino u Beogradu. To ćemo tražiti to tamo mora postojati. evo gospodine predsjedniče Vlade, ja vas tu moram malo ispraviti. Univerzalnu jurisdikciju ima samo … narod, a ovo što Srbija je sada praktički napravila s ovim zakonom, da vam može uhićivati ljude i tražiti odgovornost ljudi koji su hrvatski građani. Svakodnevno, odnosno ne baš svakodnevno ali vrlo učestalo vam, ako pitate svog ministra pravosuđa ili ako pitate Državno odvjetništvo ili ako pitate ministra unutarnjih poslova, stižu nalozi na koje vi kao Vlada reagirate na način da ih ne prosljeđujete, ne odgovarate na njih, ali mislim da to jednostavno nije način. Dokle će se to tako ići? To nije dobro. Dakle Hrvatska kao članica Europske unije ima jasne instrumente i mogućnosti da ovakav jedan zakon konačno stavi na njega i da praktički prisili ili uvjeri ili kako god hoćete, a da se ne naruše nikakvi odnosi normalizacije, jednostavno ukaže Srbiji da ovakav zakon ne može imati u svom zakonodavstvu koje bi dobilo zeleno svjetlo u Novo pitanje, poštovana Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje upućujem ministru pravosuđa gospodinu Orsatu Miljeniću. prije nešto malo više od godinu dana Hrvatski sabor je usvojio izmijenjeni Prekršajni zakon. Tim izmjenama između ostalog uvedena je i mogućnost da se prekršajne kazne naplaćuju na licu mjesta, uz određeni odnosno odgovarajući popust. Kada ste prezentirali taj zakon tada ste rekli da će te izmjene Prekršajnog zakona utjecati na to da bude manji priliv prekršajnih predmeta, odnosno da će biti bolja naplata kazna. Evo sada nakon godinu dana pitam vas kakvi su rezultati primjene izmijenjenog Prekršajnog zakona, odnosno da li ste zadovoljni njegovim efektima. Hvala lijepa poštovana zastupnice na pitanju. Dakle, u razdoblju od jedne godine ono je relativno kratko ali dakle to su prvi pokazatelji koje imamo. Zakon je polučio zapravo sve efekte koje smo očekivali, čak i nešto više od toga. Znači ako gledamo pod jedan strukturu ono što smo htjeli, htjeli smo rasteretit sudove pod jedan, pod dva povećat naplatu ali ne ono što uvijek kažem zbog punjenja državnog proračuna nego zato što prekršajna kazna ima svoju svrhu odvraćanja znači da se prekršaj ne radi. Svi bi bili najsretniji da nema prekršaja, da se uopće ne puni proračun, to je tako. Dakle, u ovom trenutku za tu prvu godinu Visoki prekršajni sud 49 i nešto posto manje predmeta, priljev znači skoro 50% se smanjuje priljev. To je prvi pokazatelj, znači tu se otvara kapacitet da se svi predmeti rješavaju brže. Pad priljeva na sve Prekršajne sudove oko 33%, dakle ponovo govorim o povećanju kapaciteta. O tome ćemo sigurno govoriti kad budu ovi zakoni o reorganizaciji jer se oni bave i Prekršajnim sudovima. Kod tijela državne uprave, recimo kod Ministarstva unutarnjih poslova 126% se povećala naplata na licu mjesta. Ali što to znači? To znači rasterećenje postupka. Ja ponovo ne govorim o apsolutnim iznosima. Govorim o tome da mi se moramo boriti za državu i društvo gdje se zakon poštuje na prvom mjestu. Kazna kakva je ona se mora platiti. Zašto? Zato što je izrečena. Zato što je netko počinio prekršaj. Dakle, tu i nije relevantno da li je ona visoka ili ne. Ona mora uslijediti trenutno, mora se platiti. Kažem tu imamo povećanje od 126% u odnosu na ovo. Ono dalje sjećate se dosta je bilo govora o tome što smo imali relativno neuspješan sustav naplate. Znači, kad je već došlo do toga da se kazna mora platiti imali smo nekakvih dvanaestak posto kroz više godina. Znači, to je bio jedan od velikih apsurda. Angažira se cijeli aparat državni i onda dođete do toga da naplatite samo 12% kazni. Mislim, samo trošak reći ću vam primjer, trošak recimo Prekršajnih sudova, trošak koliko se izdvaja iz proračuna je nekih 225 milijuna kuna. Znači, već taj sustav je ostao na 12% naplativosti plus recimo ili Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo financija u svom segmentu ili lučke, nije bitno. Dakle, to smo sve angažirali i što onda? Onda smo poslali poruku, znate mi smo izrekli kaznu ali nećemo vam naplatiti. Dakle, išli smo s tim programom. Sada u odnosu, znači druga polovica 2013. porast 16%, a prva polovica 33% u odnosu u naplativosti u mjerenom razdoblju jer smo uveli drugi način naplate i dali smo mogućnost građanima zapravo da plate odmah uz popuste ili dvije trećine u određenom roku. Ono što je možda također važan pokazatelj, jer ovdje nije represija na prvom mjestu. Mi smo sada ovaj represivni dio naplate, znači kad se naplaćuje putem FINA-e pao ispod 30%. Znači, u ostatku se plaćaju dobrovoljno. Dakle, to su sve efekti koje imamo sada. Naravno da ćemo pratiti dalje. Imamo tu i registar. U registru je na žalost 30 i nešto tisuća građana, u registru nenaplaćenih kazni. Dakle, to su ljudi koji kad dođu na šalter neće moći registrirati svoj auto jer nisu platili kaznu. Naravno, oni dobiju uplatnicu, mogu to riješiti i ići dalje. Imamo taj jedan postotak, ali on je tu postavljen. Znači, to je mehanizam koji radi, daje dobre rezultate. odmah sad ovdje mogu reći gdje god uočimo da možemo neke stvari možemo popraviti ići ćemo dalje s tim. Ali ono sve što smo zacrtali i što ste uostalom ovdje u velikoj većini izglasali se ostvaruje. Ja ću vam dati pisano sve točno podatke, jer znate da sada ne iznosim koliko je Pitanje će sada postaviti potpredsjednik Doma, poštovani Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko potpredsjedniče. Pitanje upućujem predsjedniku Vlade, gospodinu Milanoviću. Gospodine predsjedniče Vlade, vi ste malo prije u odgovoru sami rekli da smo mi vrlo korektno postupali prema Republici Srbiji, a da nas oni vuku za nos. Činjenica je da dok s jedne strane Srbija traži potporu za ulazak u EU, s druge strane krajnje ne europski čini sve da potisne, podijeli, potpuno asimilira Hrvate u Srbiji. Najnoviji primjer je poklon srpskog predsjednika Nikolića udžbenika na ćirilici Bunjevcima koji naravno nikad nisu pisali ćirilicom, sve na tragu onih velikosrpskih nastojanja još od 930.-tih godina kad su Bunjevci proglašavani Srbima katoličke vjere, pa do Miloševićevog režima 90.-tih godina koji je promicao neku izmišljenu posebnu bunjevačku naciju. Međutim, ono što želim pitati je zašto ste vi na to, na takav nasrtaj na manjinska prava Hrvata u Srbiji odgovorili vrlo bojažljivo, mlako hajmo reći da to baš nije najkorektnije. Zašto niste reagirali na to što je govorio patrijarh srpske pravoslavne crkve Irinej u Pakracu, u Hrvatskoj, u mjestu gdje je 1. ožujka '91. gdje su srpski teroristi zauzeli policijsku postaju i općinu

Na pitanje odgovara premijer Zoran Milanović. koji je kao ministar unutarnjih poslova bio prst i nokat u funkcionalnom smislu sa ljudima koji su u vrijeme rata bili glasnogovornici te politike Beograda. Samo znate, nije mi nikad palo na pamet da ga optužim da je zbog toga izdao nacionalni interese ili da je slabić, nego je to naprosto kreativna politika. Dakle, sjetite se tko je bio ministar unutarnjih poslova Srbije tada. Ali to je danas partner. Pa vi najbolje znate kako se neke stvari mijenjaju. Ja s tim moram živjeti. Mi bi isto mogli postaviti pitanje odgovornosti nekih ljudi trenutno u vrhu srbijanske vlasti što su radili devedesetih godina. Hoćete to predložiti? Predložite mi to, jer vaša retorika ide u tom pravcu huškanja. Nisam ja ništa slabo odgovorio. Ja sam rekao da to nije najkorektnije, to ću reći i sada. Ali znate što osjećam i što mislim. To je kontekst. To vam je jasno. Dakle, onaj tko se mača lača od mača možda ne mora poginuti, ali će se porezati na njega. Mi ćemo izreći svoje stajalište u pregovorima i u benchmarkovima o srbijanskim zakonima, o intencijama tih zakona, čut će se naš stav. Ali ne tako da nas huškate na to, jer mi smo tu dosta principijelni i čvrsti, ali ne od velikih riječi, a od nikakvih djela. Pa vaši, kažem vam vaš predsjednik stranke je bio ono slikao se i grlio sa ljudima čija uloga u '90-im godinama najblaže rečeno nije baš najčistija. Ali čovjek je imao državničku odgovornost, u toj razini dakle. Ne znam, borba protiv regionalnog organiziranog kriminala, radio je svoj posao. Jel ga netko zbog nas napadao? Nije ga napadao. Naprosto to se tako radi. Ali nakon svega Hrvatska je članica EU, a Srbija nije. Hrvatska je, uz sve svoje probleme, i dalje duplo razvijenija od Srbije i ima bolje potencijale od Srbije. Srbija ima svoje probleme, Hrvatska ima svoje probleme i svoje šanse koje su ogromne i velike, a vi budite razumni i razboriti i ocijenite kada je pravo vrijeme da se nešto kaže. Jer se ovako izgalamiti, mogli bi mi otvoriti jako puno pitanja u Hrvatskoj o ratnom i poratnom i prijeratnom putu nekih ljudi u '90-im godinama. Želite li to? Predložite to, to želim čuti od vas. Izgradnja civilnog društva, demokratske zajednice, kulture je jedan dugotrajan i mukotrpan proces. I on u Hrvatskoj još uvijek traje. Mi se u tome prepoznajemo, u to se dajemo i na tome radimo jer u to vjerujemo, a vi se morate konačno opredijeliti što vam je cilj, da li svaki puta kada ste u opoziciji huškati a kada ste na vlasti praviti se da se ništa nije dogodilo. Tu ja vašu poziciju kao stranke i kao pojedinaca držim nedosljednom, neprincipijelnom i kalkulantskom. To nije ispravno, evo. Dakle, ovaj posao koji svi radimo svatko na svoj način nosi i stanovitu odgovornost. Srbija nas ne vuče za nos jer nije u prilici da nas vuče za nos, ne može, naprosto preslaba je za to. Ne zato jer smo mi moćni ili regionalna sila nego smo mi u ovoj situaciji. Ali nikad se neću ponašati na način na koji se jedno vrijeme slovenska politika odnosila prema Hrvatskoj jer to smatram ispod razine hrvatskog dostojanstva ako se mogu tako poetski ono i nadahnuto kao što bi rekao gospodin Marić egzaltirano izraziti. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa moram priznati da sam u najmanju ruku zaprepašten s tim što ste sve uspjeli reći u svom odgovoru. Dakle, uspjeli ste na moje pitanje zašto niste reagirali na eklatantne stvari koje su suprotne europskim standardima, međunarodnim standardima odgovoriti da je to huškački. Uistinu zanimljiv stav! Niste mi naravno odgovorili zašto na to niste ništa reagirali, nikako, apsolutno jednom riječju. Potpuno je zapravo neprihvatljivo to što ste i prije odgovarali da primjerice niste uopće odgovorili zašto Vlada nije našla za potrebno poslati nikakve primjedbe predsjedništvu Vijeća Europske unije u svezi sa sadržajem mjerila i preporuka vezano uz Poglavlje 23. i 24., niste uopće na to odgovorili. Vi kao Vlada niste poslali. Prema tome, na to isto pitanje niste odgovorili. A naravno možemo se sada verbalnim bljeskovima prepucavati ovdje koliko god želimo ali ostaje istina niste na to reagirali na što ste trebali reagirati, na što vas obvezuje vaša pozicija, a apsolutno je neprihvatljivo da onda one koji vas pitaju zašto to niste učinili optužujete da su huškači, ne znam kakvim riječima. To nije način komunikacije a nećete uspjeti se ni opravdati pred hrvatskim narodom. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Prije nego što nastavimo sa postavljanjem pitanja jedna obavijest. Ostala su nam još 3 zastupnička pitanja i 3 odgovora, a onda ćemo kolegice i kolege odmah odraditi prije stanke prvu točku dnevnog reda Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Pa sad molim sve zastupnike da iz svojih klubova, iz svojih kancelarija, ureda se upute polako u sabornicu kako bismo mogli kvalitetno odraditi tu prvu točku dnevnog reda. Pravo da postavi zastupničko pitanje sada dobiva uvaženi Jasen Mesić.

onda bi kultura i kulturna politika i vođenje kulturne politike koje je ostavljeno nacionalnim državama u nacionalnoj domeni morala biti jedna od glavnih prioriteta svake Vlade. I to zato što se takvom pametnom politikom čuva s jedne strane kulturni identitet naroda, prostora, građana, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, a isto tako se hvata mogućnost da se iz sektora kulture direktno ili indirektno doprinese sa gotovo 5% doprinosa BDP-u, što je slučaj u nekim europskim zemljama, i da se ostvari gotovo 5% zaposlenosti u sektoru iz kulture. Poštovana ministrice s povlačenjem projekata iz EU Ministarstvo kulture kasni ili nije do kraja uspješno, potpuno je krivo postavljen proračun Ministarstva kulture koji je upravo baziran na tome da stimulira potrošnju i manifestacije, a da ne otvara nove programe kao ispomoć onima koji sami apliciraju za sredstva EU. Pored toga treba reći da proračun za kulturu nikad nije bio manji niti u apsolutnim ni …/Govornik se ne razumije./… postocima. Istovremeno ne rješavaju se nužnosti, ne grade se arhive. Kerestinec stoji, Hrvatski povijesni muzej. Stanje u institucijama u kulturi je izuzetno loše, to možemo vidjeti svaki dan u medijima. Gotovo da nema kazališne kuće u kojoj nema sukoba. Gotovo da nemamo situaciju da smo imali niz skandala oko pojedinih imenovanja vodećih ljudi, a da ne govorim o kompetentnosti pomoćničkog kadra u Ministarstvu kulture koji nije uspio ponuditi takve programe. Zašto, gospođo ministrice, takvu situaciju dozvoljavate i ne činite ništa na rješavanju tih problema? Na pitanje odgovara ministrica kulture, poštovana Andrea Zlatar Violić. Izvolite. **Zlatar Violić, Andrea (HNS)** Poštovani gospodine zastupniče hvala na pitanju koje je složeno od nekoliko razina pa ću početi sa vašim prvim dijelom, a tiče se europskih fondova i sufinanciranja hrvatskih projekata iz europskih fondova. U prvome redu postoje kao što je jasno novi programi, kreativne Europe koju ujedinjuju i bivše medijske programe i bivši program kultura od kojeg je do sada u prvih 6 mjeseci povućeno već više od 600 tisuća eura na ime Hrvatskih proračunskih U većoj mjeri, moram reći da su ti, oni koji su uspjeli dobiti sredstva, sada ne samo dijelovi, inače više obrazovanog za povlačenje fondova civilnoga društva u kulturi, nego i same institucije. Drugo, na pozicijama unutar samoga ministarstva postoje rezervirana sredstva koja su u potpunosti potrošena za izradu dokumentacije za niz projekata koji će se upravo financirati iza onih linija koje su do sada poznate i odobrene. Kako iz linija koje se tiču 63 64 revitalizacije kulturne baštine u svrhu održivog razvoja, kulturnog turizma, socijalne infrastrukture, a jednako tako iz programa kojeg je spomenuo već ministar Mrsić, socijalnog programa gdje se gdje se oko 7 milijuna eura alociralo upravo za poticaj mladima i za poticaje razvoju kulturne infrastrukture putem društveno kulturnih centara u malim mjestima i malim općinama. Ono što mogu kazati to je da u procesu apliciranja na Europske fondove zapravo zaostaju veliki gradovi i da imamo jedan …, imamo zapravo velik broj, trenutno je oko 47 projekta pozitivno ocijenjeno kriterijima, kriterijima Hrvatske Vlade i njezinih tijela za listu europskih fondova, međutim to su u ukupnom zbroju, slažem se, možda manji projekti po iznosu. Što se tiče samih investicija, u Hrvatskoj, Hrvatski povijesni muzej je 7. u prioritetu svih strateških projekata u Hrvatskoj. Njegova realizacija ide sporo, ali s obzirom da je zgrada kupljena još '98. godine i da se njezina kupovina već onda smatrala revizijski upitnom, odnosno isplativom, mislim da je činjenica da smo uspjeli doći do novoga projekta, preprojektiranja nove građevinske i da smo našli partnera, ipak ohrabravajući čin. Ne bih se dala impresionirati medijskim iskazima stanja u institucijama. Vi sami dobro znate da su kulturne institucije i kulture u cjelini uvijek mjesto konflikta, uvijek mjesta različitih interesa i da je to dobro. Dakle, to nije mjesto u kojem se traži prostor, u kojem se traži suglasnost, to nije mjesto gdje je riječ o monologu, to je uvijek mjesto gdje je riječ, ne samo o dijalogu, nego polulogu. Evo, od 4 nacionalna kazališta veća u 3 su sada gotova ili su pri kraju, Split je pri kraju, imenovanje intendanata, nakon krize koja je trajala pola godine ili godinu, međutim po rezultatima broja posjetitelja, kupljeni …, vidi se da naši građani, redovni posjetitelji nisu pali pod tu priču, svugdje je kriza, nigdje neće biti ništa dobro. Posebno bih istaknula jednu činjenicu i sa time ću završiti. Što se tiče stanja, odnosno perspektive budućnosti, velikog interesa malih lokalnih zajednica da imaju svoje muzeje, svoje zavičajne zbirke i da kultura bude u tom smislu što više dostupna i na jedan način smo u ovom mandatu ministarstva priklonili se tome da ne podupiremo samo najveće i najjače, da ne kažem … projekte nego da idemo u svaku lokalnu zajednicu. Hvala vam. Propuštena je prilika da se na … hrvatska kultura dodatno eksponira i prezentira. Pogledajte samo porast troškova reprezentacije u Ministarstvu kulture u odnosu na 2011. O zapošljavanju po stranačkim preferencijama se oglasio upravni sud u slučaju arhiva Osijek. Na sudu su pali i zakoni vezani za Dubrovačke zidine, zakoni koje ste zbog stranačke pripadnosti zajedno s Dubrovačkim gradonačelnikom predložili u ime ministarstva. U ovom mandatu, u 3 godine u Hrvatskom saboru, osim jednog jedinog zakona smo imali isključivo izmjene i dopune zakona iz sektora kulture. Gotovo niti jedan novi zakon, osim za zakladu Hrvatska kuća ili Croatia house za koju sada nismo do sada vidjeli niti jedan jedini projekt, a ima osigurano duplo više sredstava nego gotovo svi programi arheoloških istraživanja, ali i arhivske djelatnosti. Arhiv u Kerestincu stoji, a to je zakonska i Ustavna obaveza čuvanje arhivskog gradiva. Potpuno zanemarivanje baštine, pogledajte programe Hrvatskog restauratorskog zavoda, nikad manje programa, nikad manje sredstava, nikad više voditelja koji ne mogu ništa potpisati. Što se tiče završetaka muzeja i projekata, vjerujemo da će brzo biti Vučedol, upoznat sam da muzej u Metkoviću ide i to je dobro. Nikada, isto tako moram reći i istaknuti da nikad nije bio manji … za kulturu. Po pitanju medijske strategije, ona je najavljivana 3 godine, promijenili smo … i jednog zakona vezano za medije, za HRT, za …, sve smo promijenili, a 3 godine strategija nije donesena. I sada još nije u javnoj raspravi s tim da je preko ljeta su segmentarno puštani dijelovi strategije u točno ciljane tiskovine koje su na neki način analizirale i hvalile i to prije javne rasprave. I to nije dobar način. Pretposljednje pitanje. Poštovani Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Ja svoje pitanje postavljam predsjedniku Vlade, Zoranu Milanoviću. Gospodine predsjedniče, živimo u vremenu u kojem aktualna Vlada ne bira što će prodati. Na prodaju je sve. Nakon Croatia osiguranja, neuspješne prodaje Hrvatske poštanske banke, na red za sezonsku rasprodaju dolaze hrvatsko državljanstvo, luke, autoceste, …, stotine nekretnina, goli otok sa svojom … prošlošću. Stotine tisuća dionica poduzeća, 20 milijuna metara kvadratnih državne imovine. Kažu u …, 5 kvadrata po glavi stanovnika. Za Vladu očekivano, za građane, prevara. Jedna i jedina gospodarska politika kojoj svjedočimo u proteklih godinu dana može se izreći u jednoj rečenici. Prodaj sve što možeš, čvrsto … drži gubitaše, a prodaj one koji imaju proizvod, tržište i stvaraju dobit. Tada bankrot postaje sigurniji. Jedno takvo trgovačko društvo je Imperijal Rab, Vlada SDP-a odlučila ga je prodati. 8 godina vaši drugovi na lokalnoj razini, razni antešići, komadine ultimativno su tražili ultimativno su tražili radničko dioničarstvo. Sipali su parole, Rabljanima, Imperijal Rabljanima, kada su postali ministri sve su zaboravili, zaboravili su oni radnike i od kuda su došli. Sada je parola Imperijal svima samo ne radnicima. Još nas više brine potpuna tajnovitost ovog poduzeća. Već 6 mjeseci nitko od mjerodavnih i nadležnih ne želi dati informaciju javnosti, medijima, građanima koliko je točno ponuda pristiglo u prvom krugu. tjedna do završetka drugog kruga, jeste li kao predsjednik Vlade spremni zaustaviti ovu netransparentnu prodaju Imperijal Rab ili ćete ga prodati, a time i sudbine 280 zaposlenih, deseci onih koji su u poslovnom odnosu sa Imperijalom, tisuće onih koji ovise o toj kičmi rapskog gospodarstva? Kada nitko ne zna znate li možda vi koji su to ponuđači iz prvog kruga jel se samo ti … /Govornik isključen./ … **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. zahvaljujem. Na pitanje odgovara premijer Zoran Milanović. Poštovani zastupniče, ja nisam upoznat s detaljima privatizacije ili dokapitalizacije poduzeća Imperijal Rab. Ono što znam je da je to državna hotelska tvrtka koja radi solidno ali koja je podinvestirana dakle ostvaruje male profite imalo ulaže, to znam s lica mjesta. Ako je to dovoljno za Rab u čije ime se tako glasno i gordo zalažete onda to recite. Dakle rapska destinacija je tak 3,5 zvjezdice. Tu se ne radi o sudbini ljudi koji rade, tu ima posla za duplo više ljudi, oni koji rade i još više. S obzirom da u državnom proračunu nema novaca, ja vas pitam iz koje stranke dolazite? Ne zalaže li se vaša stranka za privatno vlasništvo, slobodno poduzetništvo ili sam ja pobrkao neke stvari? To je postupak koji je transparentan kao i svi postupci koje smo do sada vodili, a … vodili smo ih malo i prodali smo ih malo. Javna poduzeća ostvaruju dobit, ušao je privatni partner većinski u Croatia osiguranje, u međunarodnoj konkurenciji ga je platio skupo, neki kažu i preplatio, to je hrvatska tvrtka, zna se koja je to tvrtka, ponudila je puno, konkurenti su bili iz Poljske npr. tamo u visokoj politici nije manjkalo interesa za tu temu. Prodano je našima skupo, imaju računicu. I teško se mogu sjetiti ičega drugoga osim Kupara koji idu u prodaju gdje 20 godina nije napravljeno ništa. Ova Vlada je pripremila dokumentaciju i još uvijek radi na tome ali je pri samom kraju, nije napravljeno ništa. Imperijal Rab je jedno od turističkih poduzeća, bilo je za vrijeme rata izloženo, izloženo je ružna riječ, bilo je prognanika tamo, bilo je naših ljudi trebalo se iz toga izvući. Eto izvukli su se međutim sada već godinama to stagnira na jednoj pozitivnoj nuli i malo više. Inače ja znam ljude iz Imperijal Rab i imam o njima korektno mišljenje, ali to nije dovoljno za Rab, treba više novaca. Odakle taj novac, hoće ga HDZ dati? Nema novaca u državnom proračunu za to. Prema tome država ne mora potpuno izlaziti iz hotelskih poduzeća, ali kada govorimo o hotelskom poduzeću ja ne vidim nijednog razloga da hrvatska Vlada upravlja Imperijalom. ACI-em da, doduše ne uz naknadu skupih satova. ACI-em da, da uvijek ostane prisutna, ali Imperijal Rab ne. Ne. Dakle treba tražiti kvalitetne investitore iz sektora, destinaciju treba dizati. Rab ima puno veće potencijale. Ovakvi kao vi guše takve potencijale. I drago mi je da na samom početku procesa privatizacije ili djelomične privatizacije dižete toliku prašinu i galamu jer to znači da nema šanse da se dogodi i inače nema šanse, ali sada naročito nema šanse da se dogodi nekakva spačka ili psina kakva se događala kada je to radio HDZ i kada se iz toga kasnije financirala i stranka što je utvrđeno sudskom presudom, to ste zaboravili i to su činjenice. Dakle i kada je u pitanju ACI i kada je u pitanju Imperijal Rab i svako drugo državno poduzeće, sve se vidi, sve je javno. Poštanska banka, evo sada je neki dan Narodna banka rekla da se Poštanska banka mora hitno dokapitalizirati sa 400 milijuna kuna. Ti gubici su nastali od uprave koju je postavila bivša vlada, mi te ljude čak nismo ni mijenjali. 400 milijuna kuna pa vi to prodajte nekome. Komentar poštovani Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče, očekivao sam da ćete izraziti spremnost da ćete ovo zaustaviti. zašto? Samo između prvog i drugog kruga u dva mjeseca procijenjena vrijednost firme naraste sa 100 na preko 250 milijuna kuna. Jeli to dovoljno? Da govorimo o tajnosti Da govorimo o tajnosti procesa u kojoj ni predsjednik Vlade ne zna ništa o tome kome se prodaje imovina države. Jeli to dovoljno? Kako je moguće da se nešto prodaje javno, a nitko nema pojma i ne može dobiti informaciju tko je ponudio u provom krugu, koje su to firme, koji su to ljudi pa da javnost provjeri i to. A u drugom krugu se mogu javiti samo oni koji su u prvom krugu bili. Kako da mi znamo tko se javio u prvom krugu, a da može biti u drugom? To su pitanja na koja trebate vi odgovarati. Kakav je to prosperitet? Da to je pitanje. Vikali ste o radničkom dioničarstvu cijelo vrijeme dok ste bili u oporbi, sada ni 14 mjeseci ne možete donijeti uredbu koja to uređuje, ne želite radnike da upravljaju sa firmama koje su čuvali i sačuvali 50-ak godina. Hoćemo li i mi predsjedniče za godinu dana ovako kao i radnici MID-a u Rijeci doći kod vas, javite nam se, gladni smo. To je priča, a to omogućava upravo ova vaša netransparentnost. I da završim, 2000.godina ovaj otok nosi naziv "Felix Arba", Sretan otok, nažalost mnoge ste unesrećili u ove 3 godine, očito da smo sada i mi na redu. I prenijeti ću vam poruku građana sa jednog nedavnog skupa vašem prijatelju, dobrom prijatelju Pejnoviću , Imperijal i Rab ostavite na miru, neka si nađe novu igračku s kojom će glumiti velikog trgovca, neka prodaje svoju imovinu ako ima a našu neka ostavi na miru i tako je tamo još nekoliko mjeseci. …/Upadica Stazić: Zahvaljujem./… Ako vam je stalo do građana i do njihove sudbine zaustavite ovo dok je vrijeme, za 3 tjedna biti će prekasno. Kolega Bačiću jesam ja dobro vidio da ste vi podigli pločicu povrede Poslovnika? Ja ću vas samo prije nego počnete upozoriti na parlamentarnu praksu i odredbe našeg Poslovnika, još se do sada nije dogodilo da bi netko isticao povredu Poslovnika za vrijeme aktualnog prijepodneva ali da čujemo o čemu se radi. **Bačić, Branko 232. Poslovnika u kojemu se govornik ne drži teme nego prilikom odgovora na pitanje pojedinog zastupnika konfrontira se sa drugim zastupnicima odgovarajući na njihova prethodna pitanja, dakle ne drži se teme. Pa bih ja zamolio da predsjednika Vlade

A ako vi mislite određivati što će premijer i ministri odgovarati na postavljena pitanja onda predložite izmjenu Poslovnika pa ćemo to unijeti u Poslovnik da ćete vi napisati i pitanja i odgovore pa će ih ministri samo pročitati jer to ste upravo predložili. Prije prelaska na posljednje zastupničko pitanje, posljednji poziv zastupnicima da upute u dvoranu. Posljednje pitanje postaviti će poštovani Damir Rimac. Poštovani potpredsjedniče svoje pitanje upućujem ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini. Poštovani ministre Jakovina, mene zanima kada će biti raspisan natječaj za mjeru P u sklopu Programa ruralnog razvoja kroz koji će se financirati i sanirati prije svega šteta na poplavljenim područjima Županjske posavine, odnosno cvelferije. Obzirom da u medijima postoji nedovoljna količina informacija odnosno da ljudi nemaju prave informacije zanima me što će se konkretno kroz taj natječaj moći financirati i da li će to biti jednostavna procedura ili će zahtijevati nekakvu dodatnu papirologiju. Svi smo iz onog dijela istočne Hrvatske svjesni da ljudi na tom području postaju sve nervozniji i da iščekuju da im se nadoknadi sve što su izgubili u nedavnim poplavama koje su zadesile onaj kraj u mjesecu svibnju zbog čega smatram da bi po objavi natječaja ta procedura morala biti što jednostavnija a vaši ljudi u ministarstvu i ljudi na terenu, dakle iz lokalne uprave dostupni u ispunjavanju takvih zahtjeva.

u srpnju ove godine i očekujemo kao i za ostale članice Europske unije rok odnosno konačni odgovor od Komisije zaključno sa 15. siječnjem iduće godine. U sklopu samoga programa imamo 16 mjera sa nizom podmjera. Jedna od mjera koja je izuzetno važna s obzirom na katastrofu i učestale elementarne nepogode a pogotovo na katastrofu koju smo imali u u Županjskoj posavini u svibnju je mjera P sa svojim podmjerama koja zapravo, podmjera P2 omogućava obnovu proizvodnih potencijala narušenih elementarnim mjerama i katastrofama. Sama mjera obuhvaća i omogućava zapravo sanaciju poljoprivrednog zemljišta odnosno potencijala poljoprivrednog zemljišta prouzrokovanog katastrofom, građenje poljoprivrednih građevina, objekata, farmi i slično, popravak, nabavu novih ili rabljenih poljoprivrednih strojeva ili opreme, nabavu i sadnju višegodišnjih višegodišnjih nasada, nabavu osnovnoga stada, odnosno …/Govornik se ne razumije./… koje je stradalo u samoj katastrofi i opće troškove u iznosu 10% prihvatljivih iznosa ulaganja u samo poljoprivredno gospodarstvo. Narušen poljoprivredni potencijal cijeloga obiteljskog gospodarstva mora biti minimalno 30%, uvjeti koji trebaju biti ispoštovani da bi se moglo aplicirati na natječaj su zapravo da nadležno javno pravno tijelo proglasilo katastrofu odnosno elementarnu nepogodu, da je podnesen, da je samo obiteljsko gospodarstvo podnijelo zahtjev za potpore za tekuću godinu, da je korisnik ima osnovne potvrde kojim može dokazati da su mu domaće životinje bile upisane u jedinstveni registar domaćih životinja ili središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnog jata, središnji popis matica i slično, da je poljoprivredno zemljište unešeno u ARKOD i može se pristupiti natječaju. Kada ste me pitali za vrijeme natječaja prije nego što budemo imali formalnu potvrdu od strane Komisije, odnosno na Vladi i usvojili sam program ruralnog razvoja u intenzivnim kontaktima smo dogovorili sa komisijom da možemo ići raspisivati natječaje već tijekom ove godine po pojedinim mjerama a financirati iz sredstava koja su nam osigurana u programu ruralnog razvoja tako da očekujemo raspisivanje ovoga natječaja za mjeru P2 do kraja ovoga mjeseca. Krajem ovoga tjedna imamo zapravo još jedan sastanak Odbora za praćenje u kojem se nalaze i predstavnici Europske komisije gdje će se zapravo još jednom prečekirati, provjeriti selekcijski kriteriji koji su u protokolima i procedurama provođenja same mjere i nakon toga idemo u raspisivanje natječaja. Ovo što ste rekli i to podržavam, ne samo da možemo nego moramo zapravo i kao ministarstvo i savjetodavna služba i djelatnici agencija koji su na terenu isto očekujem ili se barem nadam da i i stručne službe, županija odnosno jedinica lokalne samouprave se uključiti i biti pravovremeni servis našim poljoprivrednim proizvođačima koji su nastradali u ovoj katastrofi i u tome dijelu sam siguran da gotovo tisuću obiteljskih gospodarstava, koliko sad imamo prema procjenama i analizama, broj gospodarstava koji će moći aplicirati na ovu mjeru i na ova sredstva iz EU proračuna će imati pravovremenu i informaciju i pomoć za sam natječaj. Zahvaljujem. (SDP)** Kolegice i kolege, konstatiram da u skladu s odredbom članka 144. Poslovnika Vlada i ministarstva nisu dostavila u propisanom roku odgovore na 32 zastupnička pitanja pa sukladno navedenoj poslovničkoj odredbi molim da se odgovori dostave u roku od 8 dana. Sada zahvaljujem premijeru, ministricama i ministrima. Gospođe i gospodo zastupnici, aktualno prijepodne je završeno. točku dnevnog